Austatud eesistuja! Head kolleegid! Alles hiljuti šokeeris peaminister tervet Eesti avalikkust, väites, et Eestis on eestlasi 85%. Ma ei tea, kust tema oma andmed võtab, sest isegi eesti keele oskajaid ei ole meil kaugeltki mitte nii palju ja eestlaste osakaal on Statistikaameti [andmetel] 60% millegagi, nii et on hoopis teistsugused andmed. Meil on olnud viimastel aastatel sissevool

tehtud 18 erandit ja mõni aeg tagasi kaotati kõik erandid ära. Sisuliselt löödi Eesti uks lahti ükskõik kellele, ükskõik kust tulevatele inimestele ilma igasuguste piiranguteta. piiranguteta. Me ei räägi ju veel mitte sõjapõgenikest. Aga see tähendab seda, et lühikese ajaga me jääme vähemusse enda kodumaal. Eesti keel, eesti kultuur, eesti rahvus hääbub ja et seda vähegi takistada ja piirata, et me jääksime kestma ja püsima, ongi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitanud välismaalaste välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muudatuse, selleks et Eesti riik jääks selliseks, nagu meie põhiseaduses on sätestatud, et säiliks eesti keel, kultuur ja rahvus. Aitäh!

registreerus 75 Riigikogu liiget. Head kolleegid! Alustame tänase päevakorra läbivaatamist. Eile jäi meil päevakorra läbivaatamine pooleli ja me ei avanud Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 615 esimest lugemist. Nüüd me saame seda teha. Palun esimese lugemise ettekandeks Riigikogu kõnetooli tervise- ja tööminister Tanel Kiige. Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Hea meelega annan teile ülevaate töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõust ja sellega seoses kavandatavatest muudatustest. Eelnõu peamine eesmärk on parandada töötervishoiuteenuse korraldust ja kvaliteeti ning tööandjate ja töötervishoiuarstide koostööd, et tagada ohutu töökeskkond ja ennetada tööga seotud terviseprobleeme.

nõuete täitmist ka kaugtööl ja sätestatakse vastutuse selge jaotus tööandjate ja töötajate vahel. Eesmärk on ka vähendada tööandjate halduskoormust tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisel ning parandada õigusselgust töötaja terviseandmete töötlemisel.Täpsemalt Täpsemalt siis on muudatused, mis me teeme töötervishoiu ja tööohutuse seadusesse, järgmised. Sätestame tööandjale kohustuse tellida terviklik töötervishoiuteenus, mille raames töötervishoiuarst tutvub töökeskkonna riskianalüüsiga, külastab vajadusel ka töökeskkonda, analüüsib ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna vähemalt korra kolme aasta jooksul, teeb töötajate tervisekontrolli, võttes aluseks töökeskkonna riskianalüüsi, teeb tööandjale ettepanekud töötingimuste parandamiseks ja töötajate tervise edendamiseks, lähtudes seejuures ettevõtte [töö]tervishoiu olukorra analüüsist ja töötajate tervisekontrollide tulemustest, nõustab tööandjat töökeskkonna ja töötingimuste kohandamise ja töötajate tervise edendamise küsimustes ning nõustab ka töötajat tervise edendamise küsimustes. Samuti tuuakse seaduses selgelt välja tööandja kohustus rakendada neidsamu töötervishoiuarsti väljatoodud ettepanekuid töökeskkonna parandamiseks ja töötajate tervise edendamiseks, kui sellega ei kaasne tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulusid. Töötajate tervisekontrolli korraldus muutub senisest paindlikumaks. Kui töötaja on viimase kuue kuu jooksul läbinud teise tööandja juures tervisekontrolli samade töökeskkonna ohutegurite ja sama töölaadi suhtes, võib tööandja korraldada tervisekontrolli töötaja esitatud otsuses märgitud ajal, mitte nelja kuu jooksul tööle asumisest, nagu on praegune kord.

Pikas perspektiivis on meie hinnangul muudatused siiski tööandjatele kasumlikud, kuna ohutumas ja paremini hoitud töökeskkonnas väheneb ka töötajate tööga seotud haigestumine ja töölt eemalolek haiguse tõttu, õnnetuste risk ja kõik muu selline. Samas seaduses reguleerime senisest täpsemalt kaugtöötemaatikat ehk täpsustame tööandja kohustusi kaugtöö korral, näiteks kaugtööga seonduvate riskide kirjeldamine töökeskkonna riskianalüüsis, vajalike abinõude rakendamine, samuti töötajate juhendamine enne kaugtööle lubamist ning regulaarselt vastavalt vajadusele tööülesannete täitmiseks sobilike töövahendite tagamine teatud juhtudel, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kaugtöö töökoha kujundamine ja sisustamine, välja arvatud juhul, kui tööandja ja töötaja on kokku leppinud, et see on töötaja kohustus. Selgemalt on sätestatud ka töötaja tervisekontrolli korraldamine, tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine ning haigushüvitiste maksmise tingimused. Teisi sama seaduse nõudeid peab kaugtöö puhul täitma vastavalt sellele, kuidas on päriselus kaugtöö eripärasid arvestades võimalik. Arusaadavalt on teatud kohad, kus tööandja saab võtta vastutust ja panustada ohutusse töökeskkonda, aga on teatud kohti, kus see ei ole realistlik. Lihtne näide: tööandja ei pea kaugtöö korral pakkuma töötajale esmaabi, puhtfüüsiliselt võimalik, küll aga saab ta juhendada töötajat, kuidas käituda mingite õnnetuste korral. Ehk kaugtöö puhul kindlasti suureneb töötaja vastutus. Töötaja peab kujundama kaugtööl ohutu töökoha ja ohutud töötingimused lähtuvalt tööandja antud juhistest.

Selleks tuleb leida võimalikud meetodid. Siin on kindlasti töötajal suurem tõendamiskoormus võrreldes tavapärase töökeskkonnaga, kuna seal on märkimisväärselt keerulisem hinnata – ei pruugi olla pealtvaatajaid, ei pruugi olla videosalvestusi –, et tegemist on just töö käigus tekkinud tervisekahjustusega. Aga eks see kaugtöö kasvav hulk ole paratamatu, mis tähendabki seda, et meil tuleb mõelda selle peale, kuidas sellistes olukordades neid vaidlusi lahendada. Eelnõuga täpsustame ka tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise korda. Näiteks kaotame ära kerge ja raske tööõnnetuse mõiste, kuna see määratlus on väga subjektiivne ja sisuline väärtus sellel tööandja, töötaja ja Tööinspektsiooni jaoks puudub. Loogika on selles, et uurima peab kõiki tööõnnetusi koostama ja esitama Tööinspektsioonile uurimise tulemuste kohta raporti sellisel juhul, kui tööõnnetuse tagajärg on näiteks ajutine töövõimetus või halvemal juhul töötaja surm. Tööandjale luuakse ka võimalus tööõnnetuste uurimise raporteid luua töökeskkonna andmekogus ehk see muudetakse lihtsamaks, nagu enne viitasin, bürokraatiat vähendatakse. See on elektrooniline töövahend Tööinspektsiooni iseteeninduses. Neid raporteid säilitatakse andmekogus, mis tähendab samuti seda, et väheneb tööandja halduskoormus, ta ei pea ise hakkama neid endale arhiveerima. Eelnõuga reguleeritakse ka töötaja terviseandmete töötlemist, kuna kehtivas seaduses vastav regulatsioon puudub, kui me räägime just

kehtiva seaduse alusel olemas, aga eesmärk on tuua juurde õigusselgust, et nii tööandjad kui ka töötajad oleksid täpselt teadlikud, millistes olukordades ja millises ulatuses on tööandjal õigus töötaja terviseandmeid töödelda. Toon mõne näite. Tööandjal on õigus töödelda töötaja terviseandmeid töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmiseks, näiteks töötervishoiuteenuse korraldamisel, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisel,

Täiendavalt muudame ka töölepingu seadust. Need muudatused puudutavad alaealiste töötamisega seotud andmete esitamist. Edaspidi on tööandjal kohustus esitada info alaealiste töötingimuste ja vanema nõusoleku kohta töökeskkonna andmekogusse, mitte enam töötamise registrisse.

Töötervishoiuteenuse korraldusega seotud muudatused ja töölepingu seaduse muudatus on plaanis jõustada 1. jaanuarist 2023, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisega seotud muudatused, näiteks töökeskkonna andmekogu arendus, juba 1. septembrist 2022. kui Riigikogu menetlus peaks kauem aega võtma, siis on võimalik seda loomulikult edasi lükata. Kaugtööga seotud muudatused, mida ma kirjeldasin, jõustuvad ettepaneku kohaselt üldises korras.

palju, aga põhiline küsimus on selline: kas see vajalik seadus võetakse vastu selle valitsuskoalitsiooni ajal või on juba teised olud,

Aitäh! Ma arvan, et hea oleks, kui need seadusemuudatused võetaks vastu käesoleva parlamendikoosseisu ajal ja seda sõltumata sellest, kes on koalitsioonis ja kes opositsioonis. Need on mõistlikud ettepanekud, aitavad töötervishoidu ja tööohutust töökohtadel

Aitäh! Kõigepealt ma tahaksin tunnustada, et on väga hea, et me tõepoolest reguleerime selgelt tööandja kohustusi ka kaugtöö korral. probleemid on arutelul kogu maailmas ja ma vaatan, et praegune regulatsioon on päris progressiivne. Selle eest aitäh!Aga mul on siin mõned küsimused.

toidupausidele, mida tihti katab ettevõte. See on siin lahtine. Kas me oleme selle peale mõelnud, kas see on kuskil mujal kirjas, mis sellest poolest saab? Teine küsimus. Kui ettevõtja kohustub kujundama ja sisustama kaugtöö töökoha, kas see tähendab, et ettevõtjal tekib automaatselt ka õigus tulla ja kontrollida seda, kuidas see on tehtud?

kollektiivlepingu raames või muul viisil neid kokkuleppeid saavutada. Loogika on pigem selles, et kui näiteks tööandja ütleb, et tema tahab, et töötaja teeb kaugtööd, aga inimesel ei pruugi olla kodus vajalikke

Aga kui nad lepivad teistmoodi kokku, näiteks töötaja ise tahab väga minna kaugtööle ning tööandja ütleb, et mul ei ole võimekust sulle tagada kaugtöökontorit, siis sellisel juhul on see töötaja enda nii-öelda risk, ta võtab selle vastutuse ise ja ütleb, et aga ma teen omale koju kontori ja kas sobib, et ma hakkan, ma ei tea, kolm päeva nädalas või osaliselt või täiskohaga

Nii et ma arvan, et kõik kõrvalkulude küsimused ongi pigem konkreetsete tööandjate ja ametiühingute või tööandjate ja töötajate vahel vaja

Ma loen seda seadust ja neid muudatusi. Paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: "Tööandjal on õigus töödelda uuringute ja analüüside andmeid

või mõnda muud konkreetses töökohas riskantset haigust või tal ei ole ka näiteks mingeid muid vastunäidustusi töötamiseks mingite kemikaalidega. Need ei ole uued õigused või nõuded, need on pigem senisest selgemalt reguleeritud, just nimelt selleks, et oleks

juhul kohtuvaidluse või ‑menetlusega tööandja vaates või ka töötajate mujale töökohtadele siirdumisega. Kindlasti on tööandja huvi pigem küsida ja töödelda neid andmeid, mis on päriselt vajalikud selles konkreetses töökeskkonnas töötamiseks. Aitäh!

väga konkreetne. Kuidas see eelnõu mõjutab tööandjate administreerimiskohustusi ehk bürokraatiat? Kas see suureneb või väheneb? Kui jah, siis millises ulatuses? Kas on võimalik mingit hinnangut anda? Kuidas see seadus mõjutab tööandja või töötaja kulusid? Ma vastaksin nii, et selle eelnõu peamine eesmärk on parandada töökeskkonna ohutust ja töötervishoiuteenust.

aga see tähendab ka tervemat ja ohutumat töökeskkonda töötajatele. Nii et selles mõttes ongi need omavahel tasakaalus.Puhtbürokraatlikus vaates me oleme selle eelnõuga püüdnud maksimaalselt tagada just nimelt nimelt tööandjasõbralikke lahendusi, nagu enne viitasin. Näiteks tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisel tegelikult tööandjate halduskoormus väheneb Tööinspektsiooni digitaalse keskkonna kasutusele võtmisega. Samamoodi ka erinevate arhiveerimiskohustuste täitmine väheneb. Pigem võib kasvada sisulise

Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Jah, see on oluline eelnõu, mis puudutab 77 697 tööandjat ja 582 600 töövõtjat.

tõttu halvenenud, siis hüvitist ei pea maksma. See puudutab ju kõiki, kaugtöötajaid ja kõiki. Miks selline

tõesti. Antud juhul me räägime inimese õigusest hüvitisele töölepingu lõpetamisel. Seda küsimust konkreetne eelnõu ei käsitle. Ametiühingud juhtisid tõesti tähelepanu, et see murekoht on printsiibis lahendamata. Ma arvan, et siin on mõistlik leida mingi adekvaatne tasakaal, on see siis tööandja kohustus neid hüvitisi maksta või riigi kohustus neid tagada, kui tõesti tervisest tulenevalt on tööleping lõpetatud. Hetkel seda tõesti õiguses ei ole, kuna töötaja tervise

Aitäh! Ma tahan öelda, et see on väga õige algatus ja selle käsitlemine on väga asjakohane. Ma tahtsin reageerida hea ametikaaslase Oudekki Loone küsimusele. Ma arvan, et minister saab ka seda kinnitada, et kui maksuameti kodulehel tutvuda erisoodustust puudutavate juhendmaterjalidega, siis [on selge, et] nende kodukulude hüvitamises ei ole midagi seadusvastast ka täna ja seda ei pea tegelikult eraldi reguleerima.

Aitäh! Ei, antud eelnõu eesmärk ei ole kellegi lahtilaskmist lihtsustada. Eestis on õigusriik. Kui kohus otsustab, et üks või teine tegevus või töökeskkonna riskianalüüs ja sellest tulenev otsus ei olnud õiguslik, siis tuleb kohtuotsust austada. Aitäh!

Aitäh! Kindlasti me leiame neid punkte, kus ongi mõlemal poolel argumendid. Antud juhul

võimalus. Mul ei ole praegu käes statistikat, kui paljud selles vanuserühmas on mingil põhjusel koolist eemale jäänud, paratamatult neid kindlasti kahjuks on, eri põhjustel. Aga selle eelnõu raames me tõesti tegime ära need muudatused, mis said kokku lepitud tööturu osapoolte ja ministeeriumi vahel. Kindlasti on veel kohti, kus bürokraatiat saab edasi vähendada. Siin on edasine arutelu igati teretulnud ja õigustatud. Valdo Randpere, palun! lugupeetud eesistuja! Hea minister! Mul on selline küsimus. Ma vaatan seda eelnõu ja minu jaoks on siin väike dissonants selles suhtes, et kui räägitakse töötervishoiust ja vigastuste hindamisest ja asjadest,

ikkagi selline arvutitöö. Minu meelest on see osa hästi ülereguleeritud. Hästi ülereguleeritud ka selles mõttes, et paberil see võib isegi hea välja näha, aga tegelikkuses seda täitma ei hakata.

ka ametiühingutega läbiräägitud hinnang, et on mõistlik selgelt seadusesse kirja panna, mis on ühe või teise poole kohustus, et ka hiljem Tööinspektsioonil ja kohtutel oleks lihtsam aru saada, kelle kasuks või kahjuks peaks ühe või teise otsuse langetama. Teie hindate, et neid asju kunagi täitma ei hakata. Päris nii see kindlasti ei ole. Nõus, et alati võib öelda, et seadus läheb liiga detailseks, kuskil see piir tuleb tõmmata. Meie esimene eelistus toona oligi juhend, aga päriselu näitas, et juhendist lihtsalt ei piisanud. Nüüd me olemegi jõudnud siia, kus on ettepanek needsamad juhendis toodud põhimõtted tuua seadusandlikku maailma, et tagada

vaheline suhetevõrgustik, kokkulepete maht on oluliselt suurem, kui mis tahes seadusesse võib panna. See on ka loogiline, mõistlik. Aga kuna neid olukordi on küllalt palju, kus tekivad vaidlused, kus üks viitab juhendile, teine ütleb, et juhend pole õigusakt,

Aga printsiibis, ma arvan, teatud regulatsiooni sisseviimine olukorras, kus kaugtöö maht on lihtsalt ajas nii palju kasvav, pole see enam erand, vaid muutub mõnes valdkonnas normiks, on põhjendatud. Aitäh! Merry Aart, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Ma loen siit: töötervishoiu olukorra analüüsimist ja ettepanekute tegemist töötingimuste parandamiseks. Sellega seoses ma küsiksin.

ülesanded ja vaadatud, kui palju sealt on dubleerimist tulemas? Kes töötervishoiuarsti tegevuse eest maksab ja mida see toob kaasa tööandjale? Kas siin on väga palju dubleerivaid ülesandeid või tööandjal [tekib]

reguleerimine ja ka selle eest vastutavate töötajate hulk võib asutuses olla väga erinev, eks ole, kui me räägime väikeettevõttest või me räägime suurest ettevõttest, kus on täiesti eraldi inimene, kes sellega põhjalikumalt tegeleb.

kontroll. Pigem oleksid need just nimelt ettepanekud, kuidas saab töötingimusi parandada. Need võivad olla seotud töötajaga, aga võivad olla ka seotud ettevõttega ehk töökeskkonnaga selle parandamisega, et neid reaalselt arvesse võetaks, et tervisekontrollide tulemustest lähtuvalt parandusi tehtaks, et tööohutust ja just nimelt toetavat töökeskkonda parandada. Me teame, et meie inimeste tervena elatud eluiga ei ole kahjuks märkimisväärselt kõrge, pigem vastupidi, ta on madalam kui keskmine pensioniiga, mis on piinlik ja kurvastav. See on koht, kus saame panustada kõik – haridusvaldkond, sotsiaalvaldkond, kõikvõimalikud tööandjad –, et inimesed püsiksid kauem tervena ja tunneksid ka vanaduspõlvest nii-öelda rõõmu. See on selle siht. Mingit dubleerimise suurendamist ma ei näe. Pigem vastupidi,

Ma tänan, härra juhataja! Lugupeetud härra minister! Mul on üldiselt küsimus, mis puudutab meie, Riigikogu

ja see on ka ... Nagu ei saa aru, mis nad on öelnud. Kui see ei ole nii, siis miks meil peab olema midagi teistmoodi, kui eelnõu ette näeb? Jaa.

Riigikogu liikmetel töölepingut ei ole. Ma arvan, et Riigikogu liikmete suhtes need vist väga ei rakendu, kuigi siin majas töötavate inimeste suhtes, kes on [tööl] mingisugusel teisel juriidilisel alusel, kindlasti rakenduvad, ja kõigi suhtes, kes siin töötavad töölepingu alusel, ka kindlasti rakenduvad. Seda võiks ehk natuke rohkem selgitada, milliste töövormide suhtes täpselt kõik need muudatused rakenduvad, eriti kaugtöö muudatus, millest me siin kõneleme. Aitäh! Tõepoolest, eeskätt me räägime töötajatest,

Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Sotsiaalkomisjonis käsitleti töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse [eelnõu] 16. mail käesoleval aastal. Komisjonis andsid põhjaliku ülevaate seaduseelnõust tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik ja Sotsiaalministeeriumi personaliosakonna nõunik Eva Põldis. Täna andis minister Tanel Kiik teile ka siin põhjaliku ülevaate ja ma ei hakka seda üle kordama. Küll aga ma käsitlen ja tõstatan küsimusi, mis leidsid käsitlemist komisjonis, ja toon need eraldi välja.Komisjonis küsiti kaugtöö kohta, et kas saadi õigesti aru, et kodukontori ohutusnõuete eest vastutab töötaja. Vastuseks saadi, et üldjoontes annab tööandja töötajale juhendi, milles juhitakse tähelepanu riskidele, näiteks sellele, mida on ka töötervishoiuarst välja toonud, ja töötaja vastutab kaugtöökoha sisustamise

vältimatult vajalikud tööandjale nende tingimuste parandamiseks. Tööandjal ei ole õigust saada diagnooside andmeid ning eelnõuga ei anta ka tööandjale õigust teada saada ei inimese kroonilisi haigusi ega geneetilisi riske. Samuti ei tohi tööandja ise nende kohta küsida näiteks inimese töölevõtmisel. Veel uuriti tööõnnetuste uurimise kohta kaugtöö korral, millele vastati, et kaugtööl toimunud tööõnnetusi tuleb samamoodi uurida nagu töökohal Kuid juba enne kaugtööle asumist tuleb töötajal ja tööandjal läbi mõelda, kuidas töötaja tööõnnetuse puhul peaks tegutsema ja keda teavitama, et olukorda fikseerida. Veel uuriti, kas on olemas statistikat, kui palju on juhtunud tööõnnetusi kaugtööl. Vastati, et Tööinspektsioon kaugtööõnnetuste kohta eraldi andmeid kogunud ei ole. Kõik on siiani läinud üldise näitaja ehk tööõnnetuste nimetuse alla. Veel küsiti töökeskkonna riskianalüüsi kohta, kas näiteks bioloogiliste ohutegurite määramisega võib tööandja teada saada rohkem terviseandmeid, kui on tarvis. Vastati, et eelnõu eesmärk ei ole kindlasti tööandjale rohkem andmeid anda

kui on liiga kaugele mindud. Alati saab ka töötaja ise pöörduda Tööinspektsiooni poole nõu saamiseks, kui talle tundub, et tööandja liiga palju andmeid küsib.

määrata juhtivkomisjoni esindajaks mind, Siret Kotkat, komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada ning vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kümme tööpäeva. Aitäh! Paistab, et kolleegidel küsimusi pole. Tänan! Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on esimene lõpetada. Oleme eelnõu 615 esimese lugemise lõpetanud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 15. juuni kell 17.15. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 564. Palun, Raimond Kaljulaid! Esimene lugemine. Austatud ametikaaslased! Teie ees on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse

sellega, et oleks võimalik isikutele, kes annavad osa neile kuuluvast eluruumist või ka eluruumi tervikuna rahvusvahelist kaitset taotlevale välismaalasele või rahvusvahelise kaitse saanud välismaalasele – antud olukorras tähendab see ilmselgelt Ukraina sõjapõgenikke, keda Eestis on väga palju – vähemalt kuueks kuuks kasutada

See eelnõu ei ole puhtalt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna looming. Me oleme lähtunud teiste riikide praktikast,

Ukraine, mis sarnaselt meie pakutuga näeb ette inimestele, kes on valmis Ukraina sõjapõgenikke majutama, 350 Inglise naela suuruse toetuse. See 350 Inglise naela teeb suurusjärgus 420 eurot. Loomulikult, Eesti tingimustes ei pea see toetuse määr olema nii kõrge, nagu ta on Suurbritannias, mis on meist kaks korda kõrgema elatustasemega

üürikompensatsiooniga või täiendava toimetulekutoetusega põgenikule endale. Vastupidi, see on toetus Eesti inimestele, nendele meie inimestele

katta ikkagi teatud kulutusi, mis võivad kaasneda sellega, et sa kedagi majutad, aga võimaldab ka teha lihtsamaid, väiksemaid parandustöid oma elamispinnal, mida iganes. Sellel ei ole nii-öelda küljes riigi juhist või riigi suunist, mida inimene selle rahaga teeb. See on riigi, kui soovite, tunnustus või tänuavaldus. Loomulikult peab olema keegi, kes vaatab üle, kas see elamispind tegelikult majutamiseks sobib, et ei tekiks olukorda, kus näiteks seda toetusskeemi hakatakse ära kasutama. Selleks kõige õigem instants loomulikult ongi kohalik omavalitsus. Hiljuti sotsiaaldemokraatidega me tegime sellise ringi peale, käisime kahe päeva jooksul väga mitmes Eesti kohalikus omavalitsuses, suuremates ja väiksemates, kohtusime omavalitsusjuhtidega ja arutasime seda, mil viisil siis nende omavalitsuste igapäevaelu ja nende toimimist on mõjutanud see, et Eestisse on väga lühikese aja jooksul juurde tulnud kümneid tuhandeid uusi elanikke. Väheste eranditega, tõesti väheste eranditega omavalitsuste sõnum see, et me tuleme paljude asjadega siin kohapeal toime, tööandjatel on vaja töötajaid, inimesed leiavad tööd, me suudame üldjuhul need lasteaia‑ ja kooliküsimused, on olnud probleeme tervishoiuga, perearstide nimistud teatavasti on meil Eestis nagunii täis, ka kohalikel on keeruline endale uut perearsti leida. Aga üks asi, üks teema, mis kordus kõigis nendes vestlustes, olid eluasemed, eluasemed ja eluasemed ning pikaajaline majutus, et kuidas seda korraldada. Selle kohta paistab puuduvat kontseptsioon ka riigil. Me oleme pöördunud selles küsimuses eraldi sotsiaalkaitseministri poole kirjalike küsimustega, palunud selgitusi. On näha, et riik aktiivselt üritab seda küsimust lahendada, aga selles võrrandis on veel palju tundmatuid, ütleme siis nii. nii. Loomulikult ei lahenda see kogu probleemi, see on täiesti selge, aga see võiks olla üks täiendav meede, mis omakorda motiveeriks turule tulema täiendavate elamispindadega.

Selle eelnõuga loomulikult kaasnevad ka kulud riigile. Tõsi on see, et on keeruline prognoosida, mis see summa täpselt olla võiks. Selle eelnõu koostamise ajal

Kui ma ei eksi, siis vist oli see Politsei‑ ja Piirivalveamet, kes ühe instantsina pakkus ka sellist numbrit. Reaalsus on see, et nii palju inimesi ei ole Eestisse tulnud ja sõltuvalt sellest, kuidas arenevad sündmused Ukrainas, praegu ei paista, et me jõuaksime Eestis selliste numbriteni. Küll aga

Ida-Ukraina aladel eriti, inimesi, kes kas pole saanud riigist lahkuda või kes püüavad veel oma elu seal kohapeal korraldada, aga kui Venemaa jätkab täiesti teadlikult, täiesti tahtlikult Ukraina tsiviiltaristu, Ukraina tööstuse ettevõtete varade lõhkumist, hävitamist, kasutuskõlbmatuks muutmist, siis see ju tähendab seda, et inimestel pole tööd, pole võimalik oma elu korraldada, pole kooli, pole lasteaeda, kuhu oma lapsi saata, pole haiglat, kuhu minna arsti juurde, ja neid inimesi, kes mõtlevad Ukrainast lahkumisele, on kindlasti veel.

Selle eelnõu rakendamiseks tuleb Vabariigi Valitsusel kehtestada konkreetse toetuse suuruse ja selle maksmise kord. [põhjus, miks] me ei taha tingimata seda küsimust siin Riigikogus kõigis tema nüanssides käsitleda, on just nimelt selles, et see olukord on kiiresti muutuv ja dünaamiline. Siin, ma usun, me võime valitsust usaldada. Ma ei tea veel muidugi, millist valitsust, aga ütleme siis, et selle seaduse vastuvõtmise hetkel ametisolevat valitsust ilmselt saame usaldada saame usaldada selle ülesande täideviimisel. Või siis ei saa, sõltuvalt sellest, kes sinna valitsusse kuuluma ja selle valdkonna eest vastutama hakkavad. Aga see on juba päevapoliitika, meie räägime siin hoopis teistest asjadest. See on lühidalt selle eelnõu sisu. Ma väga tänan teid kuulamise eest ja olen hea meelega valmis vastama täiendavatele küsimustele. Alustab Signe Kivi. Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Minul tekkis küsimus, kas selle eelnõuga ei panda riigile taas täiendavaid kohustusi, heatahtlike inimeste ja vabatahtlike niigi toimivast, tänases tänases situatsioonis toimivast koostööst hoolimata. Inimene soovib anda oma elamispinda, paljud on seda teinud tasuta, aga eelnõu autorid soovivad, et riik ikkagi hakkaks kompenseerima. Vähe sellest,

Aga riigil on rahalisi kohustusi seoses Ukraina sõjapõgenikega päris palju ja Eesti inimesed on näidanud üles hämmastavat poolehoidu.

Kui riik näiteks üürib nüüd elamispindu erasektoris põgenikele või tulevikus peab hakkama neid kuidagi, ma ei tea, looma või rajama, siis kulud ühiku kohta võivad olla ju veel palju suuremad. Selle kohustuse on riik tegelikult endale võtnud. Nii et selle eelnõu toetamisel võib, vastupidi, juhtuda see, et riigi kohustusedsumma summarumvähenevad, sellepärast et see motiveerib inimesi veel rohkem tulema appi seda olukorda lahendama.Aga

teie erakonna ministrilt Signe Riisalolt seda küsida, et selle küsimuse lahendamine on olnud erakordselt keerukas. Seda on tulnud teha väga kiiresti, see on uus ülesanne, selleks ei olnud keegi valmis.

alustasin sellest, et ka kohalikes omavalitsustes, kellega me oleme rääkinud, paljudes kohalikes omavalitsustes, tõepoolest, on see see küsimus, mida kõige rohkem tõstatatakse. See ka viitab sellele, et tegelikult päris toimivat lahendust meil ei ole. Me ei väida, et see on imevits või hõbekuul, mis lahendab kõik kõik mured. Kindlasti mitte. See on üks osa.Muide, ma arvan, on oluline teada, et seda lahendust on Eestile soovitanud ka tänane MEP, pikaajaline Eesti peaminister, Reformierakonna esimees Andrus Ansip.

Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Eelnõus on mõned asjad, mis on lahti kirjutamata. Kõigepealt see, kas see on ühele

tulnud Eestisse, ta on leidnud töö, lapsed on lasteaias või koolis, ta läheb üüriturule, üürib sealt korteri ja siis seda soodustatakse. Aga siin me räägime siiski sellest inimesest, kes on siia tulnud, on võib-olla olnud mingis ajutises, mingis ajutises, riigi ajutiselt loodud lahenduses korraks majutatud ja nüüd tal oleks vaja pigem ikkagi sel perioodil, kui ta tegeleb kogu oma elukorralduse sisseseadmisega, lasteaiakoha, koolikoha,

Aitäh selle huvitava ettepaneku eest, mis küll kahjuks ei ole väga hästi välja töötatud. See näeb rohkem välja nagu ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kui päris läbikaalutud seadusemuudatuse tegemine. Aga arutelu aluseks on ta huvitav.Mida see eelnõu sisuliselt tähendab? Sisuliselt, majanduslikult tähendab see seda, et riik üürib inimestelt põgenike jaoks elamispinda. See on sisuline efekt, ükskõik mida me ütleme, mis asi see on või ei ole, majanduslikult ta töötab täpselt niimoodi.Teie

on? On ju näha, et see ei ole lühiajaline, see on pikaajaline üür, sellel on kindlasti efekt ka muule üüriturule, ükskõik, kas hindade suhtes või korterite kättesaadavuse suhtes. Kas te selgitaksite seda natuke rohkem? Aitäh! Aitäh! See on väga hea küsimus. See ei ole üüritulu asendus selles mõttes, juba ainuüksi sellepärast, et kui suur osa põgenikest, kes on Ukrainast tulnud, me teame, tahavad elada Tallinnas ja jääda Tallinnasse või mõnesse teise suuremasse linna, siis ilmselt te mõistate, et kui me räägime korralikust elamispinnast, siis selle üüriturul väljaüürimise eest saaks omanik teenida palju suuremat tulu. Selles mõttes ta kindlasti nagu ei nagu ei asenda seda üüritulu või ei kompenseeri seda. See ei ole üüritoetus sellisel kujul, vaid see on pigem tõepoolest suunatud konkreetselt nendele inimestele, kes soovivad aidata. Neid on. Näiteks rääkis Saaremaa vallavanem, et Saaremaal on inimesi, kellele kuuluvad korterid, mida nad üürivad välja suveperioodil, kui Saaremaal on palju külalisi-turiste. Sel aastal on nad öelnud, et kuulge, ukrainlastel on selline õnnetus, raske olukord,

ma tahaks loota, et sellel on positiivne mõju, et ta pisut ikkagi üürihindade tõusunurka vähendab, sest see võiks motiveerida inimesi pakkuma elamispindu, mida täna ei pakuta. Ma ei tea, kellelgi näiteks on majas korrus või mingi majaosa, mida saaks kasutada ja mis vastab kõigile nõuetele, ning omavalitsus kinnitab, et see pakub piisavalt privaatsust ja see kõik sobib. Ühesõnaga, lootus on see, et see tooks

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma just tahtsingi selle kohta küsida. Kuidagi kõrvale on jäänud see aspekt, et me ju ei räägi olukorrast, kus eluruume on vabalt saada nii eestlasele kui ka ukrainlasele. Arvestades sõjapõgenike arvu, on meil selgelt eluruumide puudus ja neid on turule vaja rohkem tuua. Teiselt poolt, kahtlemata on Eesti inimesed olnud väga abivalmid, tunnevad ukrainlastele kaasa, on valmis neid aitama, sest nemad sõdivad praegu meie eest.

see lihtsalt ühe lisavõimaluse või lisamotivatsiooni loomine nendele inimestele, kellel see võimalus on. Ma räägin, mis lugusid üle Eesti liikudes, eks ole, on kuuldud. On inimesed näiteks,

aitab transpordiga, aitab ühe asjaga, aitab teise asjaga. See mingis mõttes aitaks neid kulutusi osaliselt kompenseerida. Aga jah, tõepoolest, see on ikkagi neile, kellel see võimalus on, kellele see rahaline motiiv ei ole kõige olulisem, riigi täiendav tunnustus. UK‑s on see

Reformierakond võiks sellest mõttest kinni võtta. See oleks ilus, kui te oma endise esimehe ideid ikkagi püüaksite siin saalis ellu viia ja teeks seda koostöös sotsiaaldemokraatidega. Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud Raimond! Mul on küll selline tunne, et põhiline vaidlus käib siin selle üle, miks olemasoleva reeglistiku raames ei ole võimalik neid asju ajada. Inimene rendib turuhinnaga. Kui tal on raskusi maksmisega, siis ta esitab toimetulekutoetuse taotluse, saab hüvitatud ja kõik on just nagu korras. Miks sinu arvates selline tavapärane skeem, mis meil praegu on,

isegi kommunaalmaksed reeglina ületavad. Miks me peame seda keerulist teed pidi minema? Miks me ei saa rakendada olemasolevaid skeeme? Aitäh, Lugupeetud Eduard! Eks turuhinnaga üürimisel on üha enam raskusi ka kohalikel, näiteks linnades, muu hulgas seetõttu, et meil on täiesti reguleerimata lühiajaline korterite üürimine erinevate platvormide kaudu, mida paljud linnad on reguleerinud, sest vastasel juhul kohalikele inimestele enam elamispindu, eriti ajaloolistes keskustes, ei ole või ei soovi kohalikud enam seal elada, nagu on

Elamispindu on vähe ja hind on teatavasti selline asi, mis kujuneb pakkumise ja nõudluse suhtena. See see mure on. Hea ettekandja! Minu küsimus lähtub ühest fraasist, mille te lasite langeda selle siinse parlamentaarse debati käigus. Te mainisite, et kohalik omavalitsus või keegi võiks ka kontrollida, kas need pinnad, mille eest toetust saab, on kuidagi adekvaatsed. Minu küsimus on see. See mõte on iseenesest muidugi väga hea, et välistada igasugust toetuse või veel enam põgenike ärakasutamist, mida tihti ka nendes riikides, keda te mainisite või kes selliseid toetusi kasutavad, tegelikult on juhtunud.

ja kuidas, tuginedes millistele seadustele seda saaks teha või võiks teha. Nii et see nõuab täiendavat analüüsi, mida mul kahjuks täna siin Riigikogu kõnetoolis ei ole võimalik nii kiirelt teha. Me peame jätkama selle väga huvitava ettepaneku arutelu mõnes muus formaadis.

eelnõu ette valmistama, siis ma vaatasin üle ... Tallinna süsteemi ma tunnen väga hästi. Tallinnas näeb teatavasti kord ette, et kõik vabad munitsipaaleluruumid peavad olema linnaosade vastavatel lehekülgedel internetis nähtavad. Neid oli üksikuid. Tallinna linnal sel hetkel, kui me seda eelnõu hakkasime tegema ja põgenikekriis oli alanud, tegelikult vabu munitsipaalsotsiaalpindu oli üksikuid. Üksikuid, üksikuid, üksikuid. Eestis lihtsalt ei ole piisavalt panustatud munitsipaalehitusse. Sotsiaaldemokraadid on sellest rääkinud pikalt, Keskerakond on sellest rääkinud pikalt, aga mõned erakonnad, kes usuvad, et turg lahendab kõik mured ära, on arvanud, et see on mingi jama jutt, et pole vaja neid munitsipaal‑ ja kohalikele omavalitsustele kuuluvaid üürikortereid ehitada. Ja nüüd me selles olukorras oleme. Tegelikult me ju teame, et ka paljudel omavalitsustel, kaasa arvatud meie kõige jõukamal omavalitsusel, mis on pealinn, on olnud aastaid-aastaid raskusi sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva nõude täitmisega, mis näeb ette, et KOV peab tagama inimesele elamispinna, kui ta seda ise tagada ei suuda.

palun! Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Peeter Ernitsa jaoks ilmselt ongi üllatav, kui paljudes omavalitsustes sotsiaaldemokraadid on võimul. Aga see on ka üks põhjus, miks me teame, kui erinevad need olud on. Me ju ei räägi sellest, et meie eelnõu puudutab mingisugust universaalset instrumenti, mis sobib kõigile ja igasse olusse. Jah, mõni inimene suudab üüriturult korterit üürida, on ta sõjapõgenik või mitte. Mõni Eesti inimene annab igavesest ajast igavesti oma pinna tasuta kasutada. Mõnel omavalitsusel on palju munitsipaalpindu, mõnel vähe. Tegelikult on see lihtsalt täiendav instrument, mis võimaldaks paljude inimeste mure lahendada. Olen ma õigesti aru saanud? Aitäh,

Te nagu viimati ütlesite mulle, et varsti tuleb uus peaminister, annab oma ametivande. Mis positsioon teil seal on? Olete siis sotsiaalkaitseminister ja saate vaadata, kuidas ukrainlaste elu veelgi paremaks teha ja neid rohkem vastu võtta?

Meie räägime ikkagi täna sellest, et see on tõepoolest siia saabunud sõjapõgeniku esmase eluasemevajaduse [rahuldamine]. Aga see maksusoodustuse idee on see, et inimesel on juba siin tekkinud mingi tulu või võimalus, eks ole, käia tööl ja siis ta üüriturult selle korteri üürib. Need on nagu rongi esimene ja teine vagun. Midagi sellist.

Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Väga head eelnõu algatajad! Põhiseaduskomisjon arutas seda eelnõu väga põhjalikult oma istungil 10. mail käesoleval aastal. Tavapäraste põhiseaduskomisjoni liikmete kõrval osales mõnda aega asendusliikmena ka Andrus

Seejärel avaldas oma arvamust Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna hoolekandeteenuste ja ‑toetuste poliitika juht Tarmo Kurves, kes leidis, et tegelikult on Eestis juba olemas kehtiv sotsiaalhoolekande seadusega [reguleeritud] toimetulekutoetuste maksmise regulatsioon ja see on piisavalt paindlik, et katta eluruumi üüriga seotud kulusid. Aga isegi sellisel juhul, kui üüri ei pea maksma, on ka muid kulusid võimalik arvestada, kui hakatakse rehkendama toimetulekutoetust.Väga põhimõtteline küsimus tõepoolest oli see – ja seda korduvalt ka Raimond Kaljulaid rõhutas komisjoni istungil –, et ikkagi on põhiprobleem selles, et meil ei ole piisavalt vabu kortereid üüriturul. See on peamine probleem. Ma olen sellega täiesti nõus, et see tänasel päeval on probleem, arvestades sõjapõgenike hulka. Aga omaette küsimus on selles, kui kui palju see eelnõu võiks tuua täiendavaid eluruume üüriturule. Ma isiklikult selles mõnevõrra kahtlen. Toomas Kivimägi söandas arvata, et kas selline lahendus, kui see saab seaduseks, ei demotiveeri rahvusvahelise kaitse saanud inimesi leidma endale tööd, kui kuue kuu jooksul on näiteks riigi poolt üks selliseid põhikulusid nagu eluase kinni makstud. Avaldasin arvamust, et meie eesmärk kindlasti võiks olla ja peaks olema see, et need sõjapõgenikud, kes Eestisse tulevad, ikkagi võimaluse korral maksimaalselt suurel hulgal suunduksid Eesti tööturule,

Siis tõesti oli juttu sellest, et UK‑s on sarnane lahendus leitud ja selles mõttes on see ka praktikas

lõpuni [täpne]. Kõige lõpuks Toomas Kivimägi mainis veel, et me kindlasti ei alahinda neid väljakutseid, mis Ukraina sõjapõgenikel on.

Oluline on ka tutvustada Vabariigi Valitsuse seisukohta, mis tegelikkuses ... Ma ütlen veel kord, et see eelnõu on kantud üllast eesmärgist ja me ei eita neid probleeme, mis on, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, mida ka Vabariigi Valitsus oma seisukohana on väljendanud. Esiteks see, et juba kehtiva seaduse järgi on Vabariigi Valitsusel kohustus pakkuda majutust nii ajutise rahvusvahelise kaitse taotlemise ajaks kui ka veel peale seda neljaks kuuks.

neid sõjapõgenikke või neid inimesi, kes on rahvusvahelise kaitse saanud. Väga oluline on ka see, et rahvusvahelise kaitse saajal on Eestis viibimise ajal õigus saada riiklikku pensioni, peretoetusi, tööturuteenuseid ja tööturutoetust, sotsiaaltoetusi, tervishoiuteenuseid ja muud abi samadel õigusaktides sätestatud alustel nagu Eesti kodanikel. Seesama kehtib ka toimetulekutoetuse süsteemi kohta: ka neile rakendatakse toimetulekutoetuse süsteemi täpselt samadel alustel nagu Eesti kodanikele.

siirast soovist ja heast tahtest, komisjon ikkagi otsustas, esiteks, võtta eelnõu täiskogu päevakorda 31. mail 2022, see otsus oli konsensuslik, aga teiseks kahjuks ikkagi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Selle poolt oli 7 liiget: Kalle Grünthal, Toomas Kivimägi, Oudekki Loone, Tõnis Mölder, Paul Puustusmaa, Andrus Seeme ja Marko Torm. Vastu oli Eduard Odinets. Kolmandaks otsustati määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi. Aitäh! Raimond Kaljulaid soovib küsida. Palun! Aitäh, austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Mul on teile viktoriiniküsimus. Tsitaat: "Sõjapõgenike majutamisel meenub, kui olin 1992. aastal Torontos. Riigi poolt oli korraldatud mudel, et perekonnad võtsid asüülitaotlejad vastu ja riik maksis peredele selle eest raha. Täna tehakse paljudes Euroopa Liidu riikides sama. Taoline süsteem tuleks ka Eestis kiiresti käivitada." Kes on teie arvates see tuntud Reformierakonna poliitik, kes on selle tsitaadi autor? Aitäh, hea Raimond! Söandan arvata, et see on härra Andrus Ansip.

Me demotiveerime tegelikult ka valmisolekut üüri maksta, kui kellelgi selline võimalus on olemas. Kui me ütleme, et nüüd on tasuta, eks ju, või riik maksab selle kinni, siis tegelikult ka need, kes oleks suutelised maksma, seda loomulikult ise ei tee.

enamik nendest, kes on valmis üüripinda pakkuma, ikkagi eeldab teatud tulu selle eest, kui nad Ukraina sõjapõgenikule üüripinda pakuvad. Aga veel kord: me sellisel juhul ikkagi

siin kaks poolt, üks on see, et me anname sellele üürnikule vahendid, et ta saaks ise otsida endale sobivat pinda, teine variant on, et katame üürileandjal need kulud ära ja ütleme, et, üürnik,

lahenduse poole, et tegelikult me peaksime pigem andma üürnikule võimaluse ja vabaduse ise otsustada ning nende kulude katmiseks siis teatud vahendid andma. Kas te analüüsisite seda natuke detailsemalt? Kas siin ei ole võib-olla probleem selles, et see summa on liiga väike,

üürnikule maksmiseks. Teine pool on ikkagi selles, et kui me räägime sellest, et toimetulekutoetuse süsteem on valmis kompenseerima üürikulusid neile, kellel ei ole piisavalt sissetulekuid või tulusid, siis ka see ei tähenda raha ette kätteandmist. Selle üürimakse peab ta suutma ise ära teha, siis ta saab nii-öelda toimetulekutoetuse süsteemi

Eduard Odinets, palun! Aitäh, lugupeetud aseesimees! Lugupeetud põhiseaduskomisjoni esimees! Ma jätkuvalt pahandan. Mulle tundub, et me räägime väga erinevatest asjadest. Lihtsalt igaks juhuks ütlen, et me ei räägi siin üürisuhtest, üürnikust ega üürileandjast, me räägime tasuta kasutada andmisest. See on hoopis teine asi. Me võime motiveerida Ukraina põgenikke üüriturult korterit võtma, aga ka algatajate ettekandja korduvalt ja korduvalt rõhutas: neid kortereid lihtsalt ei ole. Need, mis on, ei ole isegi Eesti inimestele kättesaadavad oma hinna poolest, rääkimata põgenikest. Mis puudutab annetusi, siis riik motiveerib ka annetusi tegema, sest pakub tulumaksusoodustusi inimestele, kes annetavad. Põhiargument,

anda toetust sellele inimesele, kes annab tasuta korteri, kui maksta toimetulekutoetusi ja muid selliseid asju? Aitäh, väga lugupeetud küsija! Alustades kõige lõpust: ma arvan, et ei ole.

aga üürileping kui selline peaks igal juhul olema, nii ühel kui ka teisel juhul. Sellisel juhul kas maksab üürnik ise seda või on riik omanikule selle raha kinni maksnud. Üürileping või üürisuhe peaks kindlasti olema. Ma möönsin ja tunnistasin, et teie märkus on selles mõttes igati õige, et ma arvan, et selliseks

Ma olen täiesti nõus, et mingi hulga täiendavaid üüripindu see toob turule, kui see saab seaduseks, aga ma ei usu, et see muudab seda paradigmat ja tuleb tuhandeid täiendavaid [pindu]. Nagu ma ütlesin, väga paljud inimesed on avanud tasuta oma kodu või

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud põhiseaduskomisjoni esimees! Ma ka arvan, juristina ja isegi mitte juristina, et üürileping on oluline juba laste kooli või lasteaeda saamisel ja kui inimene tööle läheb, siis maksude laekumisel. Aga annetuste osa sai siin juba õiendatud: 20% ju tuleb tagasi, kui on kantud registrisse, ja selle võid uuesti annetada, siin riik mingil määral maksab. Minu küsimus puudutab seda, kas komisjonis oli ka arutelu selle üle,

Sel ajal oli probleem väga suur. Me teame, et alles nüüd omavalitsustes, ka konkreetselt Viljandis, halduslepingud, mis siis Sotsiaalministeeriumi poolt alles saadeti omavalitsustele, lähevad volikogudesse. Kas ei oleks olnud mõistlik küsida tegelikku seisu? Aitäh,

Komisjon teeb oma otsuse, aga see ei ole siduv suure saali jaoks, suur saal võib hääletada kuidas iganes.Teiseks, ütlen väga ausalt, et väga detailset

on tegelikult oluliselt selgem ja parem. Ma ütlen veel kord, et ega ei saa eeldada sellist valmisolekut, et sellise hulga sõjapõgenike lühikese aja jooksul tulemiseks valmis ollakse. Selles mõttes ma arvan, et tänane olukord on oluliselt parem,

Kusjuures, head kolleegid, ega siis vahel need põhjused, miks mõni Ukraina sõjapõgenik ei leia endale elamispinda, ei ole isegi mitte rahas,

Aitäh, väga lugupeetud küsija! Ei, me ikka proovisime komisjonis lahendada. Eks me suhtlesime ka Signe Riisaloga neil teemadel. Veel kord: ka tema möönab, et loomulikult on probleeme, mis on lahendamata, aga siiski on väga paljud asjad läinud paremaks.

Raimond Kaljulaid, palun!

Kas te, palun, ütleksite, millist toetusmeedet see täpsemini dubleerib, milline tänane toetusmeede on ette nähtud inimesele, kes annab sõjapõgenikule elamispinna kasutada? Millisest dubleerimisest te täpsemini räägite? Aitäh,

selle süsteemi kõrvale, mis tegelikult on olemas ja toimib. On olemas toimiv toimetulekutoetuse mehhanism, mis võimaldab arvestada ka üürikuludega. Nüüd me loome mingi paralleelsüsteemi, mingisuguse teistsuguse, mis nii-öelda läheb välja sellest toimetulekutoetuse mehhanismist.

minu hinnangul suurim sisuline probleem on tõesti see, et meil ei ole piisavalt kortereid üüriturul selle hinnaga pakkuda sellele hulgale rahvusvahelise kaitse saanud sõjapõgenikele, kes Eestis on.

Helmen Kütt, palun! võib-olla ainult Reformierakond oleks vastu hääletanud, aga teised oleksid olnud nõus esimese lugemise lõpetamisega. Nii et tegelikult komisjon tegi sellise ettepaneku ja saal otsustab, see on tõsi. Nüüd toimetulekutoetusest. Mul on täna olnud võimalus juba kahel korral küsida, rahandusministrilt ja nüüd ka teilt. Toimetulekutoetuse arvutamisel on siiski teatud piirid

ja põgenik peab leidma ise pinna, ning sellele lisandub kuus kuud, kui ta ei ole leidnud nelja kuu jooksul või ei ole veel tööle saanud, siis igal juhul tekib lootus, et selle kuue kuu jooksul ta ehk saab tööle ja jõuab iseseisvalt hakata maksma. Aitäh,

Selles mõttes ei ole see veel üldse mitte lõplik lahendus. Aga veel kord: ma olen täiesti veendunud, et tänane valitsus teeb tõepoolest kõik selleks, et ikkagi sõjapõgenike probleemi lahendada. Ma arvan, et me oleme olnud piisavalt suuremeelsed riigina,

Helmen Kütil on tekkinud protseduuriline. Palun! Mul ei ole enam kolmandat küsimust. Ma lihtsalt protseduurilisega tahan öelda, et sina, hea kolleeg, meeldid minule ka väga. (Elevus

ma arvan jah, et sõjapõgenikega tuleb tegeleda, neid tuleb aidata, aga ka neile inimestele, eestlastele, kes on tegelikult mõnes mõttes ühiskonnale, riigile appi tulnud, tuleb aitäh öelda.

majutada, siis oleks väga rumal jätta need pinnad tühjaks, kuna neli kuud on täis tiksunud. See on nüüd küll minu enda interpretatsioon, milline üks võimalik lahendusvariant võiks olla: sellisel juhul ta ei aja sealt ilmtingimata välja, vaid ikkagi võimaldab olla seal, kus nad need neli kuud, mis on riigi kohustus tagada, tegelikkuses olid. See on üks võimalik lahendus, sest kindlasti ma arvan, et kui riigi kohustus, see aeg, saab täis, siis need pinnad jäävad ju nii-öelda tühjaks – osad on küll lepingulisel alusel –, aga ei ole ju mõistlik jätta neid tühjaks ja jätta ukrainlasi tänavale, vaid pigem siis ikkagi nad saavad jätkata seal võib-olla ka mingis mõttes soodsamatel tingimustel. See näiteks on üks asi, mida ma kindlasti olen valmis ka Signe Signe Riisaloga diskuteerima. Ma ei tea, kas nad on seda arutanud või mitte, aga minu arvates oleks see väga loogiline. Veel kord: kui see neli kuud saab täis, pead sa sellelt riigi pakutud pinnalt [lahkuma]. Loomulikult ei ole nad kõik nii-öelda riigi pinna peal, riik on teinud mingisuguse lepingu

Eduard oli esimese lugemise lõpetamise poolt, ülejäänud kõik olid vastu. Kui probleem on olemas, siis probleemi saab lahendada seaduseelnõuga, mida saab ju siin Riigikogu menetluse käigus muuta paremaks,

täiendavaid kortereid üüriturule selle probleemi lahendamiseks. See on minu väide. Sellega me ei ehita piltlikult öeldes ühtegi korterit juurde, sellega me tagame omanikule kuue kuu jooksul, eks ju,

Nüüd läheme läbirääkimiste juurde. Eduard Odinets, palun! Austatud aseesimees! Head kolleegid! Nii nagu sai juba ka küsimuste-vastuste voorus korduvalt mainitud, probleem, kus majutada Ukraina sõja eest põgenevaid emasid lastega, on jätkuvalt akuutne ja jätkuvalt suur. See oli suur 24. märtsil, kui sotsiaaldemokraadid esitasid oma eelnõu, mille eesmärk on toetada toetada korteriomanikke, kes pakuvad oma eluruumi tasuta sõjapõgenikele, ja see probleem on jätkuv. Me näeme iga päev meedias, kuidas üürituru anomaaliad pitsitavad inimesi Eestis, mitte ainult sõjapõgenikke, vaid ka teisi Eesti inimesi, ja seda kõikides regioonides. meie eelnõu on suunatud sõjapõgenikele ja täiendava meetmena, mitte kõrval‑ või paralleelmeetmena, vaid alternatiivmeetmena, kui seda saab niimoodi nimetada, pakkuda täiendavat tuge nendele inimestele, kes täiesti tasuta annavad oma elamispinda [põgenikele kasutada] ja seejuures kannavad kulusid, kas või lihtsalt kommunaalkulusid, mis ei pruugi ka väga väikesed olla ja aina kasvavad. Täiesti õigesti on märgitud, et me peame mõtlema kõikidele Eesti inimestele ja kõikidele inimestele, kes Eestis elavad. Loomulikult sotsiaaldemokraadid seda väga toetavad. Me tõesti väga loodame, et ükskõik milline valitsus meil millalgi on, ta mõtleb tõsiselt nendele abimeetmetele, kuidas toetada Eesti inimesi elamise inimesi elamise eest maksmisel, nii kommunaalkulude kui ka muude kulude katmisel. Aga see meede, mida pakuvad praegu sotsiaaldemokraadid, on seotud sõjapõgenikega ja ongi ajutine meede, mis on ette nähtud nii kauaks, selleks ajaks, kuni põgenikud meil siin on. Sest nii põgenike endi soov kui ka ilmselt meie kõigi unistus on see, et nad ikkagi naasevad oma kodumaale, naasevad oma kodulinnadesse ja ‑küladesse, taastavad oma kodumaa ja Eesti riik aitab neid taastamisel. Sellepärast ei ole see mingi kõrvalmeede, see ei asenda mitte midagi. See on alternatiivne, täiendav meede, mis toetab korteriomanikke.

tuleb see toimetulekutoetus. Aga me väga hästi teame, sest paljud meist on väga mitme omavalitsusega seotud, et need toimetuleku[toetuse] reeglid, määrad ja summad on väga erinevad. Minul on ees ühe sõjapõgeniku pangakonto väljavõte, 0 eurost, nii nagu see Swedbankis sai avatud, kuni tänase päevani. Ja mis ma näen: kõik tema sisse‑ ja väljaminekud. Korteriarve oli 197 eurot aprillikuu eest, toimetulekutoetus Kohtla-Järve Linnavalitsuselt 39 eurot 41 senti. Kõik. Küsimus on, eks ju, kuidas see toimetulekutoetus aitab seda üüri kinni maksta. Ei, kuidagimoodi ei aita. Ka muid toetuseid ma näen siin konto väljavõttel: töötukassa toetus 226 eurot. Kokku kuuks ajaks elamiseks jääb sellele konkreetsele perekonnale, emale ja tema lapsele, 50 eurot. Ja me räägime, et süsteemid Eesti riigis on loodud. Loomulikult, täiesti möönan seda, et ilmselt on meil ka tavalisi Eesti peresid, võib-olla mitmeid tuhandeid, kellel samamoodi toimetulekutoetusest ei piisa.

kuidas kõik Eesti pered hakkama saavad. Sotsiaaldemokraatide nimel palun, head kolleegid, mitte toetada põhiseaduskomisjoni ettepanekut eelnõu tagasi lükata. Palun teid toetada eelnõu teisele lugemisele suunamist, et me saaksime kõik need võib-olla probleemsed ja küsitavad kohad selles eelnõus üheskoos ära siluda, et aidata sõjapõgenikel Eestis hakkama saada, niikaua kui nad siin on. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole ja sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 564 esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda me peame hääletama ning kõigepealt teeme saalikutsungi.Head

kolleegid! Me menetleme Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 564 ja ja juhtivkomisjoni ettepanekut see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ma panen hääletusele ettepaneku eelnõu 564 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tagasilükkamise ettepaneku poolt on 58 saadikut, vastu on 9 saadikut. Eelnõu on menetlusest väljas. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu 578 esimene lugemine. Ettekandjaks palun siia Riigikogu liikme Lauri Läänemetsa. Austatud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Päris palju Ukraina sõjapõgenikke on Eestisse jõudnud. See ei ole tavaline sisseränne, tegemist on erakordse olukorraga, mille on põhjustanud sõda. sõda. Nende inimeste põgenikena siia Eestisse tulekut ei ole valinud Eesti rahvas ega Eesti ühiskond ja ei ole valinud need ukrainlased, kes siia tulevad. Aga nad on siin ja karta on, et nad jäävad siia pikemaks ajaks. Me oleme lootnud kõik, me tahame kõik, et neil inimestel oleks võimalik oma kodumaale minna niipea kui võimalik. Aga me näeme, et sõda kestab. Sõda kestab ja räägitakse ja räägitakse Ukraina linnade purustamisest. Need linnad, mis on purustatud ja kus eluasemed on kadunud, ei ole mitte väikesed linnad, vaid väga suured linnad. Ehk väga paljudel inimestel ei ole kohta, kuhu tagasi minna.

Sellel on kahtlemata negatiivseid mõjusid kõigile, nii neile, kes siia on tulnud, kui ka neile, kes siin Eestis elavad. Parlamendi ja valitsuse ülesanne peaks olema neid mõjusid leevendada või tekkivaid probleeme ära hoida. Teatud tekkivaid probleeme me oleme märkamas. Kõigepealt, väga olulised on on tingimused töö tegemiseks Eestis, mis on iseenesestmõistetavad ja väga loogilised ja peavadki sellised olema. Nende tingimuste üks nõue on see, et väga paljudel ametikohtadel sa pead oskama eesti keelt.

keelenõue on, välistab see sõjapõgenike võimaluse nendel ametikohtadel tööle asuda. Iseenesest tundub, nagu probleemi ei oleks, las nad lähevad ja teevad midagi muud. No ühtpidi ma ütleksin, et mõnes mõttes on see väärikuse küsimus, inimene ei pea ju ainult lappi lükkama, kui ta on kõrgharitud spetsialist mingil erialal, ta võiks erialast tööd teha. Aga teistpidi mõjutab see siin elavate Eesti inimeste toimetulekut, päris otseselt, kui me suuname

inimesi.Teistpidi, meil on ju Euroopas päris palju neid riike, kes on puutunud kokku suurte põgenikelainetega või immigratsiooniga, näiteks Norra. Norra kogemus on väga lihtne: kui ühte sektorisse tuleb väga palju võõrtööjõudu lühikese aja jooksul, siis selle sektori palkade tõus peatub.

et seal ei ole tööandjal vaja palka tõsta. Muidugi, tööandjal on tore, aga mida teevad need inimesed, kes seal töötavad? See on väga suur mure meie jaoks. Teine suur mure on see, et

Mina ei saa sellest aru. Kuidas me oleme sellega nõus, et meil on seadus, meil on põhimõtted, see puudutab eesti keele õppimist, ja siis me ütleme, et jah, las rikutakse seadust?

et see niimoodi olema ei peaks. See on ka põhjus, miks me oleme selle seaduseelnõu esitanud. Selle seaduseelnõu sisu on lihtne. Anname võimaluse siia tulnud Ukraina sõjapõgenikele minna tööle kuni kaheks aastaks

me kõik siin ei pea mängima sellist suurt eesti keele patriooti ja samal ajal ütlema, et no las olla, Keeleamet teeb mingisuguseid ettekirjutusi. Nad ei riku seadust, lihtsalt see on olukord, nagu see praegu on. Teine asi, mida see tähendab, on see, et nad pääsevad erialasele tööle, me vähendame pinget ja survet oma inimeste

või mitte-eestikeelses keskkonnas. Ehk me tänases olukorras surume neid inimesi töötama olukorda, surume neid väga palju sinna, kus nende ümber ei ole eestikeelset töökeskkonda.

nendele inimestele, kes kuni selle aasta lõpuni Eestisse tulevad, anda võimalus siin kuni kaks aastat käia tööl niimoodi, et me keelenõudeid neile ei kohalda, aga seda juhul, kui nad õpivad eesti keelt. Me tahame neid suunata rohkem keelekümblusesse ja tahame vältida olukorda, kus siinsete inimeste

võetakse töö meie inimestelt ära ja surutakse palk alla. Seda on muidugi sotsidelt hea kuulda, eks tulevikudebattides on seda ka võimalik

see on probleem ja seal tekib see efekt. Kui nad hajuks ära igale poole, siis seda efekti nii suurelt ei tekiks. Majandusanalüütikud ju ütlevad, et meie majandus vajab väga palju töökäsi, on väga palju täitmata töökohti. Mis puudutab näiteks arstina töötamist, siis mina ka ei taha, et mind teenindaks arst, kes ei saa aru, mida ta teeb või mis minu probleem on. Sellepärast me ei ole teinud tööandja kohustust kaotada, tööandja vastutus ikkagi jääb. Teenindusel peab olema tagatud see, et saadakse eesti keeles hakkama.

Eduard Odinets, palun! Aitäh, härra [ase]esimees! Hea Lauri! Me teame, et meil ka praegu Eestis tuhanded inimesed töötavad ametikohtadel, kus on ette nähtud keelenõuded, aga nad ei täida neid nõudeid – meditsiinisektoris, haridussektoris, teenindussektoris ja igal pool mujal.

siis kohe trahvima ei minda. Aga tõesti, ma pean tunnistama, et ka meil Tallinnas mõni koolidirektor on saanud väga pikalt hakkama

elavaid inimesi, kes on pikka aega Eestis elanud, aga kes võib-olla ei oska eesti keelt nii hästi, räägivad vene keeles või mingis muus keeles, siis muideks, see mõnes mõttes,

et nende töökoht võiks ohtu sattuda. Jah, me ei leevenda selle eelnõuga otseselt juba siin elavate inimeste muresid ja see ei olegi selle eelnõu eesmärk, aga me kaudselt leevendame nende inimeste seda probleemi, et me surume nendesse sektoritesse või nendele elualadele, kus nad töötavad, väga palju siia tulnud põgenikke. Selles mõttes see neile natukene leevendust pakub. Aitäh! Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Praegu tõesti on nii, nagu sa isegi tõdesid, et meil on selline praktika, et keeleinspektsioon, kui ta kontrollib ja avastab inimesi, kes ei valda piisavalt seda keelt, teeb ettekirjutuse.

tänasele praktikale lisaks veel mingisugune boonus või kuidas see tänane praktika ja teie eelnõu haakuksid? Aitäh Aitäh küsimast! Ei haakugi, selles mõttes ei haaku. Meie eesmärk ei ole see, et saad siin pikalt elada, aga eesti keele õppimisse panustama ei pea. Vastupidi, me proovime luua olukorda, kus inimesed on sunnitud ... Ma ei tea, "sunnitud" on võib-olla halb öelda, aga inimesed on

Helmen Kütt, palun! õpetamise hankeid, mis ei ole veel jõudnud tulemini või on varsti jõudmas tulemini, on konkreetselt Viljandi linn ise asunud Ukraina sõjapõgenikele andma keelekoolitust oma vahenditest.

siis ei oleks meil seda probleemi, aga meil seda võimalust ei ole. Ma väga tunnustan neid omavalitsusi – ma tean, et Saaremaa ja veel mitmed teised on alustanud selle tegemist –, sest ei kannata oodata. Inimesed tahavad asuda tööle, aga selleks on vaja keelt osata. Kas on nii? Aitäh selle küsimuse eest! Muide, selles mõttes peab kiitma kõiki neid, kes tahavad eesti keelt õppida. Tõega, ausalt, sa oled tulnud raskest olukorrast, sa tahad tagasi minna, aga sa ikka leiad selle võimaluse ja motivatsiooni. Peab kiitma kõiki neid omavalitsusi, kes tulevad appi koolitama ja võtavad ka selle küsimuse lahendamise enda kätte. See on väga õige. Minu teada see olukord on ju meil selline, et saavad keeleõpet riigilt esimesena päris paljud ukrainlased, kes on tööl või lähevad tööle õpetajana. Nad juba seda saavad, nemad on nendes koolitustes sees. Ka sellistel väga kriitilistel ja põgenikega seotud toimingute tegemiste

A1 ja A2 võtab aega umbes 240 tundi, sisuliselt aasta või peaaegu aasta. Ma saan aru, et päris paljud on tublimad, teevad seda kiiremini. Aga lihtsalt, kui me arvestame selle ka sinna sisse, et sul on vaja pääseda sul on vaja pääseda kõigepealt koolitusele ja kui neid koolitusi ei ole, siis see võtabki rohkem aega. See on see põhjus, miks siin on kaks aastat, mitte üks aasta. Me oleks hea meelega pannud ka ühe aasta, aga on mõttekas teha ettepanekuid, mis on realistlikud, mitte kuskil poole peal ära ei lange. Merry Aart, palun! Jah, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Praktiline näide: mõned päevad tagasi läksin Kristiine Keskusesse, käisin seal, üks minuealine proua tuli ukse peal vastu, pisarad silmis ja ütles, et kurat, enam ei saa siin poes käia, sellepärast et ei saa enam eesti keeles midagi küsida. Kuidas see seadus selles kontekstis nüüd oleks? Ma olen väga nõus, et inimesed peaksid eesti keelt õppima, ja väga suur tunnustus neile, kes õpivad. Aga kui nad kaks aastat saavad ilusti tööl käia, näiteks sealsamas Kristiine Keskuses, ja meie keelekeskkond on juba selline? Mida me ütleme oma inimestele, kui nad ei saa enam eesti keeles kaupluses hakkama, näiteks? Aitäh Aitäh selle küsimuse eest! Selle kohta ma enne ütlesin ka, et sellepärast me ei ole teinud ettepanekut leevendada neid nõudeid, mis kehtivad tööandjale. Tööandja peab tagama, Kristiine Keskus peab täna tagama ja ka selle eelnõu jõustumisel peaks tagama selle, et kui inimene vajab eestikeelset teenindust, siis ta peab selle saama.

ei olegi võimalik hakkama saada, kui sul teenindus ei ole eestikeelne, aga teatud kohtades on ju väga palju töid sellised, mida on võimalik teha, sa ei puutu klientidega kokku. Aga täna peab täitma ja meie eelnõu puhul peab samuti täitma.

Aitäh küsimuse eest! Meie oleme siin silmas pidanud neid inimesi, kes on tulnud Ukraina sõja tõttu Eestisse. Jah, Eestisse tuleb teisi põgenikke ka, aga neid ei tule neid ei tule sellises mahus. Tõsi on see, et riik ei saa hakata inimesi sortima, et ühe riigi sõjapõgenik on kuidagi, ma ei tea, olulisem kui teise riigi sõjapõgenik.

kuidas selle murega hakkama saadakse? Või ei saadagi hakkama ja ongi vaja selliseid meetmeid, nagu see seaduseelnõu pakub? Mis siis juhtub, kui me seda seadust ei tee või kui me selle seaduse näiteks täna parlamendis tagasi lükkame? Aitäh!

jääks kehtima esiteks tänane kord või tänane seadus, mingit leevendust sõjapõgenikele ei tuleks. Ega nad ju une pealt ei õpi eesti keelt ära, see tähendab, et nad rikuvad seadust, Keeleamet teeb neile ettekirjutusi ja meie ütleme, et see on okei. Minu arvates on niimoodi, et kui meil on selline olukord, siis me ütleme: jah, meil on selline olukord, me mõistame, anname võimaluse inimestele sattuda ka keelekümbluse mõttes parematele töökohtadele ja püüame selle küsimusega paremini hakkama saada. See on nagu üks asi.Teine asi, nagu öeldud, ta mõjutab ja ikkagi lõpuks ta sunnib siia tulnud sõjapõgenikke minema töökohtadele, kus ei ole selliseid

Samas on oluline, et sõjapõgenikud hakkaks kohe ka eesti keelt õppima. Kuidas sulle tundub, kas need sammud, mida tänane valitsus on teinud, et sõjapõgenikele eesti keele õpet võimaldada, on olnud piisavad? Austatud

kriisivajaduste hangete üle mitu korda debatti pidanud ja infotunnis küsinud ja rääkinud. Keeleõppe hangetega on ju ka aega läinud. Pigem ma ütleksin niimoodi, et selliste erakorraliste sündmuste jaoks on see mõnes mõttes

ei ole üldse keeleõppega seotud, vaid me ju räägime teistest probleemidest, mis tiirlevad selle ümber. Sa pead ühel hetkel selle keele omandama, aga seni on väga paljud kas siis seadusrikkujad, mille me tänases mõistes heaks kiidame,

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Te räägite korduvalt, et inimesed, kes on võetud tööle ilma keeleoskuseta, rikuvad seadust. Aga ma ei tea, kas te olete ikka keeleseadust korralikult lugenud. Selle § 28

peavad asuma eesti keelt õppima. Seda ju ukrainlased teevad praegu. Milles see probleem tegelikult on? Aitäh! Meie soov on ka, et nad saaksid võimalikult palju erialasele tööle minna. Vaadake, probleem ongi selles, et nad ei saa sinna minna,

ole. Ma palun ettekandjaks kultuurikomisjoni liikme Margit Sutropi. Austatud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud! Mul on hea meel tutvustada teile kultuurikomisjonis 12. mail toimunud vastava seaduseelnõu arutelu.

Kristina Šmigun-Vähi asendusliikmena, Heidy Purga, Üllar Saaremäe, Margit Sutrop, Jaak Valge ja Marko Šorin ning puudus Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Olid kutsutud selle punkti arutelu juurde ka Haridus‑ ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusnõunik Margit Kiin ja Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk.Oli Tomusk. Oli väga pikk arutelu. Ma ei võta siin kokku seda, mida Lauri Läänemets juba rääkis. Ta võttis sõna ka komisjoni istungil. Alustan sealt, kus Haridus‑ ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusnõunik Margit Kiin tutvustas Vabariigi Valitsuse seisukohta mitte toetada esitatud eelnõu. Põhjendus oli see, et eesti keele oskuse nõude üldine ja ühetaoline kaotamine kaheks aastaks kõikide ametikohtade suhtes ning eelnõus sõnastatud laiaulatusliku välismaalaste grupi suhtes ei ole põhjendatud ega kooskõlas kooskõlas eelnõu eesmärgiga. Valitsus leiab, et pigem ei aita see kaasa välismaalaste Eestis kohanemisele ja iseseisvale toimetulekule. Sihtrühmaks on kõik välismaalased, olenemata päritoluriigist ja sellest, kas nende suhtes on tuvastatud rahvusvahelise kaitse vajadus. Niivõrd lai sihtrühm ei lähe kokku ka seletuskirjas toodud sihtrühmaga, milleks tegelikult on, nagu me kuulsime ka Lauri Läänemetsa käest, Eestisse saabunud sõjapõgenikud, täpsemalt Ukraina sõjapõgenikud.

ka selline konkreetne tunnus, mis on paratamatult seotud päritoluriigi ja rahvusega ja mille alusel erikohtlemisele kuuluv grupp oleks kõikidest teistest erinev. See võib aga tekitada pahameelt eesti keelest erinevat keelt kõnelevates töötajates, kes ei ole keelenõudest vabastatud, ja võib tekitada tarbetuid pingeid ja ka tõrjuvat suhtumist sõjapõgenikesse, mis ilmselgelt ei ole eelnõu esitajate eesmärk. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus näeb ette, et rahvusvahelise kaitse menetluse või ajutise kaitse alusel elamisloa taotlemise ajal ei ole üldjuhul lubatud töötada. Muutub küsitavaks, kas rahvusvahelise kaitse taotlejate vabastamine eesti keele oskuse nõudest on üldse asjakohane ja kuidas see aitab tulevikus tööjõuturule naasta. Eelnõu teiseks sihtrühmaks on rahvusvahelise kaitse saaja. Kaitse saajal on seaduse kohaselt 18‑aastasest kuni vanaduspensioniealiseni kohustus osaleda eesti keele õppes. Nüüd tekib küsimus keeleõppeks tehtavate pingutuste ja kulutuste otstarbekuses, kui inimene ei pea kahe aasta vältel eesti keelt omandama isegi nende ametikohtade puhul, kus määruse järgi on kohustuslikuks keeletasemeks A2. põhiline probleem on, et eelnõu autor ei ole arvestanud keele kasutamise nõuetega, ei ole arvestanud ka asjaoluga, et töötaja ajutine vabastamine keelenõudest ei vabasta ettevõtjat keeleseaduse ja tarbijakaitseseaduse nõudest tagada klientidele eestikeelne teave ja teenindamine.

Eelnõus toodud paragrahvi pealkiri on "Eesti keele oskuse ja kasutamise nõuete ajutine mittekohaldamine" ning sättes räägitakse eesti keele oskuse nõude ajutisest mittekohaldamisest. Arvestatud ei ole eesti keele kasutamise nõudega. Nii et Vabariigi Valitsuse meelest on kõik tööjõuturuga [kaasnevad] probleemid lahendatavad ka kehtiva keeleseaduse raames. Komisjoni istungil küsis Signe Kivi, et temale on eelnõuga planeeritud muudatus arusaamatu ja et ukrainlastel on ju soov integreeruda, mida ei ole olnud siin Eestis 50–60 aastat elanud muukeelsetel inimestel, väga paljudel, ja et tuleks ju igati kaasa aidata ukrainlaste eesti keele oskuse arendamisele, lisaeelarves on tagatud korralikud vahendid ja need tuleks ära kasutada. Pikalt rääkis Keeleameti direktor Ilmar Tomusk oma kogemusest ja ütles, et ka tema meelest on probleem selles, et selle eelnõu vastuvõtmisega me ei kaitse Eesti inimesi. Tegelikult ei aita see kaasa ka sõjapõgenike jaotamisele erinevate töö‑ ja ametikohtade vahel ega sellele, et aidata neid erialasele tööle. Eesti seaduste kohaselt on keeleoskuse määramiseks ikkagi määramiseks ikkagi kõige neutraalsem alus, see on keel ja haridus. Kui ta on omandanud oma hariduse eesti keeles, siis ta keeleeksamit sooritama ei pea, kui võõrkeeles, siis ta peab. Aga siin tehakse ettepanek võtta selleks [aluseks] päritoluriik või rahvus, mis on väga kahtlased tunnused. Tomusk tõi näiteks, et meil on praegu selliseid suuri kauplusekette, nagu näiteks Maxima, kus ühes kaupluses on 120 vene rahvusest vene emakeelega töötajat. Kui sinna võtta juurde 10–20 vene emakeelega ukrainlasest töötajat, kes on keelenõuetest vabastatud, siis kindlasti tekitab see suuri pingeid. Asutusel on kohustus tagada klientidele eestikeelne teave ja teenindamine. Kui mõni teenindaja eesti keelt ei oska, siis peab asutus leidma need meetmed ja see tähendab siis tõesti väga suurt koormust asutustele nii-öelda selle ülevõtmiseks. Õige oleks siiski nii, nagu on ette pandud, et teenindajana töötavad inimesed hakkaksid eesti keelt õppima. Valitsus on selleks lisavahendeid suunanud. Erinevad asutused, näiteks Maxima ja Politsei‑ ja Piirivalveamet, on sõjapõgenike jaoks juba välja töötanud spetsiaalsed oma tegevusvaldkonna sõnastikud. Sõjapõgenikud juba räägivad, kuigi napilt, aga ikkagi räägivad eesti keelt ja sageli paremini kui need, kes on pikaajaliselt muukeelsena Eestis elanud. Kui vaadata Keeleameti järelevalvet, ütles Tomusk, siis keeleseadus ei ütle keeleametnikule, millal ta peab tegema töötajale ettekirjutuse. Sõjapõgenike puhul on Keeleamet välja töötanud põhimõtte, mida on jagatud ka ettevõtjatega. Kui konkreetse töötaja kohta tuleb kaebus, siis esimese menetlustoiminguna nõustab Keeleamet nii töötajat kui ka tööandjat selles, kuidas kõige paremini keelt õppida. Töötajat ei jäeta järelevalvest välja, aga talle ei hakata kohe ettekirjutusi tegema ja sanktsioone rakendama. Arvestatakse sellega, et keeleseaduse järgi on tal teatud aeg keelt õppida. Kõige tähtsam on säilitada säilitada õpimotivatsioon, mis võib kaduda, kui ta kaheks aastaks näiteks vabastataks keele õppimise nõudest. Haridus‑ ja Teadusministeeriumi andmetel on praegu näiteks iseseisva keeleõppe keskkond Keeleklikk lausa lõhki minemas. Tomuski sõnul on põhjendamatu keelenõuded ühele sihtgrupile mingiks tähtajaks kaotada, kuna kõik on lahendatav kehtiva õiguse raames. Helle-Moonika Helme küsis, kas Keeleamet kontrollib seda, et töökollektiivis olevad eestlastest töötajad ei jääks vaeslapse ossa, kui äkki on kollektiivis liiga palju Ukraina sõjapõgenikke, kes omavahel näiteks vene keeles räägivad. Ilmar Tomusk vastas, et keeleoskuse nõuded on kehtestatud keeleseaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega. Keeleamet kontrollib nende nõuete täitmist, aga tema ei kehtesta nõudeid ja asutuse või töökollektiivi omavahelise suhtlemise keelt keeleseadus ei reguleeri. Küll aga seab keeleseaduse § 8 lõige 3 nõude, et igaühele tuleb tagada eestikeelne tööalane teave.

Ukraina sõjapõgenikud seda pilti ei muuda, pigem on nad näidanud üles soovi eesti keelt õppida. Lauri Läänemetsa sõnul taotleb eelnõu, et Ukraina sõjapõgenikud saaksid võimalikult kiiresti tööle.

Seetõttu Jaak Valge sõnas, et eelnõu eesmärk on talle arusaamatu, ja tegi algatajatele ettepaneku eelnõu tagasi võtta, mis hoiaks kokku täiskogu menetlusaega. Valge lisas, et juhul kui ettepanek ei ole vastuvõetav, teeb ta komisjonile ettepaneku minna menetlusotsuste juurde, ja komisjoni esimees Aadu Must seda tegigi. Tehti ettepanek määrata komisjoni ettekandjaks tänane kõneleja Margit Sutrop, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 31. mail, mis lükkus tänaseks, 1. juunile, ja teha ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Eelnõu täiskogu päevakorda võtmise vastu oli 1 liige – Lauri Läänemets. Kõik ülejäänud olid selle poolt, et see võtta päevakorda. Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata – jällegi oli vastu 1 liige, Lauri Läänemets, ülejäänud olid poolt.

Siis me lähme tagasilükkamise hääletuse juurde. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 578 esimesel lugemisel tagasi lükata ja me peame kõigepealt rahva saali tooma.Head

Aga see oli hea küsimus. Läheme siis ikkagi hääletamise juurde. Nagu öeldud, juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 578 esimesel lugemisel tagasi lükata.Panengi hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 578 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tagasilükkamise ettepaneku poolt on 59 saadikut, seda ei toeta 9 saadikut, erapooletuid ei ole. Eelnõu on esimesel lugemisel tagasi lükatud. Neljas tänane päevakorrapunkt – ärge minge ära, me oleme kolmandate lugemiste juures ja hakkame hääletama Vabariigi Valitsuse algatatud füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu 575 kolmas lugemine. Vastuvõtmine nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust. Enne, kui me hääletamise juurde läheme, on võimalik kõnesid pidada. Avan läbirääkimised. Ei ole seda soovi, läbirääkimised on lõppenud.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu 575. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetas 67 saadikut, vastu oli 0, erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane viies päevakorrapunkt Vabariigi Valitsuse algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu 499. Ka see on kolmandal lugemisel ja juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. Aga kõigepealt saame avada läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Panen hääletusele söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu 499. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tänane kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 533 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, lõpetan läbirääkimised ja läheme hääletuse juurde. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 533. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Vabariigi Valitsuse algatatud ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu 544 kolmas lugemine. On võimalik avada läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Lõpetan läbirääkimised ja läheme hääletamise juurde.Panen hääletusele ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu 544. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 570 kolmas lugemine. On võimalik läbirääkimisteks siia Seda soovi ei ole.Läheme hääletamise juurde. Panen hääletusele valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 570. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetab 69 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Seadus on vastu võetud. Nüüd me läheme teiste lugemiste juurde. Üheksas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu 583 teine lugemine. Ettekandjaks palun siia rahanduskomisjoni esimehe Andrei Korobeiniku. Palun! Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Konventsiooni eesmärkidest olen ma siin varasemalt juba rääkinud. Eesti õigus on selle konventsiooniga kooskõlas ja täiendavaid muudatusi seadustes vaja ei ole. Ressursse ka vaja ei lähe. See eelnõu oli rahanduskomisjonis 17. ja 30. mail. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 16. mail, ettepanekuid ei laekunud. Komisjonis erilist arutelu enne teist lugemist ei tekkinud. Tekkis hoopis ettepanek, et võiks teise lugemise lõpetada ja viia läbi lõpphääletuse, kuna tegemist on konventsiooniga. Need otsused olid konsensuslikud. Suur tänu teile! Kas on küsimusi ettekandjale? Ei paista. Siis ei olegi midagi, meil on nüüd võimalik avada läbirääkimised. Seda ka ei soovita. Muidu oleks võimalik muudatusettepanekutega tegeleda, aga neid ei ole esitatud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia eelnõu lõpphääletusele, sest tegemist on välislepinguga. Enne ma ajasin teile pada, üks hääletus tuleb veel,

jah.Head kolleegid, meil on siin üks välislepingu ratifitseerimine. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu 583. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Jaa, südantliigutav üksmeel, silm läheb niiskeks: poolt 64, vastuhääli ei ole, erapooletuid ei ole. Eelnõu leidis heakskiitmist. Nüüd tänane kümnes päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 531. See eelnõu on teisel lugemisel. Palun siia riigikaitsekomisjoni liikme Toomas Järveoja ettekandega. Austatud juhataja! Head kolleegid! Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 21. veebruaril käesoleval aastal ja selle esimene lugemine toimus 6. aprillil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 21. aprilliks kella 17.15‑ks ei esitatud eelnõu kohta väljastpoolt juhtivkomisjoni ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon esitas juhtivkomisjoni eelnõu kohta kolm muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist oma istungitel 2. mail, 16. mail ja 30. mail. Riigikaitsekomisjoni 2. mai istungil osalesid eelnõu algatajate esindajatena ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonna küberturvalisuse õigusnõunikud Oliver Grauberg Raavo Palu ja nõunik Maarja Mere. Lisaks osalesid istungil huvigruppide esindajatena Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu infoturbe nõukoja juht Kalev Pihl ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu jurist Keilin Tammepärg. 16. mai istungil osalesid eelnõu algataja esindajatena Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonna küberturvalisuse õigusnõunikud Oliver Grauberg ja Raavo Palu ja nõunik Maarja Mere. Sellel istungil arutati juhtivkomisjoni muudatusettepanekuid ning ühiselt täpsustati muudatusettepaneku nr 3 sõnastust. Muudatusettepanekud ja keelelised täpsustused.

eeskirja § 35 lõikest 2, mille kohaselt ei nimetata seaduse muutmise pealkirjas nimeliselt rohkem kui kolme seaduse pealkirja. Muudatusettepanek nr 2 tekitas eelmisel arutelul ka siin palju küsimusi ja seda esimene kord komisjonis kohaselt] on riigikaitsekomisjoni liikmed seisukohal, et võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt peaks seaduses sätestatud teenuse osutaja sätet rakendama kõigile Eesti erakondadele või mitte ühelegi neist. Seetõttu jäetakse eelnõust välja säte, mille alusel loetakse teenuse osutajaks Riigikogus esindatud erakond, kelle üle saanuks teostada järelevalvet võrgu‑ ja infosüsteemide pidamise nõuete järgimise osas Riigi Infosüsteemi Ameti poolt, ehk erakonnad jäeti sellest seadusest välja. Kolmandas muudatusettepanekus, mis võib-olla kõige rohkem poleemikat ja arutelu tekitas, on aluseks võetud ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaministri Andres Suti 21. aprilli kiri, millega palutakse täiendada eelnõu infoühiskonna teenuse seaduse muudatusega. Muudatusettepaneku nr 3 eesmärk on § 131sätestamine, mis annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile kaalukatel alustel õiguse nõuda infoühiskonna teenuse piiramist, kui see on vajalik riigi julgeoleku tagamiseks. Rõhutan just seda: eeldusel, et piiramine toimub tingimusel, et on vaja tagada riigi julgeolek.

ja sõjaõhutamise või sõjakuritegude õigustamise sätestamine ning ka lõike 3 täpsustamine. Siinjuures pean tunnustama huvigrupina esindatud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajate panust sätete formuleerimisel. Keeletoimetaja ja riigikaitsekomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja ettepanekul ning eelnõu algataja esindajatega kooskõlastatult tegi riigikaitsekomisjon eelnõus mõned keelelised ja tehnilised täpsustused. Eelnõu teksti viidud keelelised ja tehnilised täpsustused ning juhtivkomisjoni arvestatud muudatused on alla joonitud. Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud. Oma 16. mai istungil otsustas riigikaitsekomisjon konsensusega esitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 2022. aasta 1. juuniks. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon oma 16. mai istungil konsensusega teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine täna lõpetada. Sellega ma praegu piirduksin. Aitäh! Jaa. Nüüd on võimalik küsimusi esitada, aga ma ei näe küsimusi. Aitäh! Siis avame läbirääkimised. Leo Kunnas, palun!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 selles ei ole kahtlust. Meil ei olnud ka kuni esimese lugemise lõpetamiseni ja komisjoni töö algamiseni mingeid probleeme selle toetamisega.

milleks ka sõnavabadus on, see on rohkem põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni teema. Aga niiviisi ta siis teiseks lugemiseks meile toodi.

Selle sõnastuse, mis lõpuks siia sisse jäi, ma loen veel korra ette. Infoühiskonna teenuse seaduse muutmine ei olnud üldse ju esialgse eelnõu teema, sest esialgu me rääkisime küberturvalisuse seadusest, see toodi siia sisse.

Kui infoühiskonna teenuse kaudu üldsusele levitatud teabega kihutatakse vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele kodakondsuse, etnilise päritolu, keele, usutunnistuse või muude Eesti Vabariigi põhiseaduse §‑s 12 nimetatud asjaolude tõttu, õhutatakse sõda või õigustatakse sõjakuritegusid ning kui see on vajalik riigi julgeoleku tagamiseks ja sellise teabe levitamise lõpetamiseks ning ohu tõrjumiseks puuduvad muud tõhusad võimalused, on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil õigus teha infoühiskonna teenuse osutajale ettekirjutus ja nõuda infoühiskonna teenuse kaudu esitatava teabe kõrvaldamist või teabele juurdepääsu piiramist, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud erisusi." Ma neid erisusi praegu ette lugema ei hakka, aga see sõnastus on nüüd loomulikult mõnevõrra teistsugune kui see, mis meile esialgu komisjoni toodi. Esialgu tegelikult, kuigi meile põhjendati seletuskirjas, et see on vajalik riigi julgeoleku tagamiseks, siis sõjaõhutamist või sõjakuritegude õigustamist üldse sees ei olnud, siis me saime selle sinna sisse pandud. Aga seesama vihakõneseaduse põhipostulaat jäi siia ikkagi sisse, kuigi tuleb tunnistada, et selle sidumine riigi julgeolekuga pehmendab seda.

teise lugemise ajal tuuakse sisse mingeid täiesti uusi asju või põhiolemuslikult muudetakse mingeid seniseid käsitluses olnud eelnõusid. Meil on alles äsja, paari kuu jooksul olnud

Mina sõjaväelasena, endise sõjaväelasena ei saa teha mingit teist järeldust, näiteks et see oli puhas juhus või äkki avastati mingi asi hiljem. Lihtsalt seesama vihakõneseadus, küll mõnevõrra pehmendatud ja parandatud redaktsioonis, on jõudnud tagasi ja nüüd ta seaduseks ka sellisena formuleerub, selle meie komisjoni põrandaprao kaudu. Nii sellest sisust kui ka sellest menetlusest ehk vormist tulenevalt olen ma sunnitud tegema Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel ettepaneku eelnõu

Rohkem sõnasoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Enne kui me hakkame seda ettepanekut, mis just praegu siit välja hõigati, hääletama, on vaja läbi vaadata muudatusettepanekud. Neid on esitatud kolm tükki, ma kohe otsin need üles.

Esimese muudatusettepaneku esitaja on riigikaitsekomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Teise muudatusettepaneku esitaja on samuti riigikaitsekomisjon ning juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult.

seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juures. Kolmanda muudatusettepaneku, mille on esitanud riigikaitsekomisjon ning mida juhtivkomisjon on arvestanud, palus hääletusele panna EKRE fraktsioon.Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetab 40 saadikut, vastu on 17, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek leidis heakskiitu. Nüüd on meil vaja läbi hääletada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek katkestada Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu 531 teine lugemine. Panen hääletusele Panen hääletusele EKRE fraktsiooni ettepaneku katkestada eelnõu 531 teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tänane 11. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 569. Oleme teisel lugemisel. Palun siia

ning infosüsteemi kaudu haldamine. Sisuliselt liidetakse olemuslikult üksteisega põimunud registrid üheks infosüsteemiks, mille nimeks saab tervishoiukorralduse infosüsteem. Eelnõu 569 esimene lugemine lõpetati 20. aprillil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitanud ning juhtivkomisjon vormistas eelnõu kohta kaks tehnilist muudatusettepanekut. Sotsiaalkomisjon küsis eelnõu kohta arvamust eelnõu ettevalmistamisel Sotsiaalministeeriumis kaasatud huvigruppidelt. Oma arvamuse saatsid sotsiaalkomisjonile Eesti Ämmaemandate Ühing ja Eesti Õdede Liit. Komisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamist 9. mai, 16. mai ja 30. mai istungil. 9. mai istungil arutas komisjon eelnõu koos huvigruppidega. 16. mai istungil Sotsiaalministeeriumi esindaja kinnitas, et huvigrupi ehk Eesti Õdede Liidu

sotsiaalkomisjon ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 1. juunil 2022, teha ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada ning juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 8. juunil 2022. Kõik. Jaa, ja tegemist on ravimireklaamiga, eks? Aitäh! Küsimusi ei näe. Aitäh ettekandjale! Meil on ka nüüd võimalik läbirääkimised avada. Ei ole läbirääkimiste soovi. Vaatame läbi muudatusettepanekud. Muudatusettepanek nr 1, esitaja on sotsiaalkomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 2, 2, esitaja on sotsiaalkomisjon ja sotsiaalkomisjon on arvestanud täielikult. Oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 569 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Tänane 12. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (kohtumenetluse avalikkus) 574. See on esimene lugemine. Palun siia ettekandjaks justiitsminister Maris Lauri. Palun!

istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Tutvustan teile halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille põhiline eesmärk on tegelikult ka eelnõu pealkirjas sulgudes kirjas ehk see on kohtumenetluse avalikkus. Põhiseaduse kohaselt peab kohtumenetlus olema avalik. Ajal, mil põhiseadus sõnastati – muide, see oli 30 aastat tagasi –, arutati kohtuasju suuremas osas kohtusaalis ja otsus kuulutati samuti sealsamas välja. Tänapäeval arutatakse suuremat osa kohtuasjadest aga kirjalikus menetluses ning seega puudub avalikkusel võimalus nendele ligi pääseda. Antud eelnõu soovib tagada põhiseaduse mõtte, et kohtupidamine on avalik, kuid teha seda nii, et inimestel ei kaoks julgus oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Praegu pääseb avalikkus ligi üksnes jõustunud kohtulahenditele ning jõustumata ja tühistatud kohtulahenditega pole võimalik tutvuda. Samuti ei ole avalikkusel võimalik osaleda tsiviil‑ ja halduskohtumenetluses otsuse kuulutamisel. Need tehakse nimelt kirjalikult. Eelnõu kohaselt avalikustatakse kohtulahendid tulevikus Riigi Teatajas kohe peale kohtuotsuse teatavaks tegemist, olenemata sellest, millise menetlusega on tegemist.

Tegeliku õiguspraktika tundmine pakub kindlasti huvi akadeemiliselt, kuid võimaldab ka hinnata õiguse ja õiguspoliitika toimimist ja kujundada vajalikke muudatusi. Õigust otsivatele inimestele annab ligipääs kohtulahenditele aga praktilist kasu. Tõenäoliselt ei tuhni tavainimene erinevates kohtulahendites, kuid kindlasti teevad seda õigusspetsialistid, advokaadid, nõustajad. See võimaldab sarnaste juhtumite põhjal hinnata, milline võib olla ühe või teise kohtuasja tulemus, ning aidata kaasa nii kokkulepete tegemisele, mõttetute vaidluste vähendamisele kui ka ergutada inimesi oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduma. Kohtupidamise avalikkuse juures tuleb kindlasti tagada see, et samal ajal oleks tagatud süütuse presumptsioon, juurdepääsupiiranguga andmete kaitse ning eraelu puutumatus. Kaitstud peavad olema kõik eri liiki isikuandmed, näiteks inimese rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised veendumused, terviseandmed jms. Arvutivõrgus avalikustatud kohtulahendis ei avalikustata füüsilisest isikust menetlusosaliste isikuandmeid, välja arvatud süüdistatava ja õigeksmõistetu puhul, kelle nimed ja isikukoodid avalikustatakse. Kuid inimesel on menetlusosalisena õigus taotleda oma nime avalikustamist ja õigeksmõistetul on õigus taotleda oma nime avalikustamise lõpetamist. Avalikustatud kohtulahendile pannakse märge "Jõustumata". Kui lahend jõustub või kui ta tühistatakse, asendatakse see automaatselt märkega "Jõustunud" või "Tühistatud". Eelnõuga võimaldatakse menetlusvälisel isikul esitada kohtutoimikuga tutvumise taotlus kriminaalmenetluses lõpetatud kohtuasjas. Sellisel juhul peab taotleja oma soovi põhjendama. Ajakirjanduslikul eesmärgil toimikuga tutvumise puhul eeldatakse õigustatud huvi, kuid seda, kas konkreetse toimikuga või millise osaga sellest ajakirjanikul tutvuda võimaldatakse, otsustab ikkagi kohus. Õigusemõistmise huvides võib kohtu algatusel teha kohtuistungist ülekande ka veebilehel. Info ülekande toimumise kohta avalikustatakse Riigi Teataja veebilehel.

siis see ei kaitse ju inimest hilisemate võimalike ähvarduste, ahistamiste või kättemaksu eest. Kas sellele on ka mõeldud, mida see võib endaga kaasa tuua, kui nimi on avalik? Ma juhin tähelepanu, et avalikustatakse väga piiratud ringi inimeste nimed. Need on need, kes mõistetakse süüdi või õigeks, süüdimõistmisel [tehakse seda] teatud kindlatel juhtumitel. Menetluses osalejate nimesid ei avalikustata, need anonümiseeritakse, nii et sellest ei teki infot.

Kohtumõistmine toimub teatavasti avalikult ka praegu ja kui ajakirjanikud on kohtumõistmise juures, siis nad kuulevad ja näevad, kes on asjaosalised. Pärast, kui kohtuotsus on jõustunud, tekib õigus pääseda dokumentidele juurde. Ka selle seaduse järgi on õigeksmõistetu nimi avalikustatud. Ehk olukorras, kus kohtuprotsess käib, tänu sellele, et tänu sellele, et kohtuprotsess kriminaalasjades on avalik, saalis kõik kõike näevad-kuulevad, kõik teavad, kelle üle kohut mõistetakse, kelle kelle võimalikku kuritegu arutatakse. See isik on teada, ja kui selgub, et see isik lõpuks ikkagi tunnistatakse õigeks, siis ma arvan, et selle inimese nime avalikustamine on just nimelt selle inimese jaoks kasulik, sellepärast et sellega öeldakse, et ta on süütu.

ja vabanenud süüdistustest, osutunud õigeks, ning mulle tundub, et õigeksmõistetule on selline lähenemine kasulik. Aga loomulikult, nagu siin nagu siin eelnõus on kirjas, kui inimene soovib, et ta õigeksmõistetuna anonümiseeritakse, siis see eelnõu annab talle võimaluse seda taotleda. Aitäh! praktika? Aitäh! Lugupeetud minister! Kui rääkida konkreetselt sellest Marti Kuusiku kaasusest, siis ma tuletan teile meelde, et see oli kinnine kohtuprotsess. Tänases Eesti Ekspressis on hulgaliselt andmeid, mis autori kinnitusel on infokillud, mis on tilkunud ajakirjandusele. Kuidas saavad ajakirjandusele tilkuda infokillud, mille kohaselt pannakse kokku pilt, mis võib täielikult moonutada kogu seda kaasust ja jätta õigeksmõistetud inimesest täiesti väärastunud kuvandi? kuvandi? Kas see on selle eelnõu kontekstis teie meelest vastuvõetav kinniste kohtuprotsesside avalikustamise praktika? Aitäh! Esiteks, ma ei kommenteeri konkreetseid juhtumeid,

süüdi, siis ilmselgelt on ka see, ma arvan, süüdistatavale ja õigeks osutunule kasulik, et seda teatakse.Kui kinniselt kohtuistungilt mingid andmed kohtupidamise ajal nii-öelda välja tilguvad, siis eks seda tuleb küsida nende käest, kes neid tilgutavad ja kes selle informatsiooni kuskilt kätte saavad, et mismoodi nad seda saavad. Aga juhin tähelepanu sellele, et ka praegu on võimalik kohtulahenditega tutvuda, kusjuures kohtunikel on õigus otsustada, kas

tutvuda kohtumaterjalidega, on kohustus teatud asju teatud tingimustel jälgida. Kui nad seda rikuvad, siis kahtlematult on inimestel, kes arvavad, et nende õigusi on rikutud, õigus pöörduda kohtusse oma õiguste kaitseks, seda meie põhiseadus nimetab ja nii ütleb. Mart Mart Helme, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! No meil on siin küll väga selge pilt, et see seadusemuudatus on tehtud just nimelt ajakirjanike jaoks. Ehkki, lubage, et ma olen skeptiline: minu arvates toimub Eestis praktika, kus prokuratuur juba ammu enne kohtuistungi algamist peab pressikonverentse, jagab informatsiooni, lekitab informatsiooni, kasutab ajakirjanikke teatud poliitiliselt angažeeritud protsesside mõjutamiseks, protsessis osalevate inimeste häbistamiseks ja nende maine kahjustamiseks. Kuidas see sobitub teie meelest kohtuprotsesside ja meie õiguspraktika avalikustamisse? Aitäh! See süüdistuste laviin, mida te praegu esitate, on teie arvamus ja seisukoht. Sellel ei ole kokkupuudet antud eelnõuga. Antud eelnõu tegeleb kohtulahendite, kohtuotsuste avalikustamisega. Ma arvan, et põhiseadusest lähtudes on väga oluline, et kohtulahendid on avalikud ja neid tehakse avalikult, sest seda meie

Kas siis pärast avaldatakse kogu informatsioon ja tuuakse kõik need vaidlusesemed avalikkuse ette, kui neid käsitleti kohtuistungi käigus? Aitäh! Kui kohtuistung toimub suletud ukse taga – mina olen aru saanud, et eriti sensitiivsetel juhtumitel see toimub suletud uste taga –, siis seda osa loomulikult ei avalikustata. Aitäh!

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kohtumenetluse avalikkuse tõhustamist käsitlev eelnõu oli õiguskomisjonis arutlusel 10. mail. Justiitsminister Maris Lauri rääkis kavandatavad seadusemuudatused lahti, nii nagu ka äsja siin istungisaalis. Seadusemuudatusi kohtute töös tingib, nagu me teame, reaalne elu ja tehnoloogia areng. See sai ka komisjonis täitsa selgeks.Toon esile mõned aspektid ja küsimused, mis istungil tõusetusid. Kohtumenetluse avalikkuse tõhustamine haarab laias laastus kahte poolt: kohtuistungite avalikkus ja kohtulahendite avalikkus. Seepärast tsiteerin siinkohal ka õiguskomisjoni nõunikku Linnar Liivamäge, kes ütles, et õigusriigis on õigusemõistmine üldjuhul alati avalik – põhiseaduse § 24 –, välja arvatud juhtudel, kui kohtul on konkreetsed alused see menetlusosaliste huvides kinniseks kuulutada. Praegusel ajal on kirjalike menetluste osakaal kasvanud ja kohtumenetluse avalikkus, mis peaks tagama õigussüsteemi usaldusväärsuse ja läbipaistvuse, on jäänud mõneti tagaplaanile.Komisjoni liikmetel oli küsimus, kuidas lahendatakse olukord, kus kohtumenetluses üks pool soovib kinnist, aga teine pool avalikku kohtuistungit. Minister vastas, et sellises olukorras on kohtu pädevus otsus langetada. Samuti on kohtu otsustada, kas kohtuistungist tehakse veebis ülekanne või mitte. Üldjuhul tuleb veebis ülekandmine kõne alla nendel juhtumitel, mille vastu on väga suur avalik huvi.Arutelu istungi avalikustamise teemal oligi meil kõige pikem. Kolleeg Heljo Pikhof nentis, et ta ei poolda enamiku kohtuistungite avalikustamist veebi vahendusel, sest see võimaldab salvestamist ja pildistamist, ning arvas, et avalik huvi ei ole nii suur. Minister oli nõus, et kõigi kohtuistungite puhul ei ole veebis ülekandmine vajalik, kuid seadusega luuakse võimalus, kuidas ja millistel tingimustel seda ülekannet saab teha. Tõepoolest, teatud olukordades peabki kaaluma, et ülekannet ei saa teha, näiteks kriminaalmenetluse puhul erinevate tunnistajate ülekuulamisel.Oluline on märkida ka seda, et kuna kohtuistungil osalejad peavad olema üheselt identifitseeritavad, siis saab pahatahtlikul eesmärgil pildistamise ja salvestamise keeldu rikkunuid tuvastada ja sanktsioneerida.Kõlas ka väide komisjonis, et kohtumenetluse tunnistajatele võib selline veebiülekandega avalikustamine mõjuda väga häirivalt ja see peaks toimuma minimaalselt, vaid piiratud juhtudel. Minister oli sellega nõus, et see on kohtuniku jaoks tõsine valikukoht, millisel juhul ja kuidas ning millisel eesmärgil kohtuistungist ülekanne tehakse. Lahendusena on välja pakutud osalejate registreerimine ja identifitseerimine ning nõue, et kohtupoolne kanal peab veebis olema turvaline. Komisjonis tõdeti, et praktikas võib juhtuda, et kohtunikud ei hakka veebis ülekandmise võimalust üldse rakendama, kuid võib tekkida olukordi, kus see on vajalik, ja seepärast on seaduse selgus oluline.Komisjonis oli ka küsimus, kas ja millistes riikides tehakse kohtupidamisest videoülekandeid avalikkusele. Saime teada, et Euroopa või muude riikide kohta ei ole praegu sellist analüüsi tehtud. Üldse, kohtuistungite ülekandmise ettepanek tulenes ka meil praktikast, teisisõnu objektiivsest olukorrast. Te teate küll, millal see tekkis. Veebiülekannete võimaldamise eesmärk oli anda kohtule selline valik juhuks, kui on suurt avalikku huvi pakkuv kohtuistung, näiteks õigushariduse hüveks. Minister tõi näite kohtuistungist, kus toimus vaidlus pensioni teise samba teemal, mis avalikustati suure avaliku huvi tõttu. Nii et kokkuvõttes võiks olukordades, kus suure avaliku huvi tõttu on keeruline huvilisi saali mahutada, kohus kaaluda istungi veebi kaudu ligipääsetavaks tegemist. Selline võimalus ei ole mõeldud alalisena, vaid spetsiifilisteks juhtudeks, sest on asjaolusid, mis võivad teha selle lahenduse keeruliseks.Nüüd selle seaduse teine pool: kohtulahendite avalikkus. Komisjonis paluti selgitust arvamusele, et – ma tsiteerin – inimesed julgeks rohkem kohtusse pöörduda, kui eelnevalt on erinevates astmetes juba sarnased kohtulahendid olemas ja need on kättesaadavad. selgitus oli lihtne: analoogsete kohtulahendite alusel saab inimene paremini hinnata kohtusse pöördumise vajalikkuse üle. Näiteks olukorras, kus ei avalikustata dokumente mingi krundi või tee ligipääsetavuse vaidluste kohta, võib inimene pöörduda kohtusse, teadmata, kuidas ja kas neid juhtumeid on eelnevalt lahendatud, ja kaalumise võimalus jääb tal siis ära. Aga see ennetaks mõndagi kohtusse pöördumist. Võib-olla, see on minu arvamus.Küsiti ka Euroopa praktika kohta tehnoloogiliste lahenduste kasutamisel menetluse avalikustamiseks. Minister andis selgituse, et Eesti on digitaliseerimise mõistes esirinnas ja hinnatud äsja väljaantud Balti‑ ja Põhjamaade raportis parimaks. Näiteks on Eestis olemas digitoimikud ning COVID‑i piirangute ajal suudeti tagada kohtute toimimine. Eesti praktilisi tehnoloogilisi lahendusi väga.Komisjoni liige Anti Poolamets märkis, et teistes riikides on sarnased probleemid kirjalike menetluste hulgaga, väikeste kohtusaalidega ja avalikkuse suure huviga, ning küsis, kas on välja tuua rahvusvahelist praktikat kaebustest kohtuistungite mittejälgitavuse kohta. Minister vastas, et kuna kohtuistungite ülekandmise ettepanek lahendusena tulenes Eesti praktikast, siis ei ole veel numbrilisi uuringuid tehtud. Küll on see küsimus kohtumistel teiste riikide justiitsministritega üles tulnud. Paremaid lahendusi otsivad kõik.Tehti

teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 15. juuni kell 16, siin oli konsensus; määrata juhtivkomisjoni esindajaks Urve Tiidus, ka siin oli konsensus. Need konsensuslikud otsused tegid Marek Jürgenson, Sulev Kannimäe, Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Tarmo Kruusimäe, Heljo Pikhof, Anti Poolamets, Urve Tiidus ja Vilja Toomast. Tänan tähelepanu eest! Aitäh! On võimalik küsimusi esitada, aga ei esitata. Sellisel juhul avan läbirääkimised. Läbirääkimisi ka ei ole. Siis läheme komisjoni ettepanekute juurde. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 574 esimene lugemine lõpetada ja esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 15. juuni kell 16. 13. ja viimane päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu 579. Tegemist on esimese lugemisega ja palun ettekandjaks haridus‑ ja teadusminister Liina Kersna. Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Tutvustan teile alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu, mille eesmärk – eriti hea on seda öelda tänasel lastekaitsepäeval – on luua süsteem, mis lähtub senisest veelgi enam pooleteise‑ pooleteise‑ kuni seitsmeaastaste laste ja nende perede vajadustest ning loob kvaliteetsed tingimused laste arengu toetamiseks. Sel õppeaastal tegutseb Eesti hariduse infosüsteemi andmetel Eestis 597 koolieelset lasteasutust. Neist 468 on lasteaiad ja 129 on üldhariduskoolid, mille juures on ka lasteaiarühmad. Kokku omandab 3809 rühmas alusharidust peaaegu 67 000 last. See on see osa lastest, keda see eelnõu puudutab. Praegu töötab Eesti koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolide juures tegutsevates lasteaiarühmades kokku veidikene üle 8000 õpetaja. Õpetajaid Õpetajaid abistavaid töötajaid ehk siinse eelnõu kontekstis abiõpetajaid on hinnanguliselt 3800 ja direktoreid sama palju kui lasteaedu, 597. Toon teile välja olulisemad muudatused, mida oleme eelnõus ajakohastanud ja täpsustanud võrreldes praegu kehtiva koolieelse lasteasutuse seadusega. Esiteks räägime alushariduse kättesaadavusest. Alushariduse kättesaadavuse tagamiseks näeb eelnõu ette, et sarnaselt kehtiva koolieelse lasteasutuse seadusega tagab kohalik omavalitsus kõigile pooleteise‑ kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle omavalitsuse territooriumil, võimaluse vanema taotluse alusel lasteaias käia. Koha eraldamisel on oluline põhimõte lapsevanema eelistus, lapse elukoha lähedus lasteaiale ning sama pere teiste laste käimine samas lasteaias. Taotluses märgib vanem soovitud lasteaia ja lasteaiakoha kasutamise alguse. Kohalik omavalitsus määrab lasteaiakoha kahe kuu jooksul taotluse esitamisest. Taotluste esitamise perioodi reguleerimiseks kehtestab kohalik omavalitsus eelnõu kohaselt laste lasteaeda vastuvõtu ja ka sealt väljaarvamise korra. Näiteks kui vanem soovib last lasteaeda panna lapse kolmeaastaseks saamisel, tuleb lapsevanemal taotlus esitada kaks kuud enne lapse kolmeaastaseks saamist ja KOV peab andma kahe kuu jooksul lapsevanemale vastuse ja ka lasteaiakoha. KOV võib vanema nõusolekul pooleteise‑ kuni seitsmeaastase lapse munitsipaallasteaia koha asendada eralasteaia kohaga või pooleteise‑ kuni kolmeaastase lapse munitsipaallasteaia koha munitsipaal‑ või eralastehoiu kohaga. Lasteaiakoha asendamisel kohaga eralasteaias või -hoius ei või vanema osalustasu olla suurem, kui see on munitsipaallasteaias. Teiseks, tugiteenuste osutamine. Meie eesmärk on tagada tugiteenuste parem korraldus ning iga lapse arengu toetamine ühetaolisema tugiteenuste osutamise korraga haridusvaldkonnaüleselt. Aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mis näeb ette üldise, tõhustatud ja eritoe võimaldamise. Samad teenused ja nende rakendamise kord on eelnõu kohaselt kavas võtta kasutusele nüüd ka alushariduses. Alushariduse ja lapsehoiu seadus näeb ette, et lapsele tagatakse lasteaias logopeedi ja eripedagoogi või muu tugispetsialisti teenus. See on ka praegu kehtiva seaduse järgi nii. Täiendavalt määrab direktor lapse arengu toetamiseks ja tugispetsialistide teenuse osutamiseks lasteaias hariduslike erivajadustega laste õppe koordineerija ehk samuti sarnaselt üldhariduskooliga –, kelle ülesanne on korraldada lasteaiasisest meeskonnatööd ja koordineerida lasteaiavälises võrgustikutöös osalemist. Tegemist on küll uue rolliga alushariduses seaduse mõttes, kuid see ei eelda täiendava ametikoha loomist lasteaias. HEVKO ülesannete täitmiseks on lasteaia direktoril õigus valida selleks tööks sobivaim töötaja ja sisuliselt praegu väga paljud lasteaiad just nimelt nii seda ülesannet ka täidavad. Kaasava hariduse põhimõttel kaasatakse tõhustatud tuge ja erituge vajavad lapsed tavarühma. Selleks on laste piirarv rühmas väiksem kui teistes lasteaiarühmades, arvestades, et üks tõhustatud tõhustatud tuge saav laps täidab kolm kohta ja üks erituge saav laps täidab kuus kohta. Kehtiva koolieelse lasteasutuse seaduse diagnoosipõhised rühmad, nagu näiteks keha‑, liit‑ ja meelepuudega laste rühmad, tasandus‑ ja arendusrühmad ning pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmad asendatakse eelnõus tõhustatud tuge ja erituge saavate laste rühmadega nagu haridussüsteemis üldisemalt. Lapse heaolu ja arengu toetamiseks võib uue alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohaselt lasteaias moodustada väiksemaid rühmasid, näiteks tõhustatud tuge saavate laste laste rühma kuni 12 lapsega, erituge saavate laste rühma kuni kuue lapsega. Soovitused selleks teeb kooliväline nõustamismeeskond. Oluline on ka see, et lasteaia tugispetsialistil on selle seaduseelnõu järgi õigus taotleda tugispetsialisti lähtetoetust, mida me praegu rakendame koolides. Selle lähtetoetuse suurus on ligikaudu 13 000 eurot netona. Võttes arvesse kooli tugispetsialistide esitatud lähtetoetuse taotluste hulka – neid on veidi alla 30 taotluse aastas – ja lähtetoetuse suurust, on lähtetoetuse taotlemise õiguse laienemisega kaasnev prognoositav kulu riigile kuni 460 000 eurot aastas. Kolmandaks räägime õppekeelest. Alushariduse ja lapsehoiu seaduse kohaselt on alates kolmandast eluaastast lasteaia õppekeel eesti keel. Kui praegu kehtiva seaduse järgi on lubatud lasteaia pidajal kehtestada 100% ulatuses rühmades ka muu õppekeel ning mitmed kohalikud omavalitsused on seda võimalust ka kasutanud, luues vene õppekeelega lasteaedu või rühmasid, siis uue

Lisaks käib keelekümblusrühmades 3700 last ehk 5,5%. Keelekümblusmeetodit kasutatakse 62 koolieelses lasteasutuses ja enam kui 200 lasteaiarühmas. Uus alushariduse ja lapsehoiu seadus annab lasteaia pidajale ka edaspidi õiguse võimaldada muu emakeelega lastele õpet nende emakeeles, kuid seda tingimusel, et muu õppekeel ei tohi moodustada õppe‑ ja kasvatustegevusest rohkem kui 50% ning eesti õppekeel peab olema tagatud vähemalt 50% ulatuses.

Kui lapsevanem soovib, et tema laps saab õpet vaid eestikeelses rühmas ja lasteaias, siis tuleb pidajal lapsele tagada lasteaiakoht 100% eesti õppekeelega rühmas.

100% eestikeelne lasteaed säilib senisel kujul ja selline lasteaed tuleb tagada kõigile. Kedagi ei saa sundida osalema osaliselt muu õppekeelega lasteaiarühmas, kui lapsevanem pole selleks soovi avaldanud. Seega on uue seadusega tagatud iga lapse põhiseaduslik õigus saada eestikeelset õpet. Neljandaks räägime töötajate kvalifikatsioonist ja koosseisust. Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu määrus muutub eelnõuga kehtetuks. Lasteaedadele muutub õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate töölevõtmine ja nende koormuse määramine paindlikumaks. Lasteaial on suurem autonoomsus otsustada, milliseid ametikohti ta loob ja missuguse koormusega ta töötajaid tööle võtab. Loomulikult õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad, kes lasteaias kindlasti peavad olema, on edaspidi kehtestatud seaduses. Nendeks on direktor, õpetajad, abiõpetajad ja tugispetsialistid. Eelnõuga tõstetakse direktori ja õppealajuhataja kvalifikatsiooninõudeid, milleks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning pedagoogilised kompetentsid ja juhtimiskompetentsid. 10. novembri seisuga möödunud aastal oli lasteaedades tööl direktoreid ja õppealajuhatajaid kokku veidi üle 1000, kellest ligi 70% on vähemalt magistrikraadiga või sarnase kvalifikatsiooniga. Eelnõuga kehtestatakse esmakordselt ka abiõpetajate kvalifikatsiooninõuded, milleks on vähemalt keskharidus ja lapsehoidja kutse või vähemalt keskharidus ja pedagoogilised kompetentsid. Eelnõu kontekstis on praegu lasteaedades hinnanguliselt 3800 abiõpetajat. Kehtiva seaduse järgi ei ole õpetajat abistav töötaja pedagoogiline töötaja ning nende andmed Eesti hariduse infosüsteemis praegu ei kajastu. Seetõttu ei ole meil terviklikku ülevaadet nende haridustaseme ja kvalifikatsiooni kohta, nagu õpetajate ja lasteaiajuhtide Küll on teada, et umbes kolmandikul neist on rohkem kui kümneaastane lasteaias töötamise kogemus ning nad on oma igapäevatöö käigus läbinud erinevaid tervisekaitse‑, pedagoogilisi või lapsehoidja‑ ja meeskonnatöö koolitusi ehk neil on juba olemas töökogemused ja täiendkoolitustega omandatud tööks vajalikud pedagoogilised kompetentsid.

Lühidalt ka rühmade moodustamisest. Rühma registreeritud lasteaialaste arvu ja sellest lähtuvat töötajate arvu võrreldes kehtiva koolieelse lasteasutuse seadusega ei muudeta. Kohalikule omavalitsusele jääb võimalus erandjuhul ja direktori ettepanekul, mille kohta on arvamust avaldanud ka hoolekogu, rühmas laste arvu suurendada, et lahendada lasteaiakohtade suure nõudlusega seotud probleeme.

Kehtivas koolieelse lasteasutuse seaduses nimetatakse pooleteise‑ kuni kolmeaastaste laste rühma sõimerühmaks, kolme‑ kuni seitsmeaastaste laste rühma lasteaiarühmaks ning pooleteise‑ kuni seitsmeaastaste laste rühma liitrühmaks. Uues alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõus asendatakse need [nimetused] laste vanusevahemikega ehk on pooleteise‑ kuni kolmeaastaste laste, kolme‑ kuni seitsmeaastaste laste ja kahe‑ kuni seitsmeaastaste laste rühmad. Veidi ka lastehoidudest. Seni Sotsiaalministeeriumi haldusalas olnud pooleteise‑ kuni kolmeaastaste laste lastehoiud liiguvad Haridus‑ ja Teadusministeeriumi haldusalasse, lähtudes antud eelnõust. Lastehoid muudetakse haridussüsteemi osaks. Eelnõuga defineeritakse lastehoiu mõiste.

Ainsa uue kohustusena võrreldes praeguse lapsehoiuteenust reguleeriva sotsiaalhoolekande seadusega nähakse ette, et lastehoiu pidaja koostab laste üldoskuste arengu toetamiseks alushariduse riikliku õppekava järgi lastehoiu tegevuskava selleks on antud üleminekuaeg kuni järgmise aasta 30. augustini. Raske või sügava puudega laste ehk suure hooldus‑ ja abivajadusega laste hoiuteenus jääb Sotsiaalministeeriumi haldusalasse ning seda reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. Alushariduse ja lastehoiu seaduse järgi võimaldatakse ka lastehoiuteenust kuni kolmeaastastele lastele, et toetada nende üldoskuste arengut. Alates neljandast eluaastast on oluline lisaks toetada lapse lapse selliste teadmiste ja oskuste kujunemist, mis loovad eeldused põhihariduse omandamiseks ja edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus, mistõttu nähakse eelnõuga ette nelja‑ kuni seitsmeaastastele lastele lasteaiad. Tegutsevatele lapsehoiuteenuse osutajatele kehtestatakse, nagu ma ütlesin, kolmeaastane üleminekuperiood, aga nii nagu praegu, on ka edaspidi võimalik pakkuda pakkuda lapsehoidmise teenust vabaturu põhimõttel võlaõigusliku lepingu alusel. Sellisel juhul ei tee teenuse osutamise üle järelevalvet mitte riik, vaid lapsevanem. Kiiresti ka selle eelnõuga seotud rahalistest mõjudest. Eelnõuga ei muudeta alushariduse ja lapsehoiu rahastamise süsteemi. Alushariduse kättesaadavuse tagamine on kohaliku omavalitsuse seadusjärgne ülesanne, mille täitmiseks on kohalikul omavalitsusel nii tulubaasi laekuvad vahendid kui ka sihtotstarbeliselt eraldatavad riigieelarvelised vahendid. Eelnõu rakendamiseks eraldab riik jätkuvalt KOV‑idele lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetust 15 miljoni euro ulatuses aastas, mida kohalik omavalitsus võib kasutada lasteaiaõpetajate töötasu suurendamiseks, tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks ja tugispetsialistide töötasuks, sealhulgas ka HEVKO‑de tööülesannetega seotud töötasu kompenseerimiseks. Lasteaia tugispetsialistide lähtetoetuse võimaldamisega kaasnev prognoositav kulu riigile, nagu ma juba ütlesin, on suurusjärgus 460 000 eurot aastas. Õppekeele regulatsioonide rakendamiseks toetatakse lasteaedasid eesti keele kasutamisel alates lapse kolmeaastaseks saamisest riikliku projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" kaudu. Ja kindlasti see riigipoolne toetus jätkub ja seda me tahame ka laiendada. Täiendavalt eraldatakse riigieelarvest lasteaedadele ligi 400 000 eurot aastas toetust eesti keele õppe toetamiseks. Toetust eraldatakse Eesti hariduse infosüsteemi andmete järgi nii muu õppekeelega rühmadele, keelekümblusrühmadele kui ka eesti keele õpet võimaldavatele rühmadele. Sel aastal sai toetust pea 1500 rühma. Täiendavalt on veel väga mitmeid vahendeid, kuidas nii haridustöötajate keeleoskust kui kui ka nende metoodilisi oskusi arendada, et nad suudaksid õpetada vajadusel ka muukeelseid lapsi eesti keeles. Lisaks oleme suurendanud ja planeerime jätkuvalt suurendada õppekohtade arvu ka lasteaiaõpetajate õppekaval. õppekaval. Näiteks sel aastal suurendasime seda arvu 16 võrra, kokku on 50 õppekohta ja see läks riigile maksma 450 000 eurot aastas. Head kolleegid! Tegemist on väga põhimõttelise ja laste õigustest lähtuva seaduseelnõuga, pidades silmas, et lapse õigus saada Eesti riigis eestikeelset haridust, sealhulgas alusharidust, oleks tagatud.

Aitäh! Nüüd küsimuste juurde. Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ei ole vist saladus, et see seaduseelnõu on tihedalt seotud uue alushariduse õppekavaga ja selle eelnõuga. Teil on kindlasti meeles, et aasta alguses käisite te siin vastamas arupärimisele, mis puudutas sedasama õppekava, ja üks olulisemaid teemasid seal on lasteaedadesse viidav digiõpe. See on äärmiselt tundlik teema, kuna see mõjutab laste aju ja loovuse arenemist, vaimset tervist ja ka laiemaid kultuurilisi ja tsivilisatsioonilisi suundumusi meie ühiskonnas. Siis arupärimisele vastates te andsite signaali, et et ilmselt see osa õppekavast on puudulikult kirjutatud, seda tuleks ekspertidega arutada ja see ümber kirjutada. Nüüd mu küsimus ongi: kas õppekava eelnõu on selles osas muutunud või on ta endiselt samal kujul paberil, nagu ta siis oli? Suur tänu selle küsimuse eest! Mul on väga hea meel, et te selle teema tõstatasite, sest tõesti, lähtudes teie arupärimisest me me konsulteerisime uuesti ekspertidega, sealhulgas ka teie soovitatud ajuteadlase Jaan Aruga. Ja tõesti, seda õppekava me muutsime esiteks sellega, et digioskuste arendamine algab alates kolmandast eluaastast, mitte varem.

digitaalsete oskuste arendamine ei ole ekraani taga istumine, vaid enamasti [kasutatakse] lapsesõbralikke roboteid, mille abil õpetatakse juba selliseid esmaseid programmeerimisoskusi. Ma olen viimasel ajal just selle alushariduse seaduse eelnõu kontekstis külastanud mitmeid lasteaedu, nii eestikeelseid kui ka venekeelseid lasteaedu, ja näinud, kuidas neid digitaalseid vahendeid reaalselt kasutatakse. Ja tõesti, need on väga lapsesõbralikud ja mitte ekraani ees istumise õppevahendid, vaid pigem on need mänguasjad, mida saab programmeerida lähtuvalt esmastest programmeerimisoskustest. Nii et jah, aitäh selle arupärimise eest, me tõesti konsulteerisime lisaks ja ka muutsime õppekava, lähtudes ekspertide hinnangutest. Heidy Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Väga lugupeetud minister! Suur tänu selle töö eest selle seadusmuudatuse ettevalmistamisel! Tegemist on märgilise

lasteaiaga, vaid ka väga paljude tugiteenustega, mis selle seadusega koos käivad. Aga kultuurikomisjonis ja ma olen märganud, et ka meedias

Ja kriitikat on olnud just kuidagi mulle üllatuslikult. Siin ma küsingi protokolli huvides, et te saaksite võimaluse selgitada,

lasteaia pidajal teha oma otsusega võimalikuks ka 100% muukeelse lasteaia pidamise. Selle eelnõu järgi saab küll õppekeelt muuta, aga mitte enam sajaprotsendiliselt, vaid 50% ulatuses. Nii et me räägime selle eelnõu kontekstis venekeelsetest lasteaedadest, kes saavad võimaluse, kui nende pidaja seda soovib, edaspidi olla vähemalt 50% ulatuses eestikeelne ja muus ulatuses siis näiteks venekeelne. Aitäh! Selle Aitäh, juhataja! Hea minister! See ei ole seadusmuudatus, vaid seaduse põhimõtete muudatus. Me ühendame nüüd kaks seadust. Aga püsib see põhimõte, et kohalik omavalitsus on kohustatud tagama lasteaiakohad kõikidele lastevanematele, kes soovivad oma last lasteaeda panna.

Aitäh! Esiteks, ma loodan, et sellest me saame kõik ühtemoodi aru, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada tema territooriumil elavatele lastele lasteaiakoht. See on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Ja kui neid kohti ei ole ja prognooside järgi nähakse, et lapsi tuleb teatud piirkonda rohkem, siis peabki arvestama oma investeeringute plaanides sellega, et lapsi tuleb rohkem. Me oleme praegu selles seaduseelnõus pakkunud, et lasteaiakohtade puuduse korral võib kaasata ka eralastehoide, võib suunata lapsi ka eralastehoidudesse, aga siis peab kohatasu olema sarnane munitsipaallasteaia kohatasuga. Sisuliselt on see see, mida tehakse juba praegu osas kohalikes omavalitsustes,

milleks on magistrikraad. Kas te saaksite öelda, kui palju inimesi selle tagajärjel kaotab oma töö, kuna nad ei vasta nendele kvalifikatsiooninõuetele? Ja kust leida need uued inimesed? Aitäh,

või kvalifikatsioon, mida uus seadus ette näeb. Ka selle konkreetse kvalifikatsiooninõude puhul, nagu enamasti kvalifikatsiooninõuete puhul, antakse üleminekuaeg. Ma usun, et tänased lasteaedade direktorid ja õppealajuhid, kes näevad end ka kolme-nelja aasta pärast samal ametikohal, saavad minna ja magistrikraadi omandada. Bakalaureusekraad on neil kindlasti olemas ja magistrikraadi omandamiseks läheb kaks aastat, kui sellele pühenduda, nagu teie ka väga hästi teate. Signe Kivi, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Soovin tunnustada teid, ministrit, ja kogu ministeeriumi alushariduse ja lapsehoiu mahuka seaduse Riigikogu ette toomise eest. Seda oleme kaua oodanud. Aga seletuskirjas tuuakse välja, ma tsiteerin: muudetakse lasteaia juhtimise korraldust. Seda siis võrreldes varasema koolieelse lasteasutuse seadusega. Me teame, kui oluline on organisatsioonis juht ja juhtimine. Palun avage seda muudetud juhtimisskeemi. Aitäh! Esiteks, me tõesti eeldame nii nagu koolide, nii ka lasteaedade puhul seda, et direktoril peab olema magistrikraad. See on väga oluline, sest lasteaia direktori roll on väga mõjukas roll ja kindlasti peab seal kõrgelt kvalifitseeritud inimene seda protsessi juhtima.

enam seadusandjatena väga täpselt ette, kes peavad olema lasteaia meeskonnas. Me ütleme küll, et peavad olema direktor, õppealajuhataja, õpetajad, abiõpetajad ja tugipersonal, aga kes veel peavad olema, selleks me anname

Austatud juhataja! Lugupeetud minister! Paragrahvi 10 lõikes 10 ütlete, et infosüsteemi kandmiseks on vaja vanema nõusolekut, samas aga on selleks ajaks lapsel juba toe vajadus defineeritud. Kuidas on tagatud, et laps ilma vanema eelneva nõusolekuta ei oleks märgistatud? Austatud Kindlasti peab laps saama tuge ja kõik need märgistused peavad olema lapsevanema nõusolekul ja teadmisel. Seda teistpidi ei saagi teha. Jaak Valge, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Seda eelnõu arutati kultuurikomisjonis kahel koosolekul ja seejuures teine koosolek kulus kempluseks selle üle, kas teha kohe menetlusotsused või küsida lisaselgitusi, nagu teiega esimesel koosolekul kokku lepiti.

seda valmistati ette 2018. aasta septembrist alates HTM-i vedamisel, 21 asutust valmistas seda ette –, seda eelnõu arutati komisjonis sisuliselt alla ühe tunni. Küsin: kas teie hinnangul on tegemist hea valitsemispraktikaga? Ja teine küsimus: miks valitsusel selle kolm ja pool aastat koostatud eelnõuga nüüd äkki nii kiire hakkas? Aitäh! Aitäh! Esiteks, minu poolest te võiksite kultuurikomisjonis arutada alushariduse seadust nii kaua, kui te, Riigikogu liikmed, soovite seda arutada, nii kaua, kuni te saate oma küsimustele vastused. See kindlasti ei olnud ei valitsuse ega Haridus- ja Teadusministeeriumi tingimus tingimus või soov, kuidas seda kultuurikomisjonis arutatakse.Teiseks: miks just praegu? Sellepärast, et see eelnõu sai valmis praegu. Tõesti, väga paljud organisatsioonid, erialavaldkonna organisatsioonid, on pikka aega selle eelnõu koostamisse panustanud. Ja Ja otsustati, et nüüd on ta valmis parlamendi aruteluks, mis ei välista ju seda, et parlamendis selle seaduseelnõu kohta muudatusi tehakse. Kui austatud parlament leiab, et siin seaduseelnõus on on väiksemaid või suuremaid puudusi, mida saab muudatusettepanekutega parandada, siis mul on hea meel. See ongi ju teie roll ja ülesanne. Jõudu tööle teile! Aitäh! Esiteks, minu Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Pikaajalise omavalitsusjuhina ma tunnen huvi selle vastu, et § 4 lõikes 5 on reguleeritud inimeste õigus saada KOV‑ilt lasteaiateenust ka siis, kui puudub võimalus Eesti rahvastikuregistris ennast registreerida. Kuidas on tagatud selle teenuse rahastamine omavalitsustele? Alusharidus on kohaliku omavalitsuse ülesanne ja riik seda ei rahasta. See ongi kohaliku omavalitsuse ülesanne rahastada alusharidust.

Siiani oli kõrghariduse rahastamine riigi kohustus, aga minu teada pole meil siiamaani kõrgkoolidega sõlmitud halduslepinguid. Samal ajal kui näiteks Ida-Virumaal on uuel õppeaastal vaja rohkem kui 100 uut õpetajat. Kuidas me sellest surnud ringist välja tuleme ja saame piisava arvu õpetajaid eelnõus seatud eesmärkide saavutamiseks? Aitäh! Siin on kindlasti riigil väga suur roll. Nagu ma ütlesin, me oleme juba suurendanud ka alushariduse õpetajate õppekohtade arvu. Mitmed õppekohad on avatud näiteks Narva kolledžis ja me kindlasti tahame jätkata nende õppekohtade arvu suurendamisega. Hea meel on selle üle, et alushariduse õpetajate õppekava on noorte seas

Ka praegu ülikoolid hindavad, et ukse taha jäävad sellised kandidaadid, keda tegelikult võiks õpetada, kes sobiksid kindlasti alushariduse õpetajateks, ja seetõttu me oma vahenditest väga kiiresti selleks õppeaastaks õppekohtade arvu suurendasime, et ülikoolid saaksid kohe vastu võtta rohkem

Aitäh! Õppekava saab vastu võtta siis, kui seadus on vastu võetud. Ja selle õppekava arendamisse on panustanud nii erialavaldkonna ühendused kui ka ülikoolid, nii Tallinna Ülikooli kui ka Tartu Ülikooli eksperdid. Aitäh! Õppekava saab vastu

kirjalikult. Keelekohustus ei laiene praegu lastehoidudele, aga lasteaedadele siiski laieneb minu teada. Aga seda ma pean üle kontrollima. Jah, lastehoidudele kindlasti mitte. Aga eralasteaedadele? Ei pruugi. Vaat siin on ju see põhimõte, et alusharidus peab olema eestikeelne. Ja kui alushariduse asutuse hoolekoguga läbi rääkides otsustab, et 50% sellest õppest peaks olema ikkagi muukeelne, siis on võimalik seda ainult teha 50 : 50 põhimõttel. Ma jään praegu vastuse võlgu, aga kindlasti ma vastan teile kirjalikult.

Aga ma küsiksin selle kohta, et selle eelnõuga pannakse kohalikele omavalitsustele terve rida uusi väga mahukaid ja kalleid kohustusi. Kas nendega tuleb kaasa ka uue aasta eelarvest vajalik rahastus? Aitäh,

lastele, kes seda vajavad. Ja kohalik omavalitsus peab oma abivajavat last toetama, ka siis, kui laps on kodune, mitte ainult lasteaias või lastehoius. Aga

Lasteaiarühmade suurused on kehtestatud seaduses ja kui lasteaiarühmi tahetakse suurendada, siis selleks peab olema direktori soovitus ja hoolekogu otsus. Aga kas te

võib lasteaias või rühmas lisaks eesti keelele kasutada teist õppekeelt või teisi õppekeeli, kui eesti õppekeelt kasutatakse rühmas vähemalt 50% Ja see tähendab seda, et see, mis te ütlesite, et eestikeelne õpe on tagatud, ongi tagatud siis, kui vähemalt 50% õppest käib eesti keeles. Ükskõik, kuidaspidi siin seletuskirjas seda keerutatakse, niimoodi hakatakse seda rakendama Ida-Virumaal ja Tallinnas. Eesti lastele pakutakse poolkeelseid õpperühmasid ja lasteaedasid. See on eesti lastele venekeelse keelekeskkonna loomine lasteaias. Kuidas te sellist asja saate nimetada eestikeelestamiseks? Mina aru ei saa. Aitäh, Aitäh! Teate, mina ka ei saa teie puhul enamuse jutu korral aru, millest te räägite. Ja eriti, kui te räägite minust, ei saa ma tõesti aru, kellest te päriselt räägite. Olles olnud pea kolm ja pool tundi Rahandusministeeriumis ütlusi andmas, sain ma väga selgelt teada, et selle hanke puhul, kus te süüdistate mind sõna otseses mõttes korruptsioonis – see on väga väga tõsine süüdistus ja seda, ma usun, me jõuame erinevates astmetes veel arutada teiega –, ei ole olnud mitte ühtegi rikkumist. Mitte ühtegi rikkumist ei ole toimunud esimese hankega. Ma loodan, et te peate vajalikuks minu ees vabandada selle eest, mida te olete rääkinud.Aga nüüd alushariduse seadusest. Seaduses on väga selgelt kirjas: igal lapsel on õigus eestikeelsele haridusele, ka alusharidusele, ja seda peab kooli pidaja talle tagama. Ja kui see kooli pidaja näiteks venekeelses lasteaias lasteaias teeb edaspidi otsuse, et 50% ulatuses see lasteaed on eestikeelne ja 50% ulatuses venekeelne ja kui selles lasteaias käib laps, kelle vanemad ei ole nõus, et see laps õpib 50 õppekeele protsendiga lasteaias, siis on kohalikul omavalitsusel kohustus talle tagada koht 100% eestikeelses lasteaias.Ma tean, lasteaias. Ma tean, sellest me rääkisime põgusalt ka kultuurikomisjonis, et kui on võimalik seda seadusepügalat tõlgendada kuidagi nii, et eestikeelseid lasteaedu hakatakse muutma venekeelseteks, siis teeme

lõige 4, nii et selline olukord nähakse ette, et ei ole –, võib olla ka muu keel. Ja sellepärast ma küsingi. Kas võib siin olla mingi skeemi lõhna, et kohalik omavalitsus asjaolusid arvestades tuginebki suures osas eralasteaedadele, selleks et eesti keel ei oleks õppekeeleks? Aitäh! Aitäh, et te leidsite selle punkti! Ma loodan, et ma ei pea enam härra Kravtšenkole vastama. Jah, ma mõtlesin tagasi, tõesti oli see võimalus, et eralasteaedades saab olla muu õppekeel. Sisuliselt on ju võimalik, et seda mõni kohalik omavalitsus kasutab. Aga me teame seda, et uuringute järgi 76% elanikest arvab, et me peaksime eestikeelset õpet alustama just nimelt alusharidusest. Ma olen käinud väga palju Ida-Virumaa kohalikes omavalitsustes, kohtunud haridusvaldkonna spetsialistidega, käinud koolides ja lasteaedades, nii eesti- kui ka venekeelsetes, ja saanud aru, et tegelikult Ida-Virumaal, aga ka Lasnamäel on väga suur lapsevanemate ootus keelekümblusmetoodika kasutamisele. Aina vähem ka Ida-Virumaal ja Lasnamäel soovivad lapsevanemad panna oma lapsi täiesti venekeelsetesse rühmadesse. Eelistatakse eelkõige keelekümblusrühmasid ja +1 õpetajaga rühmasid, mis ongi see 50%.Kui 50%.Kui mõni kohalik omavalitsus arvab, et see on oluline, siis tal on võimalus muuta lasteaed eralasteaiaks, aga nõudlust selle järele inimeste seas enam ei ole. Vastupidi, on nõudlus keelekümbluse ja eestikeelsete õpetajate järele, ja on nõudlus ka koolis, et need lapsed saaksid hiljem minna

austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Paljud vanemad on juba avaldanud oma nördimust seoses sellega, et kui see seadus jõustub, siis see oluliselt piirab vanemate võimalusi panna oma lapsi lastehoidu, kuna mitte kõik nendest asutustest ei ole võimelised vastama uutele tingimustele ja ja nõudmistele. Ja ma küsin: miks mitte võimaldada lastevanematele rohkem vabadust ja valikuvõimalusi selles küsimuses? Aitäh! Ma Ma olen teiega nõus ja minu meelest on see ka küsimus, mida Riigikogus võiks täpsemalt arutada. Tõesti, siin eelnõus on sees põhimõte, et neljandast nagu me eeldame, toimub põhihariduseks ettevalmistus – teadlik, lähtuvalt õppekavast, professionaalsete inimeste käe läbi.

ja need oleksid võimalikult professionaalsed ja lapsi kooli jaoks ettevalmistavad. Aga tõesti, ma arvan, et

töötajaga kohaks ning lapsevanem peab väga täpselt teadma, et seal ei ole kõrgharitud lasteaiaõpetaja, vaid seal on lastehoidja

näiteks kõnerühm, Aspergeri või autismispektri või mitmekeelse lapse toe rühm või ärevushäire järgi või midagi sellist? Austatud Ideaalne ei ole see olukord ei lasteaedades ega ka koolides. Aga meil on ju ka selliseid lapsehoide, kus ongi ka sügava või raske puudega lapsed. See valdkond jääb Sotsiaalministeeriumi haldusalasse ka nüüd selle uue seaduse kontekstis.

väga palju tugispetsialiste juurde. Me väga loodame, et tänu sellele lähtetoetusele ka lasteaedadesse tuleb rohkem tugispetsialiste. [Meil on] mitmed väga tublid kohalikud omavalitsused. Ma näen siin Helmenit, Viljandi on teinud suurepärast tööd laste tugiteenuste keskuse loomisel, kus pakutakse pakutakse lastele tugiteenust nii koolides kui ka lasteaedades. Nii et need tugiteenusespetsialistid on ka Viljandis olemas. Läheme edasi. Viljandi maakonnast Abja kandist Peeter Rahnel, palun!

on, mis ulatuses arvestatakse lapsevanema vajadusi. Näiteks lapsevanem sõidab tööle ja sinna minnes ja pärast ka töölt ära tulles saab ta lapse kaasa võtta. Kuidas sellega arvestatakse?

Aitäh, lugupeetud esimees! Hea minister! Ma tean väga hästi, et kohalik omavalitsus tasub enda territooriumile registreeritud laste eest, tagab lasteaiakoha ja muidugi maksab ka selle eest, kui laps käib teises omavalitsuses lasteaias. Aga minu küsimus puudutas just

selles kohalikus omavalitsuses, muidu ta ei tahaks panna oma last sellesse kohaliku omavalitsuse lasteaeda. Võib-olla jah siin peab arutama, kuidas seda paremini lahendada. Igal juhul alusharidus ei ole iseenesest kohustuslik haridusaste meil Eesti riigis – erinevalt näiteks põhiharidusest, kus tõesti on nii, et kui lapsel ei ole elukohta, siis riik peab talle ikkagi tagama põhihariduse kättesaadavuse. Aga alushariduse puhul igal juhul riik konkreetselt pearaha nende laste eest ei maksa. Eks see on ikkagi lapsevanema ja kohaliku omavalitsuse läbirääkimiste küsimus, kuidas selline olukord lahendada. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma tuleksin tagasi kvalifikatsiooninõuete küsimuse juurde, mis puudutab direktoreid ja õppealajuhatajaid. Lihtsalt mul on meeles, et kui meil käisid haridusministeeriumi esindajad külas, siis nemad ütlesid, et praegu vastab nendele nõuetele 60% töötajatest, teie ütlesite, et 70%. Mis siis ikkagi see õige number on? Äkki on teil täpne statistika ja täpsed numbrid? Aitäh!

1026 direktorit ja õppealajuhatajat oli 10. novembri seisuga möödunud aastal ja neist 67%-l on vähemalt magistrikraad või vastav tase. On see täpne arv? Dmitri Dmitrijev, palun! Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud haridus- ja teadusminister! Eelnõu rahalise mõju kohta kohalikele omavalitsustele on siin mõni kolleeg juba küsinud, püüan teha seda natuke teisest vaatenurgast. Näiteks kaasava hariduse mudeli toetamiseks suurendati koolihariduse osas kohalike omavalitsuste rahastamist veidi alla 20 miljoni. Arvestuse aluseks olid tookord kooliealised lapsed.

kohustus tagada lasteaialastele tugiteenuste kättesaadavus. Sellega me ei pane lasteaedadele ega ka kohalikele omavalitsustele uusi ülesandeid. See on ka kohaliku omavalitsuse ülesanne ja ma loodan, et kohalikud omavalitsused annavad endast parima, et nende ülesannete kõrgustel olla. Ma mõistan, et on keeruline igasse haridusasutusse kõiki spetsialiste leida. Seepärast ongi mitmed kohalikud omavalitsused loonud spetsiaalsed keskused, kus seda väga kõrget kvalifikatsiooni [eeldavat] toetust saab jagada erinevatele haridusasutustele. Ja alushariduse puhul on

või näiteks lapse keelelist arengut saavutada. Lasteaias need muutused toimuvad oluliselt kiiremini ja sujuvamalt. Nii et on väga oluline, et me keskenduksime eelkõige lasteaialastele tugiteenuste pakkumisele, sest see on mõjus. Koolis on tänu sellele siis vähem vaja lapsi toetada, sest alushariduses on nad saanud juba hästi toetatud. Aitäh! Tuletan Aitäh! Mul on väga kahju, et te ei tunne oma esitatud seaduseelnõu väga hästi. Seesama piirarvu küsimus, et kui rühmas on tõhustatud abi vajav laps, siis on piirarv väiksem. Aga see vajadus võib tulla keset aastat. Mulle jääb endiselt segaseks, kuidas teie arvates on võimalik keset aastat hakata lasteaias piirarvu muutma. Aga see selleks. Täpselt samasugune segadus valitseb keele küsimuses. Loomulikult, igal inimesel on õigus saada eestikeelset õpetust, seda ka

kõigile õiguse eestikeelset õpetust saada, garanteerib ka vähemusrahvuste õiguse pidada omakeelseid õppeasutusi. Ja seda õigust praegune seaduseelnõu läheb väga tugevalt kärpima. Miks te seda teete? Miks te lähete põhiseadusega vastuollu? Jah, ma võiksin vastu küsida, et huvitav küll, miks te igatsete Viktor Kingissepa ausammast Eesti riiki. Huvitav küll, miks te seda teete? Miks mina Miks mina pean oluliseks alushariduse seaduse rakendamist? Näiteks hiljuti käisin ma Suur-Pae lasteaias, mis on venekeelne lasteaed, aga lapsed räägivad seal suurepärast eesti keelt. Ja nad ütlevad, et loomulikult meil on juba praegu rohkem kui 50% õppest eesti keeles. Nad on teinud seda väga teadlikult ja nende lapsevanemad toetavad seda, et lapsed saaksid eesti keelt selgeks. Igal Eesti lapsel peab olema Eesti riigis õigus õigus eestikeelsele haridusele, aga praegu seda ei ole. Ei ole, sest meil on piirkondi, kus meil ei ole piisavalt eestikeelseid lasteaiakohti ja seetõttu lähevad lapsed venekeelsetesse lasteaedadesse. On küll nii.

Selline teatud ebakindlus tähendab seda, et omavalitsused igal juhul peavad investeerima oma võrku ja mitte arvestama seda, mida seal eralasteaias

eralastehoid, eralasteaiad hakkavad kaduma. Aitäh! Esiteks ma arvan, et eralastehoidudel ja eralasteaedadel on oluline roll meie

Seni pole suudetud eestikeelsele kooliharidusele üle minna ikkagi okupatsiooniaegse massiimmigratsiooni ja, tõsi küll, ka võimetuse tõttu

Juba 2021. aastal asus meile püsivalt elama kusagil 6000 idaslaavi riikide ja Aafrika-Aasia riikide kodanikke rohkem kui lahkus. lahkus. Kuidas teie arvates on? Kas ei oleks loogiline arvata, et praegused tulemused on ka samad: me lihtsalt ei suuda uusimmigrantidele eesti keelekeskkonda tagada, mistõttu ka nendele eesti keele selgeks õpetamise üritused jooksevad liiva? Kas poleks loogiline arvata, et et teist korda sama asja korrates ei tule tulemus teistsugune? Aitäh! Meil on eraldi toetus mõeldud uussisserändajate lastele nii alushariduses kui ka üldhariduses. Neile pakutakse intensiivsemat eesti keele õpet, et nad võimalikult kiiresti saaksid hakkama nii eestikeelses alushariduses kui ka eestikeelses üldhariduses. Aitäh! Martin Helme, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Kõigepealt eelmise teema jätkuks: ei, mina ei pea kellegi ees vabandama. Teie küll pidite juba vabandama selle hanke pärast, eks, ja võite veel vabandada. Aga küllap ühel hetkel peate ka vastutuse võtma. Aga mina ei pea vabandama.Nüüd selle eesti keele teema kohta. Te ütlesite, et näiteks kui venekeelne rühm tahab pooles [ulatuses] eesti keeles õppida, siis milles mu probleem on. Mul ei ole probleemi. Erinevalt Oudekki Loonest mina ei näe, et me sellega kuidagi kiusaks venelasi. Minu probleem on see, et

mis tähendab seda, et meil hakkavad olema eestikeelse õppekeelega rühmad ja venekeelsed ja võib-olla ukraina- ja ingliskeelsed, kõik ühes lasteaias, aga eestikeelset keelekeskkonda see ei taga meile. Ja kolmas paragrahv rikub selle üldse kõik ära. Nii et minu meelest te ajate kõik sassi. Aitäh! Ma seda eelnevalt teile vastates ütlesingi, et kui Riigikogu leiab parema õigusselguse, kuidas paremini seda

Oudekki Loone, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, härra juhataja! Kuidas on kooskõlas protseduuriga see, et mina esitan küsimuse Eesti Vabariigi põhiseaduse kohta ja selle kohta, et Eesti Vabariigi põhiseadus kaitseb vähemusrahvuste õigust asutada omakeelne kool, kui nad seda tahavad, mis ei tähenda, et nad ei võiks kasutada eestikeelseid koole, aga selle asemel, et küsimusele vastata ja selgitada vastuolu põhiseadusega, proua minister hakkab rääkima Viktor Kingissepast? Kuidas nüüd Viktor Kingissepp ikkagi on seotud Eesti Vabariigi põhiseadusega? Aitäh, Aitäh! Tõesti, meie kodu‑ ja töökord näeb ette, et teisel lugemisel on võimalus Riigikogu liikmetel esitada küsimusi. Ja kui seda võimalust kasutatakse, siis valitsuse liige peab nendele küsimustele vastama. Selline on see kord.

selle eesmärgiga paremini haakuvad just spetsiaalselt koolieelsed kursused kooli juures. Ma küsin: kas on plaanis ka teostada kontrolli selle üle, millised on laste teadmised ja oskused, kui nad lõpetavad lasteaia? Aitäh! Aitäh! Tõesti, lasteaia riikliku õppekava täitmine peaks tulevikus tagama selle, et kõik lapsed, kes on lasteaias käinud, saavad kenasti põhiharidusse sisenedes hakkama.

nii keelekümblusprogrammi rakendamist kui ka +1 programmi rakendamist toetab riik. Ma arvan, et vähemalt sellel üleminekuperioodil peab kindlasti riik jätkama +1 õpetaja programmi toetamist ja ka laiendamist. Paul

On võimalik, et eelnõu iseenesest töötaks hästi nendes omavalitsustes, kus on valdav eesti keel. Aga omavalitsustes, kus seda ei ole, on see probleem.

Aitäh! Esiteks, te ütlesite, et õppetöö on põhiliselt teises keeles ja mõnes rühmas tehakse erand. Ei, õppetöö põhiliselt peabki olema eesti keeles. See ongi see põhimõtteline muutus, et õppetöö edaspidi peab olema põhiliselt eesti keeles. Kui mõnes lasteaias või mõnes rühmas kooli pidaja koostöös lasteaia hoolekoguga otsustab, et seal võiks rakendada ka venekeelset õpet, siis see õigus on maksimaalselt 50% ulatuses kooli pidajale antud, nii rühmade sees kui ka lasteaias tervikuna. Marek Jürgenson, palun! Aitäh, hea esimees! Austatud minister! Kuidas uue seaduse kohaselt on kavandatud lihtsustada

Aitäh! See eelnõu otseselt arveldamise teemat ei puuduta. See jääb samasuguseks, nagu on praeguses seadusandluses. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! No lastekaitsepäeval laste mured tunduvad parlamendis tõsiselt au sees olevat. Tundub, et see on ka teie ministriks oleku aja suurimaid võimalusi selgitada sellist eelnõu. Ma ausalt öelda imestusega seda jälgin ja mõtlen selle peale, kas valitsuses oli ka elav debatt selle üle. Tundub, et see eelnõu, mis [tahab] justkui uues seaduses sätestada uued raamid, on jäänud valitsuses läbi arutamata. Või mis on juhtunud? Äkki te natuke selgitate? Sest tõepoolest, tegemist on ju olulise küsimusega. Aga täna oli proua peaminister siin infotunnis ja seal selgus, et minister härra Sutt tegi ühe ettepaneku, teine minister Savisaar viis justkui ellu ja lõpuks peaminister ei teadnud sellest midagi, sest valitsus ei olnud asja

kiitis selle seaduseelnõu heaks ja ei palunud selles seaduseelnõus teha ühtegi muudatust. Valitsus saatis selle eelnõu Riigikogule arutamiseks ja Riigikogul on siin võimalus teha seda eelnõu veel paremaks. Aitäh! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Kõigepealt õnnitlen teid lastekaitsepäeva puhul, et te lastetoetuse puhul 2000 obstruktsioonilist ettepanekut tegite. Aga teiselt poolt, see on nagu "Tõde ja õigus", esimene osa. Ma olen selle

väga selge formuleerimine, kuidas saaks kiiremas korras nii, et inimesed räägiksid eesti keelt ja õpiksid eesti keeles. Täna siin põhiseaduskomisjoni esimees rääkis korduvalt UK‑st, ma ei jõudnud siis alla tulla, et öelda, et eesti keeles on ka muu

Aitäh! Mina olen saanud selle seaduseelnõu just nimelt tervikteksti kohta väga palju positiivset tagasisidet. Linnade ja valdade liit andis tagasisidet, et pole ammu lugenud nii hästi kirjutatud ja terviklikku seaduseelnõu. Ja selle eelnõu eesmärk on tagada igale lapsele alushariduses eestikeelne õpe. Aitäh! Mina olen

Need kaks asja on omavahel seotud, kuigi nad ei peaks olema seotud, sest nende vahel puudub igasugune seos. Miks me karistame peresid sellega, et oleme vägivaldselt sidunud kohatasu alampalga tõusuga, mis on ju iseenesest hea asi? Aitäh! Tõesti, see seaduseelnõu alushariduse rahastamissüsteemis muudatusi ei tee ja ei muuda ka seda konkreetset sätet. Küll aga on väga mitmed kohalikud omavalitsused lähtudes oma autonoomiast otsustanud, et lasteaia kohatasu kas on väga minimaalne või ei ole seda üldse. See on kohaliku omavalitsuse otsustada. Seaduse tasandil on öeldud, et see on maksimaalne piir, eks ole. Alla selle võib ikka

Just nimelt, et eralasteaiad ja omavalitsused võivad mida iganes kokku leppida, aga lapsevanem otsustab, kas ta aktsepteerib seda kokkulepet või ei aktsepteeri. Ja investeeringud lasteaeda on väga pikaajalised, sa ei saa nagu üleöö või ühe aastaga neid ümber vaadata. See oli mu eelmise küsimuse tegelik mõte. Aga teine küsimus on selleltsamalt linnade-valdade liidult, seda ei ole arvestatud. Probleem on tegelikult selles, et lapsi võib lasteaiast välja arvata ainult vanema nõusolekul. Ma saan selle üldisest mõttest aru, aga see tegelikult seadustab ka neid juhtumeid, kus lapsevanem enam ei ela [konkreetses] omavalitsuses ja ka kohatasu on maksmata,

Tõesti, nii nagu eralasteaedadest, nii võivad lapsed lahkuda ka kohalike omavalitsuste lasteaedadest keset õppeaastat erinevatel põhjustel. Kas õppetöö korraldus ei sobi või lapse pere kolib teise kohalikku omavalitsusse. Ja ma olen teiega nõus, et nii nagu erakoolid, on ka eralasteaiad oluline osa meie haridusvõrgustikust ja neid peab väärtustama ja hoidma. Aga Aga kindlasti ei olegi nii põhimõtteliste asjade juures võimalik kõikide ettepanekutega nõustuda. Linnade ja valdade liiduga on selle eelnõu koostamisel väga tihedalt koostööd tehtud ja väga paljude nende ettepanekutega me oleme arvestanud. Näiteks oli linnade ja valdade liit väga kriitiline, kui meie esialgses plaanis olid rühmade suurused väiksemad, kui praegu seaduses on lubatud. Linnade ja valdade liit hindas, et need rühma suurused peaksid jääma samasuguseks nagu praegu ja ka õigus rühmi suurendada peaks jääma. See jäi ka seaduseelnõusse sisse.

üle on palju aastaid räägitud ja me teame, et on väga palju vanemaid, kes kasvatavad üksinda lapsi, ja loomulikult on ju meie töökohad ja töögraafikud väga erinevad ja paljud võib-olla peavad hoopis teistel aegadel tööl käima kui tavakorra järgi. Aastaid on sellest räägitud, aga suurema paindlikkuse võimalusi ei ole näha. Kas te selle temaatikaga üldse olete tegelenud? On siin midagi üldse oodata või mis me tegema peame? Need on väga vajalikud asjad.

Austatud istungi juhataja! Austatud minister! Kuidas on seaduseelnõu kohaselt tagatud lapse erisustega arvestamine?

tugi. See toe pakkumine peab olema lastele tagatud ka lasteaias ja on eelkõige kohaliku omavalitsuse ülesanne see tugi nendele erilistele lastele tagada. Kert Kingo, palun!

Aga siin on kõik muu peale selle, et tal peab olema riigikeele oskus kindlal tasemel. Küll on eraldi toodud välja, kuidas on välisriigis võimalik kutsekvalifikatsiooni omandada, aga aga eesti keele olulisust, seda, et oleks eesti keeles omandatud see kvalifikatsioon, siin märgitud ei ole. See kindlasti ei lähe teie seni räägitud jutuga kokku. Miks seda siin ei ole? Aitäh! Aitäh! Haridustöötajate keelenõuded on keeleseadusest lähtuvalt kehtestatud. Ka alushariduse õpetajate keelenõuded on kehtestatud muus seaduses. Sellepärast neid ei ole alushariduse ja lapsehoiu seaduses välja toodud, aga need nõuded kindlasti kehtivad ka alushariduse õpetajatele. Meil on tänasel päeval haridussüsteemis Keeleameti hinnangul suurusjärgus 2300 haridustöötajat, kelle hulgas on just nimelt ka näiteks abiõpetajad lasteaedades, aga ka lasteaiaõpetajad,

Lugupeetud Riigikogu esimees! Hea minister! Paragrahvi 4 lõikes 10 on toodud välja kohustus tagada lasteaiakoht vastavalt hädaolukorra seadusele ööpäevaringselt. Ja siit minu küsimus, isegi kaks küsimust. Kuidas olete selle läbi mõelnud, kas kõik lasteaiad peavad olema valmis ööpäevaringseks hoiuks? Ja ühest teie eelnevast vastusest tulenevalt:

eriolukorras võiksid vajada ööpäevaringset lastehoiuteenust. Kindlasti ei ole neid lapsi väga palju. Marek Jürgenson, palun! Aitäh, lugupeetud esimees! Hea minister! Ma küll oma eelmisele küsimusele vastust ei saanud, aga iseenesest see kohalike omavalitsuste ülene arveldamine võiks olla lihtsam ja selle oleks võinud ka siia eelnõusse ära mahutada. Aga okei.

Aitäh küsimuse eest! Kui kohalike omavalitsuste vaheline arveldamine alushariduses on teie hinnangul sellest seaduseelnõust puudu, siis on aega või teil on aega Riigikogus neid muudatusettepanekuid teha. Äkki tõesti on mingi väga hea lahendus, kuidas me selle eelnõu kontekstis saaksime seda probleemi lahendada. Erahariduse rahastamise ja õppekohtade teemalisi analüüse oleme me aga teinud just üldhariduse kontekstis. Siret Kotka, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Seaduseelnõus on kirjas, et abiõpetaja kvalifikatsiooninõuded on vähemalt keskharidus, lapsehoidja kutse või vähemalt keskharidus ja pedagoogilised Varem selliseid kvalifikatsiooninõudeid ei olnud. Ja siit ka minu küsimus. Kui palju abiõpetajaid nüüd jääb töötuks? Või on teil olemas tuttavad abiõpetajad, kellele te helistate ja palute, et nad tuleksid tööle? Aitäh!

lapsehoidja kutse saab väga mugavalt teha endale väga mitmes kutsekoolis. See kindlasti ei ei ole keeruline. Ja ka pedagoogilisi kompetentse saab hinnata keskharidusega inimestel. Pedagoogilisi kompetentse saab hinnata direktor lähtuvalt sellest, kuidas on inimene oma tööga hakkama saanud. Nõuded on keskharidus ja pedagoogilised kompetentsid või keskharidus ja lapsehoidja kutse. Ma usun, et enamus nendest enam kui 3000 abiõpetajast, kes meil täna lasteaedades töötavad,

Kas seda teie arvates ei peaks [kõvasti] ümber kirjutama? Ja veel õnnitlen teid lastekaitsepäeva puhul 2000 obstruktsioonilise paranduse eest lastetoetuste takistamiseks! Ma arvan, et ei pea. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud esimees! Austatud ettekandja! EKRE fraktsioon kutsus teid neid sätteid, eriti õppekeelt puudutavaid sätteid lähemalt selgitama. Algselt olite nõus, aga hiljem keeldusite tulemast. Ma näen, et see seadus on päris keerulise ja pikaajalise mõjuga, ning selles mõttes vajab ta ju ka rohkem selgitustööd. Kas ei peaks tegema rohkem selgitustööd fraktsioonides? Te ju näete, kui palju teile on keerukaid küsimusi ja murelikke küsimusi. Aitäh! Valitsus on selle eelnõu esitanud Riigikogule ja Riigikogu ülesanne on selle eelnõu üle arutleda. Ja ma usun, et teil on kõvasti aega seda eelnõu väga põhjalikult arutada. Rene Kokk,

Aitäh! Kindlasti ka uue õppekava kohaselt [võivad] lapsed teada, kas nad on poisid või tüdrukud, aga ma arvan, et juba enne lasteaeda nad teavad, kas nad on poisid või tüdrukud. Ja kindlasti nendel teemadel räägitakse üldoskuste kontekstis. Need on sellised asjad, mida lihtsalt ei pea nii üks ühele välja tooma. Meil oleks see õppekava äärmiselt mahukas, kui me iga elementaarse asja sinna sisse tooksime. Aitäh! Kindlasti Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma mäletan, kui mina teie asemel seal puldis seisin ja kui meie olime valitsuses, siis oli üks pidev kisa teemal, et minister on kohustatud tulema Riigikokku. Minister peab aru andma fraktsioonides, kui ta kutsutakse. Tal ei ole võimalust keelduda. Aga miks te siis ei tulnud meie fraktsiooni? Miks te ei tulnud meie fraktsiooni? Te ei vastanud, te hakkasite loopima palli meie õue peale, et valitsus on esitanud selle eelnõu, nüüd on teie asi seda arutada. Muide, nii palju, kui mina tean, kaks korda on kultuurikomisjonis tehtud teie ametnikele väga nõudlik ettepanek sõnastada selgelt see 50% teema. Väga selgelt on nõutud seda. Teie ametnikud on kaks korda keeldunud seda tegemast. Kuidas te kommenteerite seda? Aitäh! Antud juhul ma olin Tartus Tartus sellel päeval. Nagu te teate, Haridus‑ ja Teadusministeeriumi peakontor on Tartus ja ma täitsin oma ülesandeid seal ega saanud kahjuks neid muuta. Ma

muudatusettepanekuga täpsemaks saada, nii et ka EKRE fraktsiooni saadikutel oleks süda rahul, et seda seaduseelnõu ei ole võimalik kuidagi pahatahtlikult ära kasutada. Peeter Ernits, protseduuriline küsimus. Jaa, tahaks nagu natukene ministri kaitseks välja astuda. Mäletate, üks öö oli, kui kõik ministrid magasid rahulikult – sotsiaalkaitseminister, kaitseminister, IT-minister – ja teie olite siiski ainukene, kes öö varjus siia tuli. Nii et see, et te meile fraktsiooni ei tulnud, jah, on üks asi, aga vähemalt sel ööl te päästsite või vähemalt natukene päästsite selle valitsuse näo.

nad ei saanud nagu välk ja pauk igal pool kohal olla, kui kohale vilistati, ja oldi väga pahased selle peale. Aga meie fraktsioon tegelikult väga viisakalt küsis juba vähemalt rohkem kui nädal enne seda plaanitud kohtumist ministrilt, kas ta saaks tulla. Minister ise pakkus need ajad kõik välja, me leppisime selle aja kokku, aga siis lihtsalt paar päeva enne ta teatas, et tal on muud tegemised. Kuidas te kommenteerite sellist ambivalentset käitumist ministri poolt või üleüldse ministrite poolt? Aitäh! Aitäh! Kodu- ja töökord seda küsimust ei reguleeri. Küll reguleerib seda kokkulepe ja reguleerib poliitiline kultuur. Ega ma siin muud ei oska öelda. See on olnud tavaliselt tõesti nii, et kui fraktsioonid paluvad tulla, siis valitsuse liikmed kohe võib-olla ei saa, aga see võimalus leitakse töögraafiku alusel. Tarmo Tamm, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Seaduseelnõus on kirjas, et kahe kuu jooksul määratakse lasteaiakoht.

Aitäh! Koha määramisel on oluline põhimõte lapsevanema eelistus, lapse elukoha lähedus lasteaiale ning sama pere teiste laste käimine samas lasteaias. Aga on võimalik ka koostöös teise omavalitsusega ja kokkuleppel lapsevanemaga suunata laps teise omavalitsusse, aga kordan, seda koostöös kohaliku omavalitsuse ja lapsevanemaga. Aitäh! Siret Kotka, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Koolihariduses eraldati kaasava hariduse rakendamisel investeeringuteks, väikesoetusteks ja metoodiliseks toeks kümneid miljoneid aastas. Aga milliseid vahendeid olete ette näinud lasteaedadele? Aitäh! Näiteks keelekümblusmetoodika toetuseks on meil eraldi vahendid nii üldhariduses kui ka lasteaedades. Ja meil on mitmeid erinevaid metoodilisi toetusi ka lasteaedadele. Need ei ole ainult koolidele. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Võtan kohe teie sõnasabast kinni. Te vastasite Rene Koka küsimusele ja ütlesite, et laps teab juba enne lasteaeda minekut, kas ta on poiss või tüdruk. Kas ma saan õigesti aru, et nüüd võivad nagu lapsevanemad rahulikud olla ja ei pea kartma, et lasteaeda tuleb mõni tädike nokulaule laulma või siis tullakse seletama näiteks vales kehas elamist või vastassoo riiete kandmist? Kas sellega on nüüd asi paigas, et seda ei ole vaja, seda ei hakata lasteaedades lastele eraldi tehtud. Aitäh! Lasteaedades kindlasti räägitakse erinevatel teemadel ja räägitakse sellest ka, mida tähendab tüdrukuks olemine, mis tähendab poisiks olemine. Seda läbi mängu, sobivalt, eakohaselt, nii nagu on seda väga palju aastaid tehtud. Kaido

kas te nõuate keskuste laialisaatmist või kuidagi opereerimist või kuidas see kohustus peaks välja nägema? Aitäh! Lasteaedade pidajad on kohalikud omavalitsused ja kohalikud omavalitsused tagavad selle, et lasteaedades oleksid need teenused tagatud. See, kuidas kohalik omavalitsus seda teeb, kas näiteks laste tugiteenuste või hariduslike tugiteenuste keskuste kaudu – oluline on see, et kui laps on lasteaias ja tal tuvastatakse probleem, kas eripedagoogiline või logopeediline probleem, siis ta seda tuge saab.

omavalitsuses eri lasteaedades ja ka üldhariduskoolides lapsi nõustamas ja nendega tööd tegemas. Nii et jah, igas lasteaias ei pea olema täiskohaga logopeed ja eripedagoog kohapeal tööl, aga see teenus

aga spetsialiste lihtsalt ei jätku. Meie teame seda ja teie ka tegelikult teate seda.Mis te arvate, kuidas praktikas saab kohalik omavalitsus seda tuge nõuetekohaselt tagada? Ja mis siis saab, kui seda võimalust ei ole ega tule, kuid seadus seda siiski ette näeb ja nõuab? Kas lastevanematel, kui nad ei saa seaduses ette nähtud teenust, hakkab nüüd olema võimalus ka kohalik omavalitsus kohtusse kaevata, sest nad ei saa seda seadusega ette nähtud teenust? Ja kas me näeme, et kohtud hakkavad ummistuma nendest kaebustest, täiesti õigustatud kaebustest, ja riik hakkabki lastevanematega või kohalik omavalitsus, kes on ka riik, hakkabki lastevanematega kohut käima? Aitäh! Ka kehtiva seaduse kohaselt on seesama kohustus olemas nii kohalikel omavalitsustel kui ka lasteaedadel. Selles osas seaduses midagi ei muutu. Ka Ka praeguse koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt peavad olema tugiteenused tagatud. Ja me näeme, et võib-olla on kohtus mõni juhtum, kus laps ei ole tuge saanud, aga massiliselt neid kindlasti ei ole.Ja loomulikult see on probleem, et neid spetsialiste on vähe. Seetõttu me oleme ka selles seaduseelnõus välja pakkunud alushariduses tugiteenuste spetsialistidele lähtetoetuse. lähtetoetuse. Me oleme näinud, et selle lähtetoetuse rakendamine tõi koolidesse tõesti olulisel määral tugispetsialiste juurde, ja me väga loodame, et selle lähtetoetuse rakendamine, mis on 13 000 eurot neto, aitab ka alusharidusse rohkem tugispetsialiste tuua. Aastaid on riik suurendanud nii eripedagoogide kui ka logopeedide koolitustellimust. Küsimus pole isegi enam mitte nii palju spetsialistide puuduses, vaid selles, et haridusasutustes ei suudeta nendele spetsialistidele konkurentsivõimelist palka maksta ja seetõttu nad töötavad kas meditsiiniasutustes või eraettevõtetes ja pakuvad seal oma teenust. Aga ka praegu

tagasiside ei jääks ühepoolseks, ütlen mina teile, et ma tean kohalike omavalitsuste juhte, kes ütlevad, et see on väga halb seaduseelnõu. Ja kui teil sellist informatsiooni pole, siis loomulikult on võimalik seda informatsiooni teile ka toimetada.Paraku te üritate seadusega lahendada küsimust, mida ei ole võimalik seadusega lahendada. Ei saa keelt õppima panna seadusega, ei saa armastama panna seadusega – palju asju ei saa seadusega teha.

Aitäh! Ma olen täiesti veendunud, et kindlasti on kohalikke omavalitsusi, kellele see seaduseelnõu ei meeldi. Aga see seaduseelnõu on tehtud eelkõige lapse ja pere huvisid esile tõstes, mitte kohaliku omavalitsuse huvisid esile tõstes.

Kindlasti on ka kohalike omavalitsuste juhte, kes on kriitilised. Käisin eelmisel nädalal venekeelses lasteaias Lasnamäel, Suur-Pae lasteaias ja rääkisin seal pikalt. Tegemist on 40 aastat [tegutsenud] lasteaiaga, kus aastast 2014 kasutatakse keelekümblusmetoodikat, kus kasutatakse +1 õpetajaid, keelekümblusmetoodikat, kus kasutatakse +1 õpetajaid, seal on neid mitmeid tööl ja need õpetajad rääkisid väga heas eesti keeles. Ma veetsin seal tõesti vähemalt kaks tundi, käisin pea pea kõikides rühmades, rääkisin õpetajatega, kuulasin lapsi, kuidas nad laulsid ja lugesid luuletusi eesti keeles. See konkreetne lasteaed ütles, et neil ei ole midagi selle seaduseelnõu vastu, sest nad juba praegu tegelikult täidavad selle seaduseelnõu eesmärki. Pigem ütlesid nad seda, et need lapsed, kes nende lasteaias on käinud, tahavad minna ka keelekümblusklassidesse, aga keelekümblusklasse ei ole piisavalt.

kohustus oma abivajavaid lapsi toetada. Me ei pane selle seaduseelnõuga mingeid uusi kohustusi kohalikule omavalitsusele. Ka praegu peab kohalik omavalitsus oma abivajavaid lapsi igati toetama. Aitäh!

nüüd hakkab kohalik omavalitsus tagama ka eralasteaedade rahastamist. Paraku see finantsskeem sellest eelnõust kuidagi välja ei tule. Ma küsisin selle kohta komisjonis, aga ma ei saanud nagu adekvaatset vastust. Ma mõtlesin, et

ja ei ole kohta, siis peab olema võrdne kohtlemine nende lastevanematega, kes on saanud koha munitsipaallasteaeda. Eralasteaias ei tohi neilt küsida suuremat kohatasu, kui on kohaliku omavalitsuse lasteaias. palun! Aitäh, juhataja! Austatud minister! Loomulikult, kui te käite lasteaias, teile näidatakse seda, mida te tahate näha. Ja loomulikult seal kõik räägivad eesti keeles, laulavad eesti keeles. Aga probleem on selles, et te kindlasti teate, et pedagooge ei ole, lapsi õpetatakse, valmistatakse nendeks õppetundideks, kui te tulete kohale ja kontrollite. Kuidas te mõtlete tagada seda, et

Ja järgmine nädal kohtun ma Andrei Kantega tema koolis, mis on ka venekeelne kool, ma lähen kuulan nende muresid ja rõõme. On oluline olla ka venekeelse haridussüsteemiga kontaktis ja püüda neid nii palju kui võimalik aidata, ja seda me ka oleme teinud.

ja üks keel. Seal on eestikeelsed õpetajad, kes ainult räägivad lastega eesti keeles. Ja on õpetajad, kes räägivad nendega vene keeles. See ei ole mingi põlve otsas välja töötatud metoodika, seda metoodikat on uuritud ja seda on peetud efektiivseks.Meie eesmärk, hea Mihhail Korb, on siiski see, et kõik lapsed saaksid riigikeele varakult selgeks.

mida varem laps keelt õpib, seda kergemini see tuleb, ja minu meelest on see ainuõige tee. Me ei räägi ju sellest, et 100% on [kõik] lasteaiad eestikeelsed,

Loodan, et me selle saame lahendatud. Aga ma sugugi ei imesta ega pane pahaks, et see seaduseelnõu parlamendis debati tekitab. See ongi väga oluline eelnõu.

See on tänu sellele, et te olete nendega rääkinud, suhelnud ja nii edasi. Noh, jah. Siin on saal täis poliitikuid, kes suurepäraselt saavad aru, mida kujutab endast Eesti demokraatia. Neid inimesi, kes mõtlevad teisiti, või veel hullem, võivad teile midagi valesti öelda, teie ligi lihtsalt ei lasta – ei koolis ega lasteaias. Aga nüüd teie arvamus. Teie moodustate selle arvamuse. Mina olen alati arvanud, et selleks on vaja representatiivset anonüümset küsitlust, et saaks öelda, mida tahab üks või teine grupp. Ja nüüd teie asendate oma isikus kõike seda. Küsimus on tehniline. Äkki enam ei kasutaks sotsioloogiliste uuringute firmade teenuseid, äkki lihtsalt küsime teie käest ja te ütlete, kuidas peab olema? Aitäh! Aitäh! Mul oli tõeliselt kurb seda küsimust kuulda, härra Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin. Ma tõesti olen käinud ministrina korduvalt Narvas,

erinevate haridustöötajatega. Nende haridustöötajate seas on olnud venekeelsete koolide ja lasteaedade juhid. Ma olen kuulanud neid ja me oleme rääkinud nendel teemadel ning loomulikult ei ole ma öelnud, et ma esitan siin sellist täiuslikku ülevaadet, mida keegi arvab. Ma räägin sellest, milline on minu kogemus haridusministrina haridusinimestega rääkides. See on minu kogemus. Tõenäoliselt teil, ma saan aru, on teistsugune kogemus. Aga minul on minu kogemus.

see annab kõigile lastele suuremad võimalused Eestis hakkama saada ja saada parem haridus, parem töökoht. Ma loodan, et ka teie olete mures selle pärast, et vene emakeelega lapsed ei jõua keskmiselt nii palju kõrgkoolidesse kui eesti emakeelega lapsed. Nende ühiskonda Nende ühiskonda panustamine on nigela keeleoskuse tõttu oluliselt madalam. Me ei tahaks seda ju lubada. Ma usun, et teie ka ei taha. Me tahame, et need noored inimesed saaksid ennast kenasti siin ühiskonnas rakendada, oma teadmisi ja oskusi arendada. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! On muidugi tore, et teie erakonnakaaslane siin jälle süüdistab teisi inimesi selles, et neil on mõningane uudishimu selles seaduseelnõus sisalduva vastu. See on äärmiselt taunimisväärne tema meelest. Ma muidugi tahan lisaks sellele öelda, et teie vastused kahjuks ei veena. Küpses eas inimesena ma võin öelda, et ma mäletan seda aega, kui Eesti NSV haridusminister Elsa Gretškina üritas seesuguseid inimeksperimente läbi viia ja need põrkusid ühiskonna üksmeelsele vastuseisule. Üksmeelsele vastuseisule! Ja nüüd sisuliselt püüate teie korrata suuremas mastaabis ja kaitsetumate inimeste, väikeste laste peal sedasama inimeksperimenti. Miks te vihkate meie lapsi ja miks te hävitate meie haridussüsteemi vundamenti? Ma ei tee seda. Ma ei tee seda. Siim

sellega seoses: kas te ei karda, et varsti võib olla olukord, kus kallite küttehindade tõttu ja kõrgete elektriarvete pärast maapiirkondades paljud suured pered ei jõuagi oma lapsi enam lasteaeda sõidutada? Tuleb hakata seal hoopis õpetajaid koondama, lasteaedu kokku panema, sest inimestel pole enam raha. Teie lükkasite 2000 muudatust letti, et takistada nendel suurtel peredel saamast vähemalt natukenegi suuremat lastetoetust. Kas te ei näe seda ohtu, et äkki ühel hetkel inimesed peavad hakkama valima, kas nad teevad igahommikuse sõidu lasteaia juurde või mitte? Aitäh! Aitäh! Kohalik omavalitsus on kohustatud aitama neid peresid, kes on hädas, vajadusel ka näiteks sotsiaaltranspordiga. Nii et ma loodan väga, et ühelgi lapsel ei jää lasteaeda minemata seetõttu, et ei ole võimalik lasteaeda sõita. Ivi Eenmaa, palun! Tänan, härra esimees! Lugupeetud minister! Ma tänan teid kõigepealt teie suurepärase kõne eest, millega te täna siin esinesite. Tahaksin ka ütelda, et

Ma ei saanud aru. See oli märguanne meie ametikaaslastele. Saalis on lärm. Head ametikaaslased, palun vaikust, et küsija saaks küsida ja need, kes soovivad kuulata, saavad kuulata. See oli kellukese märguanne. Palun anda 25 sekundit tagasi küsijale! Aitäh! Ma küsin, teades tegelikku olukorda, kui venekeelsed lastevanemad soovivad panna lapsi eesti lasteaedadesse, ja teades, kuidas sellele töötab vastu Tallinna linn. Olles ise palju aastaid seal tegev olnud, on minu küsimus teile: proua minister, mis Eestis toimub? Rahvas nõuab eestikeelset haridust, aga otsustajad keelduvad sellest. Kas see on siis see Eesti, kus me täna elame ja oleme? Aitäh! Aitäh! Ka praeguse seaduse kohaselt peab igale lapsele, kes soovib saada eestikeelset alusharidust, pakkuma eestikeelse alushariduse

see on ajakirjanduse info, mina ei ole algandmete juurde läinud. Ja praegu tegelikult Tallinna Linnavalitsus käitub nii, nagu tal seaduse kohaselt on lubatud käituda. Seadus lubab kooli pidajal alusharidusasutuse muuta sajaprotsendiliselt muukeelseks ja seda Tallinna linn ja ka teised kohalikud omavalitsused on kasutanud. Aga nüüd selle uue seaduse järgi need venekeelsed lasteaiad

Mul on teile üks konkreetne küsimus. Sellesama liidu tegevdirektor edastas Riigikogule memo, kus ta kirjeldas protsessi ja liidu arvamust, kõike, mida nad sellest seadus[eelnõust] arvavad. Kas te olete sellega tutvunud? Aitäh! Te valdate suurepäraselt eesti keelt. Ja ma usun, et te olete seda [lauset] ka korduvalt kuulnud, sest te olete saalis olnud. Ma ütlesin seda, et linnade ja valdade liit on kiitnud, et see on väga hea terviktekst, hästi loetav ja arusaadav tekst. Jah, ma olen lugenud seda hiljutist tagasisidet ka. Eks siis Riigikogu ka linnade ja valdade liiduga tõenäoliselt nõu, kas annab eelnõus midagi ka linnade ja valdade liidu kontekstis kuidagi paremaks teha. Aga ma ütlen veel kord: see seaduseelnõu ei ole tehtud linnade ja valdade liidule, vaid see seaduseelnõu on tehtud, lähtudes laste huvidest. Aitäh! Kristen Michal, palun! Aitäh, austatud esimees! Hea minister! Võib-olla ma ei olekski hakanud küsima, sest selle eelnõuga ma olen tuttav, käisin isegi kultuurikomisjonis enne seda lugemist ja saali saatmist. Aga mulle jäi kõrvu kolleeg Mart Helme küsimus. Ta küsis, miks te tahate hävitada Eesti hariduse alustalasid. Mul on tunne, et selle eelnõuga minnakse üle riigikeelsele haridusele, mis peaks ühe iseseisva riigi puhul ka nii olema. Öelge nüüd, kummal siin õigus on. Kas me hävitame Eesti hariduse alustalasid või me läheme üle riigikeelsele haridusele lasteaiast alates? Et ma teaksin, kuidas hääletada. Aitäh,

kas ei oleks võimalik peredele lisateenuseid pakkuda, ja üks nendest oli just nimelt lasteaia kohamaksu kaotamine. Täna siin küsitakse küsimusi, miks vanemad peavad nii palju maksma, ja nii edasi. Mida teie arvate, kas selliseid teenuseid kõnealuse peretoetuse asemel oleks reaalselt võimalik ellu viia? Aitäh! Ma olen sügavalt veendunud, et lapsed vajavad riigilt

lastetoetusel on ka kindlasti oma roll, aga eelkõige peab riik tagama võrdselt kõigile lastele kvaliteetsed teenused. Aitäh!

Seesama elektrihinna tõus: omavalitsustel, ka lasteaedadel on elektrikulud. Olles kohaliku omavalitsuse liige Kose Vallavolikogus ma praegu näen, kuidas kasvavate ehitushindade ja majanduskulude tõttu jääb seal uus lasteaed ehitamata. Ka omavalitsused on hädas ja Reformierakond on blokeerinud elektrihinnale lae kehtestamist,

kelle arvamust me ju ometi võiksime tõsiselt võtta. Kindlasti on laste ja perede toetamine oluline, aga selle eelnõu kontekstis oli palju sisulisi probleeme.

Tõnis Mölder, palun! Aitäh! Kõigepealt ma pean tunnustama haridusministrit selle eest, et minu meelest te olete olnud selles mõttes eeskujulik minister, et te lähete alati detailidesse

ühtegi senti selles eelnõus toodu elluviimiseks. Minu küsimus on see: kuna ma tean, et te olete väga detailne ja täpne, mis siis on teie plaan? Kuidas see seadus saaks päriselt ellu viidud, mitte ei oleks ainult üks dokument poliitilises võitluses? Aitäh!

ja ka selle alushariduse seaduse rakendamiseks küsima lisaraha, et me saaksime laiendada näiteks +1 õpetajate programmi, et me saaksime veel rohkem toetada keelekümbluse

venekeelsetesse lasteaedadesse juurde. Ja kindlasti riik tuleb kohalikele omavalitsustele appi, et oleks rohkem spetsialiste ja teadlikke õpetajaid, kes keelekümblusmetoodikat kasutaksid. Tõnis Mölder,

Ja teine pool. Te küll viitasite, et omavalitsustel ja linnadel-valdadel pole selle eelnõuga justkui midagi pistmist, aga ometigi hariduse valdkond on ikkagi väga selgelt nende Kuidas te seda poolt näete? Mina näen küll, et väga palju vastutust lükkab riik selle eelnõuga just nimelt omavalitsuste õlgadele, aga see, ma arvan, ei ole selles mõttes õige, et kui me ei anna riigieelarvest vahendeid, aga ülesandeid anname, siis minu meelest see ei ole printsiip, millest me peaks lähtuma. Kui me anname ülesande, siis me peaksime ka raha kaasa andma. Kus te annate selle garantii, et selle eelnõuga tuleb kaasa raha? Ma ütlen veel kord, et kohalikul omavalitsusel on ka praegu kohustus abi vajavaid lapsi toetada ja neile tugiteenuseid pakkuda. Kohalikul omavalitsusel on ka praegu kohustus eestikeelset alusharidust pakkuda. See kohustus on ka praegu. Lihtsalt seaduses on tehtud erand ja seda erandit me nüüd muudame, selleks et kõigil Eesti lastel oleksid võrdsed võimalused areneda, osaleda eestikeelses haridussüsteemis, jõuda jõuda kõrgkoolidesse, saada häid töökohti. See on see eesmärk ja see on ka praegu kohaliku omavalitsuse ülesanne. Aga eestikeelse hariduse tegevuskava tegevuste rakendamiseks küsin ma – peast ütlen praegu – suurusjärgus 14,6 miljonit eurot. Jürgen Ligi, palun! Proua minister! Meie teiega oleme ikka püüdnud seletada, et laps vajab riigilt pigem teenust kui sularaha. Enamikus on ülalpidamine ikkagi perekonnapoolne. Aga aidake mul nüüd seletada, mida me äsja kuulsime. Me kuulsime küsimust selle kohta, et eesti keelele üleminek vajab rahalist katet.

väljaspool igasugust valitsuse või eelarve protsessi. Kuidas nii saab teie arvates? Kas on mingisugused kokkulepped, et 300 miljonit on väiksem summa kui 14 miljonit? Aitäh!

tagamisel. 15 miljonit eurot aastas saavad kohalikud omavalitsused alushariduse õpetajate ja ka tugipersonali palkade maksmiseks. Seda [raha] saavad nad ka praegu riigi poolt. Aga igal juhul valitsus loeb raha ja arvestab sellega, et seaduseelnõude vastuvõtmisel on ka kulud. Loomulikult peaks seda tegema ka Riigikogu, aga meil on parlamentaarne riik ja kui Riigikogu enamus otsustab ühe seaduse vastu võtta ja sellel on kulud, siis Riigikogu liikmete ülesanne on sellele tähelepanu juhtida. Aga kuidagi takistada seda on keeruline, kui parlamentaarne enamus on selle eelnõu taga.

põlisrahvas eestlased ja venekeelne kogukond. Mis te arvate, kas selle eelnõu elluviimisel meie noored hakkavad üksteisele lähenema ja tekib üks Eesti riigi elanikkond? Aitäh, Kindlasti aitab see eelnõu kaasa sellele, et meie teise emakeelega lapsed saavad kiiremini riigikeele selgeks ja tänu sellele nende võimalused Eesti riigis tegutseda oluliselt laienevad ja väheneb ebavõrdsus. Kalle Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Siis, kui te saite haridusministriks, Riigikogu usaldas teid. Aga teie ministriameti jooksul on ilmnenud väga tõsised probleemid riigihangete korraldamises. Osas asjades on algatatud menetlus ja mõne asja suhtes on veel tulevik teadmata. Nüüd te vastasite Tõnis Möldri küsimusele, et te küsite raha selle eelnõuga ette nähtud programmide elluviimiseks. Öelge mulle palun, väga lihtne küsimus: miks me peame teie sõnu siin saalis täna uskuma? Aitäh, Aitäh! Kas kusagil keegi on tuvastanud, et ma olen valetanud? Mina ei tea, et ma oleksin valetanud. Ja kui te viitate hangetele, siis teie avalduse peale Riigiprokuratuur kinnitas, et mitte midagi kriminaalset ei ole nende hangete läbiviimisel tehtud ja ei ole põhjust kriminaaluurimist alustada. Täna ma käisin Rahandusministeeriumis ja andsin ütlusi kahe väärteomenetluse episoodi kohta. Need ei puudutanud mitte esimest hanget, vaid teist hanget, selle hanke laiendamist. Ja mulle rõhutati korduvalt, et et see, et ma ütlusi annan, ei tähenda, et ma olen süüdi, et ma olen midagi valesti teinud. Seda praegu uuritakse, kas mina, Liina Kersna Kersna isiklikult, olen midagi valesti teinud nende hangete korraldamisel. Tuletan meelde, et see teine hange, mida Rahandusministeerium praegu menetleb kutse sellel hankel osalemiseks sai 17 ettevõtet ja selle raamlepingu laiendamist soovitas meile Riigi Tugiteenuste Keskus ise. Riigi Tugiteenuste Keskus on keskus, kus on riigihangete valdkonna tippspetsialistid ja kindlasti ei olnud mul põhjust Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete spetsialistide ekspertiisis kuidagi kahelda. Aitäh!

Ma tahaksin oma küsimusega puudutada muusikavaldkonda, muusikaharidust alushariduse faasis. Minu kõrvu on jõudnud selline helin, et sellega on probleem, justkui võib tekkida probleeme.

Mul on siiamaani meeles, et muusikatunnis mind saadeti peale teist lugu ära mängima, sellepärast et ma kuidagi segasin teisi. Aga seegi hea mälestus. Kuidas sellega on? Aitäh! Ma mõistan, kust see mure võib tekkida. Selle seaduseelnõuga, nagu ma varasemalt ütlesin, me anname lasteaedadele suuremat paindlikkust ja autonoomiat. Seaduse tasandil me ütleme ära, et lasteaias peavad olema direktor, õppealajuhataja, õpetajad, abiõpetajad ja tugipersonal. Kogu ülejäänud meeskonna saavad direktor ja õppealajuhataja oma äranägemise järgi moodustada. Aga muusikaõpetus on alushariduse õppekavas täiesti olemas, nii et kindlasti lapsed jätkuvalt laulavad, liiguvad ja teevad muid eakohaseid ülesandeid lasteaedades. Aga tõenäoliselt see mure on tekkinud sealt.

rääkisin teie usaldamise küsimusest ja usaldus seondus teie eelneva tegevusega. Ja kuna te seda teemat ilusti-kenasti käsitlesite siin – ma pean seda väärteomenetlust silmas –, siis mul on selline küsimus veel täpsustavalt juurde. Lugupeetud peaminister Kaja Kallas selle küsimuse puudutamisel infotunnis ütles konkreetselt ära, et et minister Liina Kersna käis tema käest nõusolekut küsimas, kas ta tohib seda hanget teha või mitte, ja see on protokollitud, see on tõend. Küsimus on: kas

Austatud Riigikogu liige! 26. oktoobril tegi valitsus Haridus‑ ja Teadusministeeriumile ülesandeks korraldada alates 1. novembrist kõikides koolides kiirtestimine ehk kooliperede testimine vähemalt kaks korda nädalas. Nii et see oli valitsuse otsus, mida Haridus‑ ja Teadusministeerium asus täitma. Ja ütlen veel kord, et ka Rahandusministeeriumi järelevalve on hinnanud, et antud olukorras Haridus‑ ja Teadusministeerium, sealhulgas haridusminister, käitus korrektselt. Head ametikaaslased, ma küsin nüüd teie käest, kas on veel küsimusi. Ei ole. Seega ma lõpetan küsimuste vooru. Austatud minister, ma tänan teid veel kord teie ettekande eest ja vastuste eest. Rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli kultuurikomisjoni aseesimehe

Hea juhataja! Head kolleegid! Mul tuleb suhteliselt igav jutt, sellepärast et seda eelnõu arutati sisuliselt ju ainult ühel komisjoni koosolekul ja teisel komisjoni koosolekul toimus jagelemine selle üle, kas seda arutada edasi või saadetakse see kohe täiskogusse. Ja mul jäi sellel esimesel koosolekul küll ühene mulje, et minister ja ametnikud kirjutavad need vaidlusalused keeleküsimused järgmiseks korraks ümber, aga seda ei toimunud. Ega mul jah pole komisjonist mingit olulist uut sisulist infot edastada võrreldes sellega, mis siin on juba mitme tunni jooksul räägitud. Aga eks ma pean oma kroonikukohustust täitma ja katsun oma arvates võib-olla natukene olulisemad asjad esile tõsta. 19. aprilli koosolekut juhatasin mina ja sellest võtsid osa kõik komisjoni liikmed, välja arvatud komisjoni esimees, kes ei saanud kohal olla, ja teda asendas Tõnis Mölder. Lisaks olid külalisteks haridus- ja teadusminister – te teate tema nime –, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld ja alushariduse valdkonna juht Triin Rass. Liina Põld andis meile ülevaate. Ma ei hakka seda kopeerima, seda on erinevates vormides täna siin olnud juba küll ja küll kuulda. rääkis, et eelnõu kohaselt on lasteaia õppekeel alates kolmandast eluaastast eesti keel ja kohalik omavalitsus peab jätkuvalt tagama kõikidele lastele võimaluse käia eesti õppekeelega lasteaias või rühmas. Lasteaias või rühmas võib kasutada ka teist õppekeelt, kui selleks on hoolekogu avaldanud soovi ja kui selleks on olemas vastavat keelt valdav õpetaja. Aga samas peab olema tagatud eesti õppekeele maht vähemalt 50% ulatuses iganädalasest õppe- ja ja kasvatustegevuse ajalisest mahust. Põld lisas seda, et lastehoidudele seda õppekeele nõuet ei kehtestata. Kristina Šmigun-Vähi küsis tema käest, mida tähendab järjekordade kaotamine

Liina Põld selgitas, et lapsevanem märgib oma avalduses vähemalt kolm eelistust ja kui kohalikul omavalitsusel soovitud kohta pakkuda ei ole, siis edasi peab lähtuma kas lapse elukoha lähedusest või õdede-vendade lasteaias käimisest.

Kristina Šmigun-Vähi küsis, kas kohalikud omavalitsused saavad neile langeva koormusega hakkama. Minister Liina Kersna sõnul on kohalike omavalitsuste ülesanne tagada lastele hoiukoht ja teha selleks ka vajalikke investeeringuid.

kui suurt kohatasu ta küsib. Jaak Juske sellega rahule ei jäänud ja sõnas, et kohatasu on kohaliku elu küsimus, aga alusharidus on riiklik haridus ja peaks olema ka riigi huvi. Kui põhiharidus on tasuta, siis on igati põhjendatud ka tasuta alusharidus. Minister sõnas, et alusharidus ei ole Eesti riigis kohustuslik haridus. Kui otsustada, et viimane lasteaia aasta peaks olema edaspidi kohustuslik, siis selle kindlasti tasu võtta ei saaks. Jaak Juske küsis veel, miks ei ole eelnõus lasteaia kohatasu suurus seotud lahti töötasu alammäärast. Ta kommenteeris, et kohatasu seotus alampalgaga on vägivaldne ja peredele kahjulik. Marko Šorin viitas hoolekogude rolli tugevdamisele ja küsis, mis saab siis, kui hoolekogu ei tee koostööd. Minister sõnas, et hoolekogu arvamust peab siiski küsima, aga see ei ole siduv.

mille kohaselt kohalik omavalitsus tagab kõikidele eesti keelt kõnelevatele lastele võimaluse käia sama valla või linna eestikeelses lasteasutuses või lasteasutuse rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Ja Moonika Helme küsis, miks on tehtud selline muudatus, mis muudab Eesti laste jaoks tingimused halvemaks, kuna lasteaia pidajatele antakse võimalus muuta eestikeelseid lasteaedasid 50% ulatuses venekeelseks. Liina Kersna kinnitas, nagu ta siingi on kinnitanud, et eelnõus toodud muudatus puudutab ainult tänaseid venekeelseid lasteaedu, et nendes oleks vähemalt 50% ulatuses eestikeelne õpe.Ja nüüd on oluline koht. Minister nõustus, et eelnõus toodud riskid peab maandama. Kui sõnastus tekitab segadust, siis tuleb see selgemaks kirjutada. See on tsitaat protokollist.

eesti õppekeel on kirjas eelnõu § 6 lõikes 2. Põld sõnas, et juhul, kui lõike 3 sõnastus tekitab segadust, siis tuleb see selgemaks kirjutada. Tõnis Mölder küsis sedasama, mida ta ka siin küsis ministri käest, ja minister vastas täpipealt samamoodi, kui ta ka komisjonis vastas. Moonika Helme tegi ettepaneku sõnastada eelnõu § 6 lõige 1 1 niimoodi, et lasteaia õppekeel alates kolmeaastastest lastest on 100% eesti keel, et oleks selge. Ja jätta välja § punkt 3 – see on ikkagi [lõige] 3 –, kus antakse võimalus sellest taganeda. Helme sõnas, et eelnõu kohaselt peab kohalik omavalitsus võimaldama lasteaiakoha kõikidele omavalitsuse territooriumil elavatele lastele. Kui munitsipaalkohta ei ole, siis saab eralasteaias koha samadel tingimustel. Ja Helme küsis, mis saab siis, kui eralasteaed ei ole sellega nõus. Minister Liina Kersna vastas, et hariduses on n-ö lapse pearaha, mis ei ole seotud konkreetse asutusega, vaid käib lapsega kaasas. Nüüd, Priit Sibul jätsin enne ütlemata, et ta asendas Viktoria Ladõnskajat – sõnas, et eelnõu § 6 lõige 3 räägib lasteaia pidamisest. Sibul küsis, kas näiteks Tallinna puhul on lasteaia pidajaks täitevvõim või Tallinna Linnavolikogu.

Ta tuli ka tagasi järjekordade kaotamise juurde: see kõlab ilusasti, kuid see tähendab kohalike omavalitsuste jaoks raha. Kui riigi poolt raha juurde ei tule, siis võib seadusi ja deklaratsioone kirjutada, kuid tegelikkuses ei muutu midagi. Minister Kersna vastas, et seoses keelenõuetega on realistlik plaan jõuda 2027. aastaks nii kaugele, et kõikides rühmades on täiskohaga eesti keele õpetaja. Marko Šorin küsis, kas juhul, kui eralasteaed pakub tohutult kallist teenust, peab omavalitsus terve vahe kinni maksma või kompenseerib ainult mingisuguse kindla osa teenusest. Ja Liina Põld vastas, et kohalik omavalitsus peab saama kontrollida kulude piiri, mida tema kompenseerib. Marko Šorin sõnas, et kahjuks ei lahenda see eelnõu siiski lasteaiakohtade puudust nendes piirkondades, kus on see puudus jätkuvalt olnud. Tõnis Tõnis Mölder sõnas, et eesti keeles õpet peab soodustama ja selleks on vaja täiendavaid finantsvahendeid, aga see eelnõu neid finantsvahendeid kaasa ei too. Mölder tõi teise probleemina välja, et eelnõus on mitmeid kaheti mõistetavaid

et kuna enne esimest lugemist eelnõu tekstis muudatusi teha ei saa, kas sellisel juhul saab komisjon teha ettepaneku, et valitsus peaks eelnõu tagasi võtma. Vahepeal oli see asi juhtunud, et osa Reformierakonna saadikuid oli palunud luba ära minna

See oleks olnud lubaduse rikkumine. Nii tegin ma ettepaneku lõpetada see istung ja tulla Möldri ettepaneku juurde tagasi järgmisel arutelul.

asendusliikmed. Kristen Michal oli Kristina Šmigun-Vähi asendusliige ja vist rohkem siiski ei olnud. Neid ametnikke ei ole mul mõtet hakata siin üles lugema, kuna seal midagi sisulist ei arutatud. Kristen Michal tegi ettepaneku saata eelnõu täiskogusse ja esimene lugemine lõpetada. Mina tegin ettepaneku katkestada eelnõu arutelu ja jätkata seda siis, kui ministeerium on teinud muudatuse, mida nad on lubanud, või siis minister on kinnitanud, et ministeerium muudatust enne esimest lugemist ei tee. Ja siis toimus hääletamine. Selle vastu oli 6: Aadu

Üllar Saaremäe ja Jaak Valge. Üks oli ka erapooletu, see oli Lauri Läänemets. Tänan! Ma loodan, et olen kenasti aega kokku hoidnud. Jaa, aga küsimusi ei ole, kõik küsimused on küsitud juba, nii et ei olegi midagi muud, kui liigume edasi läbirääkimiste juurde. Läbirääkimiste soovi on avaldanud kõigepealt Mihhail Stalnuhhin. Palun! Kolm minutit lisaaega ka, palun! Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Pean teile edasi andma kolm sõnumit. Esimene.

liidu tegevdirektori allkirjaga tuli meile memo, kus kirjeldatakse, kuidas selles liidus seda seaduseelnõu arutati. Ma pean teile ette lugema paar lõiku.

liit oma liikmetel teie eelnõu kohta tagasisidet. Oma ettepanekud ja märkused esitas 28 kohalikku omavalitsust. Liit esitas 26. jaanuaril 2022 Haridus- ja Teadusministeeriumile vastuskirja, lähtudes liikmetelt saadud tagasisidest. Selle kohaselt linnade ja valdade liit kooskõlastas – pöörake tähelepanu: "kooskõlastas" – alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kirjas toodud märkuste ja ettepanekutega arvestamise Haridusministeerium ei ole andnud tagasisidet, miks meile olulised ettepanekud on jäetud arvestamata. Pärast seda eraldi kohtumist HTM-iga eelnõu teemadel ei ole toimunud. Ei ole ka HTM-i tehtud finantsanalüüsi, milliseid rahalisi kohustusi seaduse muutmine KOV-idele kaasa toob, ega viidet, kust kulud kaetakse.Vabariigi Valitsusele esitati eelnõu 31. märtsil. 7. aprillil esitas Vabariigi Valitsus eelnõu Riigikogule. Ehkki Riigikogu kodulehel olevate eelnõu materjalide hulgas oleva kooskõlastustabeli järgi on osa linnade ja valdade liidu märkuste ja ettepanekutega arvestatud, on siiski olulised märkused ja ettepanekud jäetud arvestamata. Olulisemate sätete sätete hulgas, millega ei saa jätkuvalt nõustuda, toome välja § 4 lõike 2, § 6. Õppekeel – eesti keele õpetajate vajadus samuti § [38] lõike 2 – ülemineku tähtaeg, lasteaia tegevuse nõuetega vastavusse viimine. Kuna oluliste märkustega ei arvestatud, saab öelda, et sisuliselt ei saa pidada eelnõu kooskõlastatuks. Nii et esimene sõnum: Linnade ja Valdade Liit ei kooskõlastanud seda eelnõu.Teine. Me tihti kuuleme siit tribüünilt, et see, mida tehakse, tehakse vene peredest laste huvides. See on ju nii tore, teeb meie

Need formuleeringud on mulle niivõrd võõrad, eriti peale seda, kui ma selle nädala esmaspäeval kuulsin, kuidas üks – ma ei ironiseeri üldse – kõige kuulsam Reformierakonna liige teatas, et me tõstame lastetoetusi mitte selle jaoks, et eesti rahvusest laste iivet tõsta, vaid te ju mäletate, esmaspäeval ta küsis: rahvuslased, kas te ikka saate aru, et see suurendab teistest rahvustest laste iivet? Ja oli selge, et ta peab seda äärmiselt negatiivseks. Nii et see suhtumine – ma rohkem usun härra Kallast kui seda, kui siin räägitakse ilusaid ilusaid sõnu, samas teades, et õpetajaid ei ole, ja mitte tehes mingeid pingutusi selleks, et neid oleks siiski kuskilt saada.Nii et kõik need kõned kuuenda paragrahvi [teemal] on üks peibutuspart, mis peab meie tähelepanu eemale lükkama sellest lihtsast asjaolust, et see eelnõu tohutu jõuga sõidab sisse Eesti Vabariigi kohalikele omavalitsustele. Ja see on kolmas sõnum.Paljud sõnum.Paljud siin saalis, ma arvan, et enamus, me oleme mingi linna või valla volikogu liikmed. Milliste silmadega isiklikult mina hakkan vaatama oma kolleegidele otsa, kui see seadus vastu võetakse ja veel, jumal hoidku, minu abiga?

on laste piirarv rühmas väiksem kui teistes lasteaiarühmades, arvestades, et üks tõhustatud tuge saav laps täidab kolm kohta ja üks erituge saav laps täidab kuus kohta.

Ma pean selle tagama. Mida ma pean selleks tegema? Kui ma olen lasteaia pidaja, siis ma pean kuskil tühjana hoidma igas vanuseastmes ühe rühma, et kui tekib selline olukord, siis ma saaksin kahe kuuga Ja selliseid asju on nii palju siin selles seadus[eelnõus], et meil tuli välja arv 200 – see on muudatusettepanekute arv, mis on vaja teha, et see seaduseelnõu seaduseelnõu enam-vähem sobiks reaalsesse ellu. Seepärast esitatakse siin täna nii palju küsimusi, mitte mingitel poliitilistel põhjustel. Aitäh! Jaak Juske, palun! Hea Riigikogu! Hea Eesti rahvas! Tahaks öelda alguses: huhh, me olime täna õhtul siin väga ajaloolise hetke tunnistajaks. Eesti demokraatia ajaloos oli seis, kus ametis olevat valitsust enam nagu õieti ei olnud ja uut valitsust veel ametlikult ei olnud. Oli ikka päris karm vaadata, kuidas tänast valitsusparteid olid sellises sõbralikus tulevahetuses, nagu militaarvaldkonnas öeldakse. Vaadates seda, kuidas proua Kersnat keskerakondlaste poolt küsimustega

piirjooni oli siin saalis ka ilusasti näha. Aga tulen nüüd selle eelnõu juurde, mis on väga kaua oodatud eelnõu ja väga mahukas eelnõu.

millel on väga tugev finantsmõju, puudub igasugune finantsanalüüs. Tõepoolest, meie kohalikele omavalitsustele laotakse vaikselt järjest uusi kohustusi, aga puudub igasugune garantii, et sellega kaasnevad ka rahalised vahendid riigieelarvest. Proua minister ütles väga õigesti, et seadusega on juba pandud valdadele-linnadele terve rida kohustusi ja et nad peavadki neid täitma. Jah, see vastab tõele. Aga riik ehk valitsus peab tagama ka vajaliku rahastuse ja rahastusallikad, ent nende uute kohustuste puhul üldjuhul neid, olgem ausad, ei ole või vähemalt Riigikogu neid täna ei näinud ega kuulnud. Teine teema, mis samuti tekitas kirgi, on keeleküsimus.

et oleks eestikeelne alusharidus. Jah, selleks on üleminekuperiood, sest täna me selgelt selleks valmis ei ole, neid õpetajaid ei ole piisavalt. Loodame, et ministeerium võtab seda väljakutset tõsiselt ja need õpetajad tõesti saab vajalikuks hetkeks välja koolitatud. Aga loomulikult jääb see aken, et on ka võimalik kooli pidajatel ja lasteaia pidajatel otsustada, et on lasteaiad 50 : 50 põhimõttel. Aga et nendes segakeelsetes lasteaedades tulevikus tõesti saaks riigikeel ehk eesti keel selgeks, oluline keelekümbluse metoodika ja selle rakendamine sellesse seadusesse sisse kirjutada. Sest tõepoolest, kui me tahame ühtset eestikeelset kooli, siis see peab algama lasteaedadest. See on väga õige ja vajalik eesmärk. Me oleme olnud väga kriitilised juba aastate vältel selles osas, mis puudutab tänast lasteaedade rahastamise mudelit. On ikka äärmiselt jabur, et ka uue eelnõuga jääb kohatasu seotuks alampalgaga. Need kaks asja on nagu siga ja kägu, mis pole omavahel seotud või täpsemalt ei tohiks olla seotud, aga paraku jäävad seda ka uues seaduses. Alampalga tõus on ju iseenesest väga õige eesmärk, aga miks me karistame selle palgatõusuga peresid, kellel automaatselt tõuseb seeläbi lasteaia kohatasu? Need kaks asja tuleb üksteisest lahutada. Palun paar minutit lisaaega. Kaks minutit lisaaega, palun! Ja sellega seotud on ikkagi radikaalsem samm, mille eest on sotsiaaldemokraadid juba tõesti juba aastate eest seisnud, sellest rääkinud. Tegelikult peab tulema riik omavalitsustele appi, riik ja vallad-linnad üheskoos peaksid tagama selle, et ka alusharidus saab olema meil tulevikus Eestis perede jaoks tasuta, sest meil kõik ülejäänud haridusastmed on täna ja see kõige alumine, see kõige olulisem vundament ehk alusharidus on perede jaoks tasuline. Alusharidus on osa terviklikust haridussüsteemist

kättesaadavaks.Need on teemad, mis teevad sotsiaaldemokraatidele muret. Ja kui see paljude küsimärkidega eelnõu täna peaks üldse Riigikogu menetlusse jääma, kui see uus sündiv valitsusliit seda menetlusest välja ei arva, siis otse loomulikult tuleb siia esitada väga palju parandusettepanekuid ja seda eelnõu veel kõvasti lihvida. Täna see kindlasti on kaugel sellest, et saada seaduseks. Aitäh! Ja sellega Kolm minutit lisaaega, palun!

See on üks tore päev, mis meid kõiki peaks rõõmustama.Aga nüüd sellest seaduseelnõust. Selle seaduseelnõu lähtealuseid hakati välja töötama juba 2015. aastal ja selle kallal on aastatel 2016–2021 muudkui töötatud ja töötatud. Kaasatud on tohutult asjaomaseid huvigruppe, aga seejuures muidugi mitte kõiki, vaid neid, kes on ilmselgelt lõpptulemuse huvides sobivad. On analüüsitud kõvasti kõikvõimalikke rahvusvahelisi arenguid alushariduse ja lapsehoiu vallas. Siia on püütud sisse suruda kõige edumeelsemad progressiivsed lapsehoiupraktikad. Aga mida me näeme? Meie laual on seaduseelnõu mõttes toores, mitmeti mõistetava tekstiga ja reaalses elus mittetöötav seaduseelnõu. Selles eelnõus on mitu probleemi. Kõigepealt olgu öeldud, et see ei lahenda ära peamist ülesannet, mis ühiskonna ette on püstitatud, ehk üleminekut eestikeelsele õppele juba lasteaiast alates, et lõpuks oleksid ka meie koolid kõik eestikeelsed ja et meie riik toimiks täielikult eestikeelsena.

Sellise sisserände tingimustes on neid soovijaid järjest ja järjest rohkem. See eelnõu ei pane teisi rahvusi eesti keelt omandama, sest neil on tagauks 50% ulatuses omakeelseks suhtluseks ja õppeks koolieelses lasteasutuses vabalt lahti jäetud. Ja mis selle juures kõige kurvem? Eesti lastelt võetakse nende oma kodumaal ära garantii, et nad saavad kõige õrnemas eas suhelda, elada ja õppida 100% eestikeelses ja -meelses keskkonnas. Me räägime siin lastesõimest ja lasteaiast. Praegu veel kehtiva koolieelse lasteasutuse seaduse § 8 [lõikes] 2 sätestatakse: kohaliku omavalitsuse volikogu tagab kõikidele eesti keelt kõnelevatele lastele võimaluse käia käia sama valla või linna eestikeelses lasteasutuses või lasteasutuse rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles. Selle eelnõu kohaselt peab omavalitsus tagama eesti lapsele aga ainult 50% ulatuses eesti õppekeele. Eesti õppekeel ja eestikeelne lasteaed ei ole kattuvad mõisted ning on põhiseadusevastane eestikeelne rühm asendada pelgalt eesti õppekeelega rühmaga. Kui aastal 2022 ei ole mitmes Eesti omavalitsuses tahetud või suudetud eesti lastele eestikeelset rühma tagada, siis tehakse seadusemuudatus, et seda ei olegi enam vaja teha. Täiesti arusaamatu! Mitmes Eesti piirkonnas antakse omavalitsustele vabad käed eesti lapsi venestama hakata. Või kuidas nimetada olukorda, kus juba praegu on eesti õppekeelega lasteaiarühmas teinekord eesti lapsed vähemuses, mängu saamiseks tuleb rääkida vene keeles ning õpetaja abi ei oska eesti keelt? Samuti peab selle eelnõu kohaselt rühmas olema ainult üks eesti keelt C1-tasemel oskav õpetaja ning 50% ulatuses võib õppetööks kasutada ka muud keelt. See on väga sobilik muukeelsetele lastele, kuid mitte eesti keelt emakeelena rääkivatele lastele. Eestis peab eesti laps saama käia eestikeelses lasteaias või rühmas, kus keskendutakse sellele, et eesti laps omandaks väga hästi oma emakeele, mitte teda ei käsitleta lõimimistööriista ja keeleõpetajana. Haridusministri eesmärk on muidugi küll õige, aga see ei ole saavutatav, kui lihtsalt mõne ukaasiga kuulutatakse lasteaed või kool eestikeelseks ja siis teise ukaasiga soodustatakse massilist sisserännet. Juba praegu on Eestis koole ja lasteaedu, kus eesti lapsed on peale Ukraina laste saabumist jäänud keelelisse vähemusse. Eestikeelseks jääb rühm ainult siis, kui seal on vähemalt 90% eestlasi, mis tagab ka ülejäänutele piisava keeleoskuse, et minna edasi eestikeelsesse kooli. Seda ametnike seltskonda, kes seda seaduseelnõu meile tutvustasid, iseloomustab muidugi hästi fakt, et näiteks hariduskojale, kes ka aitab alushariduse eesti keele teemat ajada, tuli Haridus- ja Teadusministeeriumilt vastus, et uude seadusesse ei pandud punkti "kohalik omavalitsus tagab Eesti lapsele eestikeelse lasteaia või rühma" seetõttu, et lasteaed iseenesest ei saa olla eestikeelne, kuna see on hoone. Nad vist tõesti ei oska ise enam eesti keelt või neil puudub funktsionaalse lugemise oskus, kui nad ajavad sassi hoone ja institutsiooni. Või siis on käsk lihtsalt kõik läbi suruda. Loogilisi seletusi sellele lihtsalt ei leia. Teine selle eelnõu väga oluline probleem on kaasava hariduse ideoloogia, mis juba on hakanud pärssima ja tasalülitama meie haridussüsteemi ja normaalset õpikeskkonda. See frustreerib pedagooge ja paneb neile kohustusi, mida nad ei suuda täita ega peakski täitma, sest õpetaja esmane ülesanne on õpetada parimal viisil oma ainet ja anda edasi teadmisi. Selle asemel peavad nad tegelema eripedagoogi, sotsiaaltöötaja, tugiisiku või psühholoogi tööga, kuna neid spetsialiste koolides lihtsalt piisavalt pole, aga [neid vajavad] lapsed ju on. Süsteem on Süsteem on surunud kaasava hariduse ideoloogia ülalt alla kõigile peale, rääkides ilusaid sõnu lapsesõbralikkusest, hoolivusest ja teistega arvestamisest, individuaalsetest õpiradadest ja millest kõigest veel. Aga tulemus on risti vastupidine:

Põhjus on lihtne: ideoloogia käib pikkade sammudega ees, aga raha ei jõua järgi või õigem oleks öelda, et piisavalt raha ei ole ega tule. Ja nüüd me tekitame selle alushariduse seadusega sama olukorra ka koolieelsetesse lasteasutustesse. Riik paneb lasteasutuste pidajatele ehk omavalitsustele suured kohustused, aga raha, vaat raha, vaat seda ei ole ega tule. Leidke ise, sest lapsevanemad, kes seda teenust vajavad, on ju kohaliku omavalitsuse maksumaksjad. Vot sealt maksudest võtkegi see vajaminev raha, ütlesid Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad meile komisjonis, kui selle seaduseelnõu finantspoole kohta küsisime. Ja siinkohal tõusetub selle eelnõuga seotud kolmas probleem, mis ei ole sugugi vähem oluline. Me kahjuks näeme siin järjekordset parlamentaarsele demokraatiale üliohtlikku hoiakut. See on asi, millega oleme siin selle valitsuse ajal juba korduvalt kokku puutunud, ja selleks on viis, kuidas viiakse läbi seaduseelnõude menetlemist Riigikogus. Nagu ma alguses juba ütlesin, seda eelnõu on välja töötatud ametkondades juba väga pikka aega ning sisuliselt. Muidugi, kui selle sisu oleks päriselt ka vastavuses meie põhiseaduses sätestatuga ja oleks praktikas rakendatav – seda see aga ei ole –, siis sisuliselt võiks see olla väga vajalik eelnõu. Aga komisjonis tutvustati seda vaid tund aega ja selle käigus tekkis hulk küsitavusi just § 6 [lõike] 3 kohta, mille sõnastuse osas nõustus ka Haridus- ja Teadusministeerium, et selle peaks ümber kirjutama, sest see on mitmeti mõistetav. Kahjuks komisjoni järgmisel istungil taandus HTM sellest seisukohast ja see seaduseelnõu saadeti menetlemiseks suurde saali. Selline menetlusprotsess, kus läbimõtlematu, praktikas mitterakendatav ja tekstiliselt mittesobiv ja mitmeti mõistetav seaduseelnõu on suurde saali toodud, saali toodud, on meile vastuvõetamatu ja sellepärast Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teeb esimesel lugemisel ettepaneku 579 SE tagasi lükata, et haridusministeerium võiks järgida hea seadusloome tava ja tulla selle seaduseelnõuga meie juurde uuesti. Aitäh! Heidy Purga, palun! Head Riigikogu liikmed! Head kolleegid! Ma kõigepealt tänan haridusminister Liina Kersnat kogu Reformierakonna fraktsiooni nimel alushariduse eelnõu väljatöötamise eest. See on väga märgiline ja tähenduslik samm kogu eestikeelse haridussüsteemi jaoks, meie tuleviku jaoks, mis vähendab segregatsiooni ning eos tekkivaid ebavõrdseid võimalusi lastele, kelle jaoks suleb keeleküsimus väga paljud uksed. Teiseks ma tahaksin ära klaarida ühe asja veel. Ma tahaksin ise nüüd praegu siin Riigikogu liikmena vabandada, Liina Kersna, teie ees, et te peate taluma siin saalis seaduseelnõu tutvustades isiklikke solvanguid, mis ei ole kohe kuidagi selle saali jaoks kohased ning mida te ei ole kuidagi ära teeninud. Vabandust!Aga nüüd sellest seaduseelnõust korraks ajalukku tagasi vaadates. See mind lihtsalt hakkas huvitama, kui see seaduseelnõu arutusele tuli. Lasteaial on Eesti kultuuriloos muide väga oluline koht olnud, eriti eestikeelsel. Esimene rahvuslik lasteaed sündis Tartus. 1905. aastal loodi Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi allüksusena Tartu Lasteaia Selts, kes 23. mail avas Eesti esimese eestikeelse ja ‑meelse lasteaia, kuhu esimesel päeval tuli 70 last. Õppekava oli vaatlejate hinnangul kaasaegselt üles ehitatud ja mis on muide väga huvitav teadmine: juba tol ajal oli olemas info, et last tuleb õpetada mängu kaudu.Me teame veel, et toonase, eelmise sajandi lasteaia eesmärk oli õpetada lastele eesti keelt, kasutades selleks laule, mänge, rahvapärimust, rahvajutte, mõistatusi ja kõnekäände. Algusest peale tulid sisse muusikaline ja käeline tegevus ja kõige olulisemal kohal oli kodumaa tundmaõppimine ja sellele ajajärgule kohaselt isamaameelsuse õhutamine. Selline lasteaiasüsteem oli aluseks 1910. aastal sõnastatud ühtluskooli põhimõttele, kus muu hulgas rõhutatakse õppetöö kõrval ka kasvatuse tähtsust, mis otseselt seostub lasteaiaga.Käesolev seadusmuudatus on kaasa toonud mitmeid eriarvamusi, nii nagu siin saalis täna nähtus, ning arusaadavalt ka mõningaid hirme, mis puudutavad keeleküsimust. Aga meil on selleks antud aega, mis on piisav tegutsemiseks ja erinevate kultuuriruumide ühendamiseks, luues neile väikestele inimestele tulevikuks paremad tingimused – paremad tingimused oma riigis hakkama saamiseks, võrdsemateks võimalusteks tööturul ja nii edasi.2020. edasi.2020. aastal tehtud integratsioonimonitooringu uuringu järgi pooldavad Eesti elanikud varajast eestikeelset õpet. 76% Eesti inimestest oli arvamusel, et eestikeelne õpe peaks algama juba lasteaiast, ja sealhulgas arvab nii 89% eestlastest ja 66% muu emakeele kõnelejatest. Varase keeleõppe tõhusust kinnitavad ka aju‑ ja keeleõppeuuringud, nii nagu minister siin ka oma avakõnes rääkis ja mõningatele küsimustele vastates täpsustas. Kõne all olev seadusmuudatus on lastekeskne ja laste õigusi arvestav. arvestav. Sellega soovitakse parandada laias laastus järgmisi asju. Esiteks, lastehoiud ja lasteaiad liidetakse tervikliku haridussüsteemi osaks. Teiseks, parandatakse lasteaiakoha taotlemise tingimusi. Kolmandaks, eesmärgiks seatakse, et aastaks 2027 on igas rühmas vähemalt üks eesti keelt valdav täistööajaga töötav õpetaja. Neljandaks, tõstetud on lasteaia direktori ja õppealajuhataja kvalifikatsiooni nõuet ja kehtestatud esmakordselt kvalifikatsiooninõuded ka abiõpetajatele. Ja viiendaks, muudetakse tugiteenuste osutamise korraldust, mis ei ole selle seaduseelnõu juures üldse vähetähtis. Öelge mulle, kas siin on mõni asi, mis ei tee meie riigi alusharidust tugevamaks? Mina küll ei leia mitte ühtegi. Seaduseelnõu kohaselt on lasteaia õppekeel alates kolmandast eluaastast eesti keel ja aastaks 2027 peab igas rühmas olema vähemalt üks eesti keelt valdav täistööajaga õpetaja. Eestikeelne haridus on ju meil riigis tervikuna ka prioriteet. Hariduse infosüsteemi andmetel oli aastatel 2020–2021 lasteaedades 3071 kolme- kuni seitsmeaastaste laste rühma, millest 411‑s on kehtestatud vene õppekeel. Munitsipaallasteaedades oli kokku 396 vene õppekeelega rühma. Ma palun lisaaega. Kolm minutit lisaaega, palun! ... millest 153 on riikliku kaitse projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" abiga värvanud eestikeelse õpetaja, kes toetab laste eesti keele oskuste omandamist nii õppe‑ ja kasvatustegevuses kui ka igapäevatoimingutes. Ja see on saanud väga palju positiivset vastukaja, kui te olete seda teemat jälginud meedias.Lõpetuseks: eestikeelsele haridusele üleminek on meil ju kokku lepitud ka koalitsioonileppes. See on allkirjadega kinnitatud. Oleks väga huvitav näha, kas keegi on oma põhimõtteid muutnud. Isegi kui see seaduseelnõu vajab täpsustusi, siis meil on aega arutada ning muudatusettepanekud välja pakkuda. Halb ning vastutustundetu on inimesi, kes on kõik võimalused ühtseks hariduseks ära teeninud, edasi eralduses hoida. Kelle huvisid see teeniks? Kõike on võimalik parandada, paremaks teha, paremaks meie riigi jaoks ja meie riigis elavate laste jaoks. See ei ole keeruline. Aitäh!

Sellest vaatevinklist on see eelnõu kindlasti samm õiges suunas, ja väga-väga oluline samm. Seda peaks ilmselt mitu korda veel ütlema, et me oleks võinud neid samme märksa varem hakata astuma, aga parem hilja kui mitte kunagi, nii et eestikeelsele haridusele üleminekul väga õige eelnõu.Kas see on piisav? Eks seda me saame ka arutada, ma loodan, siin saalis jätkuvalt. Selles ma olen aga täiesti veendunud, et parandusettepanekuid tuleb teha, ja Isamaa fraktsioon on ka veendunud, et parandusettepanekutega on võimalik seda eelnõu paremaks teha. Me kindlasti tuleme ka oma parandusettepanekutega välja. Aga mõned märksõnad puudustest, mis sellel eelnõul on. Siin on tõesti vaja vaja tööd teha. Kõigepealt, muusika- ja liikumisõpetaja nimetamine on eelnõust kadunud. Sellele on tähelepanu juhtinud meie viimaste laulupidude üld- ja kunstiline juht Hirvo Surva. Need on tegelikult südamest tulnud muresõnad, mis ta on ütelnud, ja ta on ütelnud lausa niimoodi, et see paneb meie laulu- ja tantsupeod löögi alla pikas perspektiivis, pikas tulevikuvaates. Sellega kindlasti ei saa leppida. Me peame mõtlema, kuidas me selle sõnastame. Loomulikult ma usun, et meie omavalitsused teevad jätkuvalt head tööd ja panustavad ka meie kultuuri säilimisele ja jätkumisele, aga samas teame ka, et kui seda ei ole seaduses konkreetselt sõnastatud, siis praegustes rahastustingimustes võib tekkida mõnel omavalitsusel ka ahvatlus hakata optimeerima ja see ei ole kindlasti Eesti kultuuri jaoks hea. Nii nagu ei ole ka hea liikumisharjumusest võõrdumine. Me ju räägime iga päev, et meie lapsed on ülekaalulised. Sport on kaugenemas, nad ei liigu piisavalt. See vajaks seaduses ikkagi väga selget sõnastust juba alushariduse tasemel.

eralasteaedade ja eralastehoidude kohta. Isamaa Erakond on seda meelt olnud läbi aegade, et erasektor on väga oluline. Mida rohkem erasektorit meil on, seda parem on. Mida rohkem me saame erasektorile ülesandeid anda, seda parem on. see eelnõu astub sammu tagasi ja loob olukorra, kus omavalitsused peavad hakkama ise investeerima munitsipaallasteaedadesse,

Ma saan aru sellest suurest üllast ideest. Tõesti, lapsi tuleb hoida ja neid tuleb kaitsta. Aga samas tuleb endale aru anda, et me ei ole nii rikkad, et võime luua süsteemi, mille

Me ei ole lihtsalt nii rikkad, et me saaksime sedasi suhtuda meie ühisesse rahakotti. Sellest on ka väga palju siin räägitud.Niisiis, kokku võttes võiks ütelda, et tõepoolest selle eelnõuga tuleb tööd edasi teha. Me oleme veendunud, et me koos suudame seda kindlasti paremaks teha. Ja me peame tõesti mõtlema selle peale, et me ei looks põhjendamatut bürokraatiat juurde. Eelnõus on neid kohti, kus annaks bürokraatiat vähemaks teha. Me peame rohkem usaldama erasektorit, see on oluline.Ja veel kord, lõpetuseks: üleminek eestikeelsele haridusele on tuumteema kogu Eesti ühiskonna jaoks. Selles võtmes on muidugi tegemist

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole ja sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 579 esimene lugemine lõpetada, aga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu 579 esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda me peame hääletama ja kutsume rahva saali.

hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu 579 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tagasilükkamist toetab 42 saadikut, selle vastu on 34. Eelnõu langes menetlusest välja. Sellega on tänane istung lõppenud. Kohtume homme hommikul kell 10.